Eg har gleda av å levere inn eit representantforslag frå stortingsrepresentantane Guri Melby, Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og meg sjølv om ei uavhengig og heilskapleg evaluering av Noreg sitt engasjement i Afghanistan. Presidenten [10:00:48]: Representanten Ola Elve- stuen vil framsette et representantforslag.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

Først vil jeg takke komiteen, komiteråden og alle gode hjelpere her på Stortinget for arbeidet med årets budsjett. Vi kom i mål i år også. Det er mange i Norge som føler utrygghet og usikkerhet ved inngangen til et nytt år. Flere pasienter venter lenger på behandling enn på lenge. Kreftpasientene opplever at kreftbehandlingen tar lengre tid enn den skal, og antallet fristbrudd øker dramatisk. Halvveis i Støre-regjeringens periode peker pilene feil vei i norsk helsetjeneste. Flere hundre behandlingsplasser i rus og psykisk helse er lagt ned. De mest sårbare pasientene som er så alvorlig syke at de lever 15–20 år kortere enn gjennomsnittet i vårt samfunn, henvises til stadig lengre køer og færre behandlingsplasser å velge mellom. De rammes hardt av Arbeiderpartiet og Senterpartiets ideologiske motstand mot private helsetilbud. Det kan være lett å distansere seg fra konsekvensene av å legge ned fritt behandlingsvalg – tenke at i Norge har alle rett på god helsehjelp, så dette ordner seg. Men det gjør ikke det. Jeg møtte Joakim for noen måneder siden hos Allos Stiftelsen i Steinkjer – en 22 år gammel mann med en vanskelig oppvekst. Han fortalte det samme til meg som da han møtte VG: Han drømmer om å bli sveiser og om å være et helt vanlig A4-menneske. Han har vært i behandling i tolv måneder og har ikke vært så lenge rusfri siden han var 14 år. Hans behandlingsplass i Steinkjer blir borte, og det finnes ingen avtale med det offentlige om å fullføre behandlingen der. Så Joakim ble utskrevet, til tross for lovnader fra det offentlige helseforetaket om å sikre forsvarlig behandling ble han plassert i en ubemannet leilighet i et belastet miljø i en by i nord. Det gikk ikke 48 timer før Joakim ble overfalt, skadet, innlagt med store skader og fikk behandling på medisinsk avdeling. Han er nå innlagt i akuttpsykiatrien. Dette gjør meg skikkelig sint og trist. Gode behandlingsplasser legges ned samtidig som svært sårbare pasienter trenger helsehjelp og at vi stiller opp for dem. Støreregjeringens periode kan gå over i historien som år hvor rusomsorgen i Norge ble bygget ned, plass for plass, menneske for menneske. Folk som Joakim og andre rusavhengige går ikke i fakkeltog for å beholde tilbudet sitt. De har ikke krefter til det. Ikke kan de stole på garantier om fortsatt hjelp heller. I Høyre har vi vært dypt bekymret for rusomsorgen og konsekvensene av avviklingen av fritt behandlingsvalg lenge, vi har spurt regjeringen om hva som er planen videre. Den 26. oktober i fjor sa statsminister Støre i Stortinget: «Jeg kan forsikre at de som er i behandling ved de stedene som er omfattet av denne ordningen, skal få fullført behandlingen.» Nei, det kan du ikke, statsminister. For Joakim, som i et år av sitt unge liv har kjempet for å få fotfeste og kjempet for drømmen om å bli et A4-menneske, mistet plassen sin hos Allos Stiftelsen. Vi kan ikke være bekjent av dette. For å sikre en bedre rusomsorg, for å møte mennesker med psykisk sykdom bedre og for å sørge for kortere ventetider mener Høyre det er helt nødvendig å styrke sykehusøkonomien. Ventetidene har økt med to uker på to år, og sykehusene styrer mot underskudd. Høyre styrker sykehusene med 1 mrd. kr mer enn regjeringen. Det vil gi en aktivitetsvekst på 2,3 pst. mot regjeringens 1,8 pst. For å redusere ventetidene foreslår vi å øremerke 300 mill. kr til å kjøpe behandlinger hos private og ideelle. Skal pasienter få raskere hjelp, må vi ta i bruk mer av den ledige kapasiteten som finnes. Pasienter som trenger behandling, bryr seg ikke om de får det på et offentlig, privat eller ideelt drevet sykehus. Det viktige for dem er å bli friske. Så noen ord om prosessen regjeringen har startet i Helse nord. Det er utfordringer i nord, men når regjeringen forankrer hele prosessen med at det mangler helsepersonell i nord, er det rimelig uklokt å gjøre det på en måte som faktisk bidrar til at det er vanskeligere å rekruttere helsepersonell i nord. Konstant usikkerhet om hvor en fremtidig arbeidsplass vil ligge, verken stabiliserer eller rekrutterer. Tiden for omkamper må være over. Høyre står ved den sykehusstrukturen vi gikk til valg på i 2021. Oppsummert: Samtidig som ventetidene øker og stadig flere opplever fristbrudd, reduserer regjeringen den innsatsstyrte finansieringen i sykehusene, de avvikler fritt behandlingsvalg og vurderer å fase ut private aktører i velferden. Det er feil medisin. Høyres hovedprioritering neste år er redusert ventetid for pasientene og rask hjelp av god kvalitet når du trenger det. Det er Høyres viktigste mål når det

Det blir ikke flere leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere av at flere helprivate helsetilbud får etablere seg. Det ser vi særlig i nord, der Helse nord, som nevnt, står i en krevende prosess med økonomiske utfordringer og mangel på fagfolk. Samtidig etablerer Aleris seg i både Tromsø og Bodø, og flere tilbud er på trappene. De private tilbudene utfordrer vår felles helsetjeneste på tre punkter: De utdanner ikke fagfolkene selv. De tar ikke ansvar for akutt- og beredskapsfunksjoner. De følger ikke de prioriteringskriteriene som offentlig helsevesen retter seg etter, og som vi har vedtatt i denne sal. Dersom vi gjør som Høyre vil og tillater at kommersielle aktører kan bygge opp helprivate helsetilbud ved siden av det offentlige, vil det true bæreevnen i vår felles helsetjeneste. Deler representanten bekymringen vår om at helprivate helsetjenester fører til en glideflukt av helsepersonell, noe som på sikt vil svekke akuttberedskapen i nord? Det er vel ikke sånn at Arbeiderpartiet ikke tillater helprivate helsetilbud, heller. Jeg har ikke sett noe forbud mot å etablere sykehus eller helsetilbud for private i Norge. Det vi er helt tydelig på, er at vi må fortsette med det vi alltid har gjort å løse utfordringene i norsk helsetjeneste med en sterk offentlig helsetjeneste, men også ved å kunne lene oss på den kapasiteten, kvaliteten og beredskapen som er hos private og ideelle aktører. Vi ser nå en regjering som kutter i mye samarbeid med private og ideelle. Jeg var inne på det i mitt innlegg når det gjelder rusomsorgen. Det er ikke akkurat sånn at man leverer gode resultater i regjering nå. Ventetidene øker, fristbruddene øker, behandlingsplasser forsvinner, pasienter venter lenger enn noen gang, og samtidig er altså det viktigste for Arbeiderpartiet og Senterpartiet å ikke slippe alle til for å være med på å løse utfordringer. Jeg nevnte ikke noe forbud, jeg. Jeg spurte om representanten var bekymret på lik linje med meg. Det er ikke noe ideologisk vi sier. Dette er det vi opplever når vi prater med fagfolkene ute i tjenesten, når de opplever at Aleris ringer hver enkelt lege, hver enkelt sykepleier for å prøve å rekruttere dem. Det er da de som driver akuttberedskapen i hele landet, særlig i nord nå, er engstelige for at det ikke går opp til slutt. Så jeg gjentar, for representanten deler ingen bekymring knyttet til dette. Jeg har forstått at vi er enig i helsepersonellkommisjonens vurdering om at det er mangel på fagfolk som er den aller viktigste gjelder ressurser der. Hvordan skal man da få det til å gå opp, når man samtidig skal fordele de veldig dyrebare hendene vi har, på flere aktører? Det som bekymrer meg mest, er at det ser ut til at færre har lyst til å bli helsepersonell i årene fremover, at søkningen til sykepleierutdanningen går ned, og at veldig mange leger opplever at de ikke engang får får utført sitt første spesialiseringsløp rett etter at de har utdannet seg. Derfor er veldig mange av de private villige til å være med og løse utdanningsbiten i norsk helsetjeneste, i hvert fall alle dem jeg har snakket med. Men det vi er nødt til å sørge for, er at utdanner man seg til sykepleier eller lege eller et annet helsefagyrke når man er ung, så skal man vite at det er et yrke man kan ha hele livet. Da kan ikke Arbeiderpartiet fortsette å gjøre den lille private delen til den store utfordringen når det gjelder å utdanne og rekruttere helsepersonell. Det er det offentlige som er den største arbeidsgiveren både i kommunene og i sykehusene. Vi må sørge for at det offentlige er en god og forutsigbar arbeidsplass. Det er den viktigste løsningen i årene fremover.

bak. Det viktigste forebyggingsarbeidet skjer i hverdagen. Det skjer hjemme, og det skjer ikke minst på skolene våre, i særdeleshet i våre videregående skoler. Hvordan tenker representanten og Høyre at en reduksjon på 1 mrd. kr til fylkeskommunene, som driver våre videregående skoler, skal bidra til å nå målene i opptrappingsplanen om god forebygging og å gi hjelp til unge som trenger det

om psykisk helse. Jeg oppfordrer representanten Vasvik til å lese mange av våre forslag. Det starter helt fra det tidligste lavterskeltilbud til den spesialiserte behandlingen i psykisk

opplever helt vanlige husholdninger at de må snu på hver eneste krone. Jeg er helt sikker på at fylkeskommunen fint klarer å levere god utdanning innenfor videregående skole vi har levert i vårt budsjett. Det vi var opptatt av, var å prioritere tiltak til dem som trenger det aller mest. Vi var opptatt av å gi barn som er født i desember, barnehageplass, og vi var opptatt av å sikre en større barnetrygd.

[10:13:45]: Representanten var inne på situasjonen i Helse nord og den utryggheten prosessen har skapt for veldig

hele statsbudsjettet, utfordrer Høyre på hva som skal være løsningen i nord. Jeg vil anbefale SV å sette seg sammen med regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet og se hvordan hvordan de best kan løse den utfordringen som regjeringen har startet. Representanten Marian Hussein og jeg er klar over en ting, og det er at det er helseministeren som har det overordnede ansvaret for sykehusstrukturen i Norge.

å bruke det samarbeidet de har med regjeringen. Ikke sikret de veldig mye mer penger til sykehusene i statsbudsjettet, og nå er muligheten der til å snakke med regjeringen om hvordan vi skal løse det i Helse nord.

all nedleggelse av både akutt- og fødeavdelinger. Det kan Høyre gjøre på Stortinget i dag hvis Høyre faktisk mener alvor med at ingen sykehus skal miste akutt- eller fødeavdelingene sine.

I 2022 laget Ukom en rapport der en konkluderer med at betalingsvansker kan forverre helsetilstanden, og en peker spesielt på ikke møtt-gebyret. Forskning viser at denne gjelden er med på å bidra til alvorlig psykisk helsebelastning. Gebyret er ikke evaluert, vi vet at det er til skade, men vi vet ikke om det fører til økt oppmøte. Hva slags risikovurderinger har Høyre gjort når partiet øker det? Tone Wilhelmsen Trøen (H) [10:16:49]: Først til sy- kehusstruktur siden representanten var inne på det innledningsvis. Vi var helt tydelige da vi satt i regjering. Vi tok krevende beslutninger om hvordan sykehusstrukturen i Norge skulle se ut. Vi tok hensyn til den aldrende befolkningen, den økende sykdomsbyrden og at mange flytter fra distriktene. Kartet var ferdig tegnet, og det gikk vi til valg på i 2021. Det er Høyres standpunkt. Det vet alle, og det er det vi mener. fraværsgebyret, var det altså i 2022 så mange som 223 000 pasienter som ikke møtte til avtalt time. Det er 223 000 behandlinger som pasienter i helsekø kunne ha fått. Derfor er det et viktig virkemiddel at

Vasvik (A) [10:18:15]: Ventetidene i spesia- listhelsetjenesten er en utfordring, og fristbruddene er for mange. Arbeiderpartiet tar dette på største alvor. Det er ingen tvil om at vi må gjøre det vi kan for å holde ventetidene så korte som mulig for alle som har behov for hjelp i vår felles helsetjeneste. Det tror jeg alle som sitter i salen, kan være enig i. De siste ukene har jeg besøkt flere sykehus, kommuner og tillitsvalgte i våre nordligste fylker. Der råder en dyp bekymring for at økt privatisering utarmer den offentlige helsetjenesten. Det er vår felles helsetjeneste som er der når det skjer noe akutt, det er vår felles helsetjeneste som er der når barn blir født, og det er vår felles helsetjeneste som utdanner dem som skal jobbe i tjenesten framover. Derfor er en utarming av den offentlige helsetjenesten så farlig, fordi det i ytterste konsekvens fører til dårligere beredskap i hele landet. Med budsjettet vi vedtar i dag, tar vi ansvar for vår felles helsetjeneste. Vi styrker sykehusøkonomien med over 2 mrd. kr, ut over kompensasjon for lønns- og prisvekst. Dette kommer på toppen av en allerede betydelig styrking på 4,7 mrd. kr i revidert budsjett. Slik kan sykehusene opprettholde sin aktivitet på tross av kostnadsøkninger og pandemiettervirkninger, og med det skal også ventetidene ned.

Om vi ikke gjør noe, vil personellutfordringene som truer et likeverdig helsetilbud i nord, bli en realitet også i resten av landet. Derfor er jeg glad for at vi skal bruke 240 mill. kr årlig for å sikre rekruttering av helsepersonell og god samhandling mellom tjenestene i nord. Vi legger også til rette for å videreutvikle tilbudene i Alta og Kirkenes, slik at vi kan styrke helsetilbudet, begrense vikarbruk og innleie og få flere faste ansatte i helsetjenestene våre. Fagfolkene er det viktigste vi har, og kompetansen må bygges nedenfra. Vi styrker derfor Tørn-ordningen og utvider den til også å være i spesialisthelsetjenesten, og vi øker antallet LIS1-stillinger i medisin. Samtidig fortsetter krafttaket vi har tatt for å ruste fastlegeordningen for framtiden. Slik styrker vi grunnmuren i vår felles helsetjeneste – det er vesentlig om vi skal opprettholde et likeverdig helsetilbud over hele landet. Ting henger sammen, og derfor er det også viktig å ha gode utdanninger. Desentralisert sykepleierutdanning rundt om i landet, f.eks. i Sandnessjøen, legger til rette for at sykepleierstudenter kan få utdanne seg og få jobb i samme distrikt som de bor og lever livet sitt. på Notodden er det gjort gode forsøk på det, og vi ser at det er en stor gruppe mennesker som søker, og de blir værende der de er – altså i distriktene. Vi må også, for å løse utfordringene vår felles helsetjeneste står overfor, benytte oss av muligheter teknologien gir. I 2024 etablerer vi en helseteknologiordning som skal gjøre det gunstig for kommuner å investere i helseteknologi. Slik bidrar vi til at det gis rom for innovasjon, bedre samhandling og informasjonsflyt, til beste for både fagfolkene og pasientene – rett og slett til beste for vår felles helsetjeneste. Det høres tilforlatelig ut når høyresiden argumenterer for at løsningen på utfordringene med ventetidene er et større mangfold og valgfrihet i tjenestene våre, og høyresidens foretrukne løsning for å skape nettopp denne valgfriheten er ordningen med såkalt fritt behandlingsvalg. behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg bidro imidlertid ikke til å få ventetidene ned. Det har evaluering av ordningen vist. Snarere var det en åpen dør for private helsetilbydere til fritt å etablere seg, for deretter å sende regningen for pasientbehandlingen til det offentlige, som ikke visste hva de skulle betale før slutten av året. Ei heller bidrar det til å løse den virkelig store utfordringen i helsevesenet, nemlig mangelen på folk. Det blir ikke mer helsepersonell av å etablere flere helprivate tilbud på siden av det offentlige. Derimot vil det true bæreevnen i vår felles helsetjeneste, og på sikt vil det kunne føre til en todeling av helsetilbudet. Fortsatt skal vi ha både ideelle og private aktører og tilbud, men det må være på det offentliges premisser. Vi skal ha en offentlig helsetjeneste som tar imot deg når du trenger det, som fagfolkene våre vil jobbe i, og som gir trygghet – for pasienter, pårørende og ansatte. Denne regjeringen har startet snuoperasjonen for å få ned ventetidene og sikre en bærekraftig og framtidsrettet helsetjeneste med god bemanning. Det viser vi tydelig med dette budsjettet. Det er nødvendig, skal vi klare å sikre et likeverdig helsetilbud uavhengig av adresse, størrelse på lommeboka eller hvem du er.

[10:23:17]: Vi venter fortsatt på regjeringens varslede forebyggings- og behandlingsreform. I stedet for å levere på det er det satt ned et utvalg som skal se på hvilke tvangsmidler politiet skal kunne bruke overfor de som bruker rus, et utvalg der det for øvrig ikke sitter noen med brukererfaring. Det er nesten ikke spor av rusbehandling i budsjettet til regjeringspartiene og SV. Fritt behandlingsvalg fjernes helt fra nyttår. Vi leser stadig oppslag om pasienter som blir skrevet ut til dårligere eller nesten ikke-eksisterende tilbud. Ventetidene øker, gode behandlingstilbud legges ned, og det kuttes drastisk i døgnplasser. Det kan hende at representanten har et annet syn enn undertegnende på budsjettet, men hvordan vil representanten si at dette budsjettet gjør livet bedre for mennesker med rusmiddelavhengighet i 2024? Takk for spørsmålet, og jeg kan garantere representanten at det jobbes iherdig med å få en rus- og forebyggingsreform. Det er viktig at også brukerorganisasjonene involveres. Det er det ikke tvil om. Jeg opplever fra Arbeiderpartiets side at vi er i god dialog med de aktuelle aktørene. Vi lytter til dem, og jeg er overbevist om at det tas inn i det arbeidet. Vi kan Vi kan helt sikkert få god anledning til å diskutere dette til neste år. Jeg vil også trekke fram det som er for dem som er i behandling. TSB-behandlingen, som det var fokus på også i Høyres innlegg, har de laveste ventetidene De kan fortsatt kalles for lange, det kan godt være, men de er iallfall de laveste vi har. Vi forutsetter at de som har behov for behandling, skal få det, og det er et viktig bidrag inn i denne saken. [10:25:05]: I denne debatten har Høyre ofte fått kritikk fra posisjonen for at vi innførte den gylne regel, som sa at veksten innenfor rus og psykisk helsevern skulle være større enn innenfor somatikk. På rus ble den gylne regel overoppfylt. Apropos hva brukerorganisasjonene er opptatt av og bekymret for, ser vi nå at det blir nedprioritert. Det blir færre døgnplasser, det blir mer dagbehandling, og gode til Da er mitt spørsmål til representanten: Når han ikke vil ha en gyllen regel og ikke vil si noe om hva som skal prioriteres opp i helseforetakene, hvordan vil han sørge for at man snur den trenden vi ser nå? Ventetidene har økt. Samtidig er det flere pasienter som får hjelp nå i andre tertial 2023 enn i 2022. Det gjelder både somatikk, psykisk helsevern og rus.

Vi mener at vi skal sikre at alle som trenger det, får behandling, men det er viktig å ta med seg 1) at det er lavest ventetid på TSB og de tunge plassene, og 2) at antallet pasienter som får hjelp, er høyere i andre tertial 2023 enn i andre tertial 2022.

[10:26:53]: Representanten sier at vi alle er opptatt av å få ned ventetidene. I helgen kunne vi i hjemfylket lese i Tønsbergs Blad at Sykehuset i Vestfold har opplevd en økning i henvisning til hjertepoliklinikken. Tønsbergs Blad ble kontaktet av en person som skulle ha time for ultralyd av hjertet i mars 2024. Nå er timen skjøvet til 2026, og pasienten fortviler over situasjonen. Avdelingssjefen ved Sykehuset i Vestfold uttalte følgende: «Den generelle kapasiteten ble redusert da ordningen med fritt behandlingsvalg ble avsluttet ved inngangen til dette året. Helse sør-øst har inngått avtale om kjøp av noen hjerteundersøkelser hos private sykehus i Oslo, og noen pasienter vil bli sendt dit. Dette kompenserer litt av kapasitetsreduksjonen.» Når skal Arbeiderpartiet slutte å holde på med ideologi som går direkte utover pasientene og ikke minst sykehusbudsjettene? Mener representanten

det ga hjelp til dem med høyest sosioøkonomisk status. Vi må gjerne diskutere innholdet i det, men det å si at bare vår side av politikken styres av ideologi, er – med all respekt – ikke helt riktig. Når evalueringen selv sier at den ordningen høyresiden innførte, ikke oppfyller de kriterier man vil det skal oppfylle, og man fortsatt insisterer på det, kaller jeg det ideologi. Det er en helt ærlig sak, men ikke framstill det som at vi skyver pasientene foran oss, for det er akkurat det man gjør på motsatt side også.

[10:29:00]: Helseministeren sa at når Arbeidarpartiet kom til makta, skulle nedbygginga av sengeplassar i psykiatrien stoppe. Det stoppar på vår vakt, sa statsråd Kjerkol. Stortinget vedtok i samband med opptrappingsplanen for psykisk helse førre veke å be regjeringa stanse nedlegging av døgnplassar i psykisk helse Likevel ser vi at dette skjer – ikkje berre i private og ideelle institusjonar, som Arbeidarpartiet er ideologisk skeptisk til, men også innanfor det offentlege. For å ta eitt konkret eksempel: Denne veka blei rusinstitusjonen Tronvik i Høyanger i Vestland lagt ned av Helse Førde. 15 døgnplassar på rusbehandling

(KrF) [10:30:54]: Represen- tanten sa at han hadde vært i Nord-Norge. Det har jeg også. Narvik har et nytt sykehus som skal åpnes neste år. Det er skapt usikkerhet rundt om personalet har arbeidsplasser i Narvik etter at det åpner. Samme uke som den beskjeden kom fra Helse nord, kom det rekrutteringsfirma opp til Narvik og holdt åpne møter. Synes representanten at det å skape en sånn usikkerhet rundt et nytt sykehus for personalet som har drevet akuttmedisin og behandling i Narvik i årevis, er en god måte å beholde personal i den offentlige sektoren på, eller skaper det usikkerhet?

Det er ganske vesentlig at alle faktisk er enige om at noe må gjøres. Prosessen går som den går. Jeg er trygg på at statsråden kommer til å dra gode konklusjoner på det til slutt. Det er klart at enhver prosess skaper usikkerhet. Det er viktig at Helse nord gjør det på en måte som skaper minst mulig usikkerhet.

porten frå totalberedskapskommisjonen står det: «Helseberedskap er en avgjørende del av innsatsen for å håndtere de fleste typer kriser. Flere av de mest alvorlige krisescenarioene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har til felles at krisen kan innebære et stort antall døde og alvorlige skadde og syke.» I Noreg har me ei samla offentleg helseteneste. Helseberedskapen byggjer på den daglege drifta i den sivile helsetenesta. Det vil seia at alt som svekkjer den offentlege helsetenesta, svekkjer beredskapen vår når me treng han for å redda liv. Nedlegging av akutte tenester, private helsetenester som veks på kostnad av det offentlege, sentralisering av tilbod og helsepersonell som sluttar å jobba som helsepersonell, er eksempel på dette. Det må me kjempa imot med alt me har. Det offentlege helsevesenet er for verdifullt til ikkje å gjera det. Det er viktig å sikra sjukehusa våre. Pandemien var ei svært krevjande tid for sjukehusa. Sjølv jobba eg på ei kreftavdeling i starten av pandemien. Mange kreftpasientar har open retur til sjukehuset. Tilbakemeldinga frå mange av dei var at dei anten ikkje torde å oppsøkja sjukehuset eller ikkje ville belasta oss. Ein treng ikkje å vera helsepersonell for å forstå konsekvensane av det.

Det har òg det store behovet for oppgradering av sjukehusbygg. Eg er difor glad for at Senterpartiet, Arbeidarpartiet og SV har føreslått store aukingar i løyvingane til sjukehusa, og eg er spesielt glad for ekstra løyvingar til Klinikk Alta, til Kirkenes og Kristiansund, i tillegg til ei rekrutteringspakke til Helse nord. Situasjonen i Helse nord er særleg krevjande. For skal me sikra god helseberedskap i heile landet, er me avhengige av at det finst akuttilbod i heile landet. Heile landet er stikkord her. Partia på høgresida føreslår gjennomgåande distriktsfiendtlege kutt. Korleis skal me kunna oppretthalda viktig helseberedskap i distrikta om det blir vanskelegare å bu der? Partia på høgresida kuttar i drivstoffavgifter, dei vil ikkje ha gratis SFO eller billegare barnehage, dei vil ikkje ha gratis ferjer, dei vil gjera det vanskelegare å pendla, dei vil ha mindre matproduksjon, dei kuttar til fylkeskommunar og kommunar, og ikkje eingong kulturlivet skal få plass på bygdene. Sjukehusa våre står i ein krevjande situasjon. Det er viktig at dei får tilført ekstra midlar, men det er òg svært viktig å gjera endringar i finansieringssystemet. Det vil skje gjennom Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Det er kritikkverdig at lite har skjedd med helseføretaksmodellen sidan han blei innført.

No trengst det ikkje berre pengar, det trengst sterkare verkemiddel, og det trengst at finansiering og styring av sjukehusa blir kraftig endra. Det har det dessverre ikkje vore vilje til før, men det kjem på nyåret i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Skal me sikra ei trygg og sikker helseteneste og helseberedskap i heile landet, må folk bu over heile landet. Då må ansvarlege parti faktisk prioritera heile landet.

(H) [10:36:26]: Representanten fra Senterpartiet snakket om helseberedskap og distriktene. Likevel har Senterpartiet i regjering vært med på å sette i gang en prosess i

helsetjeneste som er sårbar, der det handler om tid – minutter. Det er klart at vi må sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Da er også rekruttering viktig. Det er ingen tvil om at når man setter i gang prosesser som dette, bidrar det til å skape uro og usikkerhet, også når det gjelder rekruttering av helsepersonell. Spørsmålet mitt til representanten fra Senterpartiet er: Hva er grunnen til at Senterpartiet i regjering var med på å sette i gang den prosessen som nå foregår i Helse nord?

Regjeringa vil få forslaget til Helse nord til våren, og det Senterpartiet har sagt, er at me ikkje skal sentralisera akutt-tenester i nord. (H) [10:38:25]: Jeg hører repre- sentanten Klungland snakke om Høyres politikk. Vi gjorde veldig mye for sykehusene. Det var vi som satte i gang bygging av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Narvik sykehus, Stokmarknes sykehus. Det var vi som la veldig mye av den sykehusstrukturen, og det gjorde vi i Nasjonal helse- og sykehusplan, for vi mente at omkampens

som la den sykehusstrukturen i 2021. Det er Senterpartiet i regjering som nå utfordrer den sykehusstrukturen, og skaper usikkerhet og uro for både helsepersonell

For kort tid siden hadde vi en god interpellasjonsdebatt om Flekkefjord sykehus, med tanke på videre drift av akutt- og traumefunksjonen ved det sykehuset. Sykehusledelsen synes ikke å ha fulgt med på debatten. Regjeringen følger sik kert saken nøye, som er standardsvaret på det meste som er vondt og vanskelig. I valgkampen 2021 besøkte Senterpartiets partileder Flekkefjord sykehus. Da uttalte han god akuttberedskap lokalt var en kjernesak for ham, og at de ønsket å besøke sykehuset fordi de hadde hatt mange runder om sykehuset i Flekkefjord tidligere. Han sa at de ønsket å møte den lokale ledelsen og de som jobbet der, for å drøfte hvordan de kunne sikre og videreutvikle sykehuset. Mitt Mitt spørsmål til representanten Klungland blir: Skal Senterpartiet bruke regjeringsmakten til å sikre videre drift av akutt- og traumefunksjonen ved Flekkefjord sykehus, eller var også dette kun fagre ord i valgkampen? Det som står i Hurdalsplattforma, og som Senterpartiet er veldig tydeleg på i desse diskusjonane, er at me skal utvikla lokalsjukehus og styrkja akuttberedskapen. Det er òg det me meiner i denne saka.

Jeg vil sitere en veldig klok kvinne. Hun sier: «Vi trenger trygge forhold for folk i nord når det gjelder akutt- og fødetilbud.» Det sa Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, i høst. Stortingsrepresentant i helsekomiteen, Siv Mossleth, uttalte om Helse nord i november: «Ingen akutt- eller fødetilbud i dagens vedtatte sykehusstruktur kan kuttes.»

være tro mot egen politikk og stille seg bak forslaget om å sikre at ingen av de nåværende akuttenhetene og fødetilbudene blir lagt ned i den planlagte omstruktureringsprosessen i Helse nord? Gjelder ikke den tryggheten også folk i nord?

Det blir òg interessant for oss å høyra på tilbakemeldingane i høyringane. Men me kjem ikkje til å sentralisera verken fødetilbod eller akuttilbod.

Senterpartiet ikkje vil gjere endringar i akuttstrukturen i Nord-Noreg, men det er i stor grad ein diskusjon om somatikk. Vil representanten og Senterpartiet vere like tydelege når det er snakk om å ikkje gjere strukturendringar som har med psykiatri og rus å gjere rundt om i Distrikts-Noreg, jf. at vi no ser nedlegging både av mange ideelle behandlingsinstitusjonar på rus- og psykiatriområdet rundt i distrikta og av offentlege tilbod, som Tronvik i Høyanger? Eg sy- nest det er interessant å høyra innleiinga til representanten Bjørlo. Utfordringa her er helseføretaksmodellen, som representanten og partiet hans støttar, og heller ikkje har lyst til å endra. Me har sagt at me ønskjer meir politisk styring.

var plasser som skulle fordeles på både nye og rehabiliterte sykehjem og omsorgsboliger. Da bleknet de såkalt nye plassene kraftig, og det hele framstår i beste fall som en omgåelse av sannheten, men mer som et stort løftebrudd. Da vet vi at for Arbeiderpartiet og Senterpartiet finnes det ingen grenser for hva man er villig til å si

aller, aller viktigste er at folk får hjelp, ikke hvem som gir hjelpen, så lenge folk blir friske. For meg og Fremskrittspartiet betyr det ingenting om menneskene som gir hjelpen, er ansatt i det offentlige eller i ideell eller privat sektor. Det viktigste for Fremskrittspartiet og pasientene er at man får best mulig

At folk raskt skal bli friske, er bra for samfunnet, men enda bedre for den enkelte, som raskest mulig blir frisk. Fremskrittspartiet foreslår derfor å styrke de offentlige sykehusene med 1,1 mrd. kr for å øke pasientbehandlingen i sykehusene. foreslår vi å kjøpe ledige plasser hos private, slik at om man trenger en operasjon, skal man få det raskest mulig. Køene skal ned, og man skal slippe å stå i lange køer. Vi behøver ikke å importere pasienter til norske private sykehus når vi har norske pasienter som står i kø for å få den samme behandlingen. Så mener flertallet i denne sal at det er bedre at de står i en offentlig kø enn å få behandling privat, for de private skal vi ikke bruke. Fremskrittspartiet foreslår 300 mill. kr mer for å sikre at flere får behandling innenfor rus eller psykisk helse, på steder som Fekjær, Modum Bad, Vitalis, Vangseter og andre som kan gi hjelp og faktisk har ledig kapasitet. Fremskrittspartiet vil at folk raskere skal få nye medisiner og foreslår 300 mill. kr. Det vil bety raskere behandling for pasienter som har kreft og MS, og andre som trenger nye medisiner.

i refusjonen til kiropraktorene, er både dumt og korttenkt, for denne behandlingen sørger for at mange som er på vei ut av arbeidslivet, med behandling faktisk kan fortsette på jobben. Å gjøre behandlingen dyrere for den enkelte betyr at flere ikke har råd, og folk blir syke og detter ut av arbeidslivet. Det har vi ikke råd til, for vi trenger flere folk i jobb i framtiden. Fremskrittspartiet vil ha slutt på at eldre blir sett på som en salderingspost. Eldre har bidratt, og mange lever et godt liv. De fleste bidrar masse til frivillighet, de stiller opp for familien og henter i barnehage og skole. Derfor har vi selvfølgelig råd til å sørge for at de som trenger pleie- og omsorgstjenester, skal få det uten å ha dårlig samvittighet og føle at de er en byrde for samfunnet. En viktig del av det å gi god omsorg og pleie er også å gi eldre frihet til selv å få lov til å bestemme hvem som skal levere tjenestene. Det skulle blott mangle. Vi vil at pengene følger den enkelte som trenger tjenester, så kan den enkelte selv få bestemme hvem som skal levere tjenestene til seg. Vi vil ha flere typer aktivitetstilbud. Det kan være dagaktiviteter i regi av kommunen, det kan være frivilligheten, og det kan være andre, som Inn på tunet. Det finnes mange forskjellige tilbud der ute, og vi heier på

dette for ytterligere å forbedre og sikre enda flere tilbud. Det må bli slutt på lottotilstandene vi ser i dag. Det er ikke kommunen og postnummeret ditt som skal avgjøre hvor god eller dårlig eldreomsorg du får. En styrking av bemanningen handler også om å ta alle de tusenvis av personene som hver eneste dag jobber i eldreomsorgen innenfor både hjemmetjeneste, sykehjem og omsorgsboliger og på sykehus rundt omkring i landet, på alvor. Den jobben de gjør, er helt uvurderlig, og derfor må vi styrke bemanningen i kommunene og ved sykehusene for å sikre at de kan gi bedre tilbud og ha en god arbeidshverdag. Det handler om å ha vilje til å handle. Fremskrittspartiet har den viljen, men ellers ser det ikke ut til å være mye vilje hos de andre i denne salen. Jeg tar opp de resterende forslagene som Fremskrittspartiet er med på.

Da er mitt spørsmål til representanten Hoksrud: På hvilke måter er Fremskrittspartiets alternative budsjett bedre enn Arbeiderpartiets budsjett hva gjelder likeverd for kvinner i våre helsetjenester? Vil Fremskrittspartiet endre basisfinansieringen til fastlegeordningen, slik Arbeiderpartiet gjør? Vil Fremskrittspartiet investere i helsestasjoner, slik Arbeiderpartiet gjør? Vil Fremskrittspartiet løfte fram doula-tilbudet for å gjøre svangerskap bedre for minoritetskvinner, slik Arbeiderpartiet gjør? Hva vil Fremskrittspartiet gjøre for kvinner, og hvor er pengene? [10:52:22]: Jeg er veldig glad for det spørsmålet, for Fremskrittspartiet er faktisk opptatt av det. Vi har utfordret helseministeren, som nå er i ferd med å legge ned Kvinneklinikken – eller, den er lagt ned. Vi ser nå andre tilbud som går på forskning av kvinnehelse, som også er lagt ned. I tillegg et av de viktige frie behandlingsvalgene faktisk handler om kvinnehelse og kvinner som trenger å få behandling, som Aleris kan gi i løpet av en til to uker, mens man må stå og vente i det offentlige helsevesenet i over ett år. Endometriosebehandling kan man også få i løpet av en til to uker på Aleris. Isteden har man en regjering som sier at norske kvinner ikke skal få lov til å bruke dette, for vi vil ikke betale med offentlige penger. Men svenske myndigheter sender kvinnelige pasienter til Norge for å få denne behandlingen for en smertefull og vond lidelse, mens norske kvinner må stå i kø, fordi ideologi trumfer viljen til faktisk å sørge for at folk får behandling. Jeg synes det er trist, og det det handler om, er å få mer penger til å behandle flere.

Fremskrittspartiet og representanten Hoksrud derfor være med på å lage en ny abortlov i årene som kommer, i tråd med at vi, som norsk stat og norsk kultur, aldri skal utøve negativ sosial kontroll overfor kvinner i vårt samfunn? Er representanten med på det? Takk for spørsmål- et. Fremskrittspartiet er opptatt av at man skal slå ned på negativ sosial kontroll. Så er det sånn, og det vet representanten veldig godt, at vi har fristilt alle våre representanter i dette spørsmålet, så det er ikke noe problematisk i det hele tatt. Det handler om at hver enkelt Fremskrittsparti-representant i denne sal står fritt til å få lov til å stemme i tråd med egen overbevisning, og det synes jeg er bra. Men det er ikke sikkert at det er den samme muligheten hvis man er i et regjeringsparti. Da kan det hende at man bare må støtte flertallet, selv om man f.eks. skulle være uenig. For Fremskrittspartiet er det viktig

i. Jeg mener dette var en rar tilnærming til budsjettdebatten, å stille dette spørsmålet til Fremskrittspartiet, som har så fantastisk mye bra i sitt alternative budsjett. Det handler om det å sørge for at flere får raskere behandling, og det at Joakim

helse og sørge for at alle som trenger det, får hjelp, også om man er rusmisbruker, sliter og har vært et år i behandlingsopplegg. På grunn av regjeringens iver etter å legge ned fritt behandlingsvalg sender man personen hjem. Og under 48 timer etterpå er man altså tilbake og har et rusproblem. Jeg synes det er trist, og det er dette vi burde diskutert i dag. Siv

styrkingen til private klinikker. Men private klinikker styrker ikke akuttfunksjonene, fødetilbudene eller utdanning og spesialisering av leger og annet helsepersonell. Ser ikke Fremskrittspartiet at private klinikker ikke kan gi folk, spesielt i nord, den tryggheten de fortjener? [10:57:12]: For det første tror jeg representanten Mossleth snart må klare å lese, for det er faktisk det det står: at det er de regionale helseforetakene, altså at det gjelder byråkratiet. Vi i Fremskrittspartiet, sammen med Senterpartiet, er enige om at vi bør kvitte oss med de regionale helseforetakene.

Dessverre endret Høyre standpunkt og ville opprettholde helseforetaksmodellen. Fremskrittspartiet ønsker ikke å opprettholde helseforetaksmodellen. Vi vil bli kvitt byråkratiet. Vi behøver ikke å ha byråkrater både på sykehusene, i de regionale helseforetakene, i Helsedirektoratet og i Helse- og omsorgsdepartementet. Vi kan fjerne noen av dem, og vi har faktisk foreslått over 1,1 mrd. kr mer mer for å drive pasientbehandling. Det er det som er viktig, og det er det som betyr noe for folk. Seher

når det har fungert best, handler om offentlig helsevesen. Når det gjelder kvinnehelse, er det nesten provoserende som kvinne å høre at løsningen er å gi mer penger til Aleris for at det skal løse noe. Nei, problemet er at kvinnehelse har blitt nedprioritert

alt er i offentlig regi, så blir alt bra – det er jo ikke sånn. Realiteten er at vi har et sterkt offentlig helsevesen, men de har ikke kapasitet til å foreta mange av disse operasjonene på kvinner som har endometriose

for i over to måneder har vi sett på videoer og bilder fra de forferdelige lidelsene som utspiller seg på Gazastripen. Snart er 20 000 mennesker drept. 70 pst. av dem er kvinner og barn, og på et tidspunkt kunne vi lese i avisene at de fleste som var drept, drept, var femåringer. Sykehus, ambulanser, FN-skoler og mye annet som ikke skal være militære mål, har vært mål for militære og blitt bombet sønder og sammen. Nylig var president Zelenskyj her. Han sto på talerstolen her nede. Han viste til at han og hans nasjon nå kjemper for en verden der stater holdes ansvarlige, og at vi kjemper for en regelstyrt verden. En av disse reglene er folkeretten, som vi må forvente at verdenssamfunnet hegner om og kjemper for. Derfor er det skuffende at bruddene på folkeretten på Gazastripen ikke sanksjoneres mer, og at så mange stater ikke har krevd våpenhvile og politiske løsninger for det palestinske folk. folk. I en tid preget av krig og stigende dødstall blir de nære tingene som sikrer oss trygghet i hverdagen, enda viktigere. Det handler også helsebudsjettet om – ting som sikrer fødende kvinner,

Helse nord dekker 43 pst. av Norges landareal. Det er mange ideologiske skillelinjer som preger mange debatter i denne salen, men den viktigste skilnaden er mellom dem som tror på helseforetaksmodellen, og dem som ikke tror på den. Sosialistisk Venstreparti har alltid vært imot helseforetaksmodellen, for det vi ser utspille seg nå, er at når politikere så fort distanserer seg og overlater så mange avgjørelser til helseforetakene, får man absurde situasjoner. Som i går, da Oslo universitetssykehus, et sykehus som har brukt nesten 200 mill. kr på innleie, går til det grepet å kutte i faste stillinger i tro om at de skal få bedre budsjettbalanse. Dette er en modell som også har tilrettelagt for privatisering av helsetjenestene våre, for man kan se veldig tydelig fra modellen ble innført til situasjonen vi har i dag, helseforetakene går i underskudd, mens de private helsetilbyderne øker og får mer og mer profitt. Vi ser personellflukt fra de offentlige helsetjenestene og nedbygging av de tingene som ikke lønner seg i helseforetaksmodellen, som psykisk helse, føde, rehabilitering og geriatri. Tiden der helsepolitikere skyver helseforetaksmodellen foran seg, må være forbi. Vi i SV er glade for å ha fått gjennomslag for å gi Helse nord 200 mill. kr for å sikre rekruttering og kutte innleie. Dette er en situasjon som er aldeles krevende, men vi har også vært enige med regjeringen om at man skal stabilisere personellsituasjonen i eksisterende sykehus og helsetilbud og begrense bruken av innleie. God beredskap og sikkerhet i helsetjenestene våre i hele NordNorge er viktig. Jeg må bare benytte denne anledningen til å si at jeg vil takke for samarbeidet så langt, men også invitere dem som ønsker å sikre en offentlig helsetjeneste,

offentlig helsetjeneste og tillate veksten av det private, og vi kan ikke fortsette å skyve helseforetaksmodellen foran oss på bekostning av våre offentlige helsetjenester. La oss sikre Helse-Norge trygghet framover. La oss satse på den offentlige helsetjenesten.

(H) [11:05:36]: Som representanten er klar over, var det SV og regjeringspartiene som stemte mot en stortingsmelding om kvinnehelse. En stortingsmelding kunne gjort at vi fikk diskutert kvinnehelseutvalgets gode forslag her i denne salen.

er det noen kvinnehelseseire for SV i budsjettet etter enigheten? Marian Hussein (SV) [11:06:17]: Vi har nylig be- handlet to ulike planer og opptrappingsplaner, og vi skal behandle en helseberedskapsmelding etter jul i helse- og omsorgskomiteen. alle som er i kontakt med helsevesenet, at det ikke er meldinger og plandokumenter som sikrer oss gode helsetjenester, hvordan pengene fordeles til syvende og sist. Samtidig som vi stemte mot forslaget til Høyre,

Jeg er enig med re- presentanten Hussein i at det ikke er meldinger som gjør at vi får gode tjenester, men da er det jo interessant at det likevel er meldinger det pekes på, enten de vi har behandlet, eller de som kommer. Hele poenget med å samle alt i én melding er at vi kunne fått en helhetlig diskusjon rundt kvinnehelseutvalgets forslag. Men la meg ta representanten Hussein på alvor, da, når hun sier at det er pengene og prioriteringene som har noe å si. Da vil jeg egentlig bare gjenta spørsmålet mitt: Hvilke seire er det SV har fått, og hva har de fått igjen for å ikke pålegge regjeringen å komme til Stortinget med en kvinnehelsemelding?

forskjellige sykehus kommer til å prioritere framover. Kommer kvinnehelse fortsatt til å være en ulønnsom del av sykehuset, eller kommer det til å være en del som faktisk sikrer halvparten av befolkningen de helsetjenestene de trenger? Så det er en helhet der som jeg mener er viktig. Og så er det de 240 mill. kr til Helse nord, som faktisk sikrer kvinner fødetilbud, som sikrer kvinner akuttilbud, som sikrer kommunene som tar imot eldre kvinner, bedre forutsetninger – en seier som jeg er stolt av, og som ikke hadde kommet hvis vi hadde en regjering som bare trodde på helseforetakene som den eneste løsningen. I SVs budsjett- merknader påpeker partiet at regjeringens forslag om å legge blåreseptordningen ut på anbud ikke er en god løsning – og bør revurderes. samme har representanten Hussein uttalt i diverse medier, og jeg er helt enig med representantens uttalelser om at dette ikke er en god løsning. Likevel gir SV nå sin fulle tilslutning til regjeringen, selv om de sosioøkonomiske konsekvensene av anbud ikke er vurdert i tilstrekkelig grad. Pasientorganisasjonene er mildt sagt opprørte. Et grunnleggende premiss ved bruk av anbud på blåreseptlegemidler er at legene må ha gode muligheter til å be om unntak fra anbudsvinner av medisinske grunner. Det er stor risiko for at slike unntak oftere vil bli gitt til ressurssterke pasienter som vet hvilke muligheter de har i systemet. Denne problemstillingen er overhodet ikke utredet av regjeringen. Så mitt spørsmål er: Hvilke andre saker enn å hindre anbudsutsetting på blåreseptordningen var viktigere for SV i budsjettforhandlingene med regjeringen? [11:10:18]: I en tid preget av ganske mye legemiddelmangel og flere og flere som opplever at de ikke får de legemidlene de trenger i hverdagen, og i en tid preget av ganske mye uro ellers, har det vært viktig for oss å signalisere at dette grepet som regjeringen har foreslått, ikke er klokt. Samtidig er det sånn, som også representanten Wold kjenner til fra denne sal, når man ikke er i regjering, og når man er i opposisjon og kompromisser på et budsjett, er det noen saker det er viktig å få gjennomslag for. det å få 240 mill. kr til Helse nord vært en viktig seier. Så er det mye jeg gjerne skulle ha sett at regjeringen gjorde annerledes, men sånn er det å ikke være i regjering. Vi tok en avgjørelse om at den politikken denne regjeringen fører, ikke er noe vi stiller oss bak.

med regjeringspartia, der ein er med på å ha ansvaret for den budsjettpolitikken som blir ført. Så sjølv om eg er einig i og deler mange av perspektiva som representanten Hussein gav i sitt innlegg om den internasjonale situasjonen, at vi lever i ei tid med krig og er mykje grusomt som skjer rundt i verda, så er det jo eit paradoks at SV no er med på å vedta eit statsbudsjett der vi for fyrste gong på mange år ikkje når 1-prosentmålet for bistand, og at SV ikkje har prioritert bistand til dei fattigaste på sitt statsbudsjett. Ein tilsvarande mangel på prioritering ser ein også innanfor helseområdet. Det er rett som representanten Hussein seier, at SV har prioritert ein ekstra pott til Helse nord, som fyrst og fremst handlar om akuttberedskap innan somatikk, men eg ser ingen prioriteringar frå SVs

som han opponerer mot. For hvis representanten hadde lest SVs alternative budsjett, hadde han sett at vi faktisk oppnår 1-prosentmålet, at vi faktisk satser på psykisk helse og rus og flere sengeplasser i spesialisthelsetjenesten.

Når vi skal diskutere helsebudsjettet, er det naturlig å sende en tanke til alle helsearbeidere som har mistet livet når de har behandlet pasienter i Gaza, og sterkt at sykehus blir bombet. For det er også med det bakteppet vi diskuterer bedre helsetjenester, som alle i hele verden alltid trenger. I Norge er det aller viktigste vi gjør for å sikre like helserettigheter til alle, å sikre at de offentlige helsetjenestene er gode, tilgjengelige og billige. Halvparten av befolkningen har ikke økonomisk trygghet lenger. Økonomisk usikkerhet betyr noe for helsa. Det må også bety noe for helsepolitikken vi fører. Folk med dårlig råd har både dårligere helse og dårligere tilgang på helsetjenester. Derfor er styrking av fellesskapsløsninger helt avgjørende for bedre vilkår for god helse. For å få det til må helsehjelp bli billigere. Egenandelstaket øker i en tid der flere står i en økonomisk usikker situasjon på grunn av økte priser på alt man trenger i hverdagen, som mat, rentehevinger og dyr strøm. Rødt foreslår å kutte egenandelstaket for helsetjenester med over 1 000 kr. Det vil si at man maksimalt skal måtte betale 2 000 kr før man når frikortgrensen. Det ville gitt billigere helsetjenester for over 1,5 millioner personer. Vi vil sikre at barn får gratis helsehjelp fram til de er 18 år, og Rødt senker også ikke møtt-gebyret i sitt alternative budsjett. Nå er det på tide at regningen sendes til de aller rikeste i samfunnet, ikke til de sykeste. Forskjellene i samfunnet kommer også til uttrykk i munnen – altså tennene. Det er fordi tennene ikke be handles som en del av kroppen. Rødt jobber for en skikkelig tannhelsereform som likestiller tannhelse med andre helsetjenester. innfører vi en egenandelsordning også for tannhelse, som starten på en tannhelsereform. Reformen innfases ved å ta deler av regningen for de aller største utgiftene. I tillegg er stønadspotten for tannbehandling underfinansiert og må styrkes hvis alle som har rett til gratis tannbehandling, skal få det. Rødt setter av mer enn 3 mrd. kr til første skritt på veien mot gratis tannhelse for alle. Det er mange som er bekymret for sykehustilbudet sitt rundt om i landet. Sykehusene våre er drevet etter markedsøkonomiske prinsipper. liksom gjøre dem effektive. I stedet har det ført til at kravet om å drifte med overskudd har gjort budsjettene så stramme og kravene til rask gjennomstrømming av pasienter så høye at fagfolkene slutter. Vi kan ikke spare oss ut av helsepersonellkrisen. Vi må bygge gode arbeidsvilkår og sterke fagmiljøer. Skal vi styrke sykehusene våre, må vi ta makten vekk overbetalte direktører og begynne å lytte til fagfolkene, til pasientenes behov og til politiske beslutninger. I Oslo tvinges det nå gjennom et prosjekt som ingen vil ha, og som kommer til å sette sykehusøkonomien på hele Østlandet i fare. Helse nord er i en prosess som setter folks trygghet på spill. Fødeavdelingene rundt om i landet er skåret ned til beinet. Psykisk helse blir snakket opp av politikerne, men bygd ned av helseforetakene. Listen er dessverre altfor lang. Innsparingstiltakene i helseforetakene går ut over både ansatte og pasienter. Rødt øker derfor basisstøtten og går inn for avvikling av innsatsstyrt finansiering. Sykehussektoren må frigjøres fra foretaksmodellen og bedriftsøkonomisk styring. Vi må ta et oppgjør en bemanningspolitikk som gjør at pengestrømmen til kommersielle vikarbyråer bare øker og øker. Dette er penger som kunne vært brukt til å styrke vårt eget lag. Vi må styrke grunnbemanningen, få belastningen ned og sikre at helseforetakene selv tar ansvar for å bemanne sykehusene. Bemanningsbyråene lager ikke leger og sykepleiere, de rekrutterer de folkene vi trenger selv, og selger dem dyrt tilbake til det offentlige. Helsepersonellmangelen møter vi aller best ved å styrke sykehusene våre til gode arbeidsplasser. Velferd er ikke noe vi har fordi det lønner seg, det lønner seg, men for å gi alle best mulig livsbetingelser. Kampen mot Forskjells-Norge er også en kamp for helse, leveår og livskvalitet. Vi trenger å styrke det offentlige helsevesenet, og vi trenger å gjøre det både på sykehusene og i kommunene, for det er i kommunene

[11:19:07]: Representanten har vært opptatt av å snakke ned fritt behandlingsvalg. til å utfordre representanten, for dette er virkeligheten til pasienter der ute: Joakim var på en ideell stiftelse i Trøndelag og ble sendt tilbake til det offentlige helsevesenet i en kommune i Nord-Norge. Han endte med å være tilbake

og hennes parti har vært opptatt av å fjerne fritt behandlingsvalg. Mener hun at dette er godt menneskeverd, og at det er riktig – at man nå skal kaste pasienter ut i ingenting og tilbake til rus? [11:20:00]: Jeg kjenner ikke Joa- kim, men jeg ønsker for både Joakim og alle andre som trenger helsehjelp, at de får det. Det er derfor Rødt er så opptatt av å styrke sykehusøkonomien, og det er derfor Rødt er så opptatt av å sørge for at vi har både en styringsform og en finansieringsform som gjør at alle får den hjelpen de trenger, og at det er det offentlige som står for det. Det er interessant at representanten tar opp fritt behandlingsvalg hver gang og påstår at alle andre bryr seg om det, men det er ingen som snakker mer om det enn representanten Hoksrud. Det som er realiteten, er at erfaringene med fritt behandlingsvalg viser at noen kanskje fikk hjelp de var fornøyde med, som det offentlige betalte for, men det er også mange eksempler fra selskaper som har brutt loven, og fra selskaper som har drevet på en måte som har gått ut over pasientene. Man kan alltid finne en historie her og der som forsterker sitt syn, men jeg vil invitere representanten til å være med på å finne løsninger som sikrer at folk får den hjelpen de trenger, over hele landet. Da må man faktisk ta et oppgjør med markedstenkningen som representanten støtter.

er det bare å lese VG fra onsdag. Det viser at man ikke får det tilbudet man trenger. Man klarer ikke å levere i det offentlige. Mener da representanten på alvor at det er helt greit at man legger ned

Det er dette representanten står for – ingen andre enn det offentlige, kanskje litt ideelle – det er Rødts holdning. Jeg synes det er trist for de pasientene som ikke får tilbud – for Joakim og mange andre som vi kunne trukket fram. Derfor vil jeg utfordre representanten på om hun fortsatt er stolt av det hun har vært med på. [11:22:09]: Som jeg understreket, er det viktig at både Joakim og andre som trenger helsetjenester, får det. Det er jo derfor jeg i mitt innlegg har vært veldig tydelig på at vi må styrke helsetjenestene sånn at alle får den hjelpen de trenger, når de trenger det. Jeg er ikke opptatt av å forsvare at folk ikke får den hjelpen de trenger av det offentlige, jeg er opptatt av å

der kommersielle vokser på bekostning av ideelle. Det har velferdstjenesteutvalget bevist, og det har man sett av rapport etter rapport. Det er viktig for meg å understreke at Rødt er for et sterkt offentlig tilbud som er mangfoldig, og som sørger for at alle får den hjelpen de trenger. Men vi er også for at ideelle er en del av dette som et supplement,

en hel formue i forhold til det man tar i det offentlige helsevesenet. Staten er altså ganske hard og en beinhard forhandler når det gjelder å gi priser og hva man må betale, eller hva man skal få betalt.

Eldreomsorgen skjer i kommunene. Rødt bevilger derfor 9 mrd. kr mer til kommunene, hvorav 3 mrd. kr er frie midler. Det er viktig

uten det tilbudet de trenger. Da vil jeg invitere både representanten og egentlig hele Stortinget til å være med på å styrke kommuneøkonomien, sånn at vi klarer å ta et oppgjør med at eldreomsorgen er underfinansiert. Så må jeg legge til at vi heller ikke kan snakke om dette uten å snakke om oppgaveoverføringen fra sykehusene til kommunene. Det er jo et spørsmål som representanten aldri vil snakke om, for representanten trekker alltid fram en historie og prøver å spinne det til å handle om privatisering. Men vi står overfor veldig viktige oppgaver, og jeg skulle ønske at vi heller kunne diskutert dette nå.

Det vokste også fram en klinikk som het Feiringklinikken, som nå har et nytt sykehus på Gardermoen, som hadde tilbud som gjorde at det offentlige helsevesenet etter hvert også ble gode på den typen behandling som en ideell

de ser at ting er mulig og kan bygge opp sitt eget tilbud? Ser hun ingen synergier i å ha noen på utsiden som kan være med på å drive fram miljøer som er viktige for alle pasienter?

Det er derfor Rødt har vært så opptatt av å skille mellom ideelle og kommersielle, for vi mener at ideelle spiller en rolle som kan være både supplerende og styrkende på sine områder. Derfor er det viktig for oss at vi kan ha lang siktig, god finansiering av ideelle tilbud framfor å åpne for såkalt lik behandling av både ideelle og kommersielle, for vi mener at det ofte gjør at de kommersielle vokser på bekostning av de ideelle.

enn kven ein kan mobilisere i den felles innsatsen på dekk som vi må ha viss vi skal løyse utfordringane i ei framtid med fleire som kjem til å trenge helsehjelp, færre hender tilgjengelege for å drive det og stadig større behandlingsmoglegheiter viss vi brukar ressursane våre riktig. Dette er svære utfordringar, og dei må etter Venstre sitt syn løysast ved at vi for det fyrste greier å få til eit godt, nært og tillitsfullt samarbeid mellom det offentlege helsevesenet, ideelle aktørar og frivilligheita i Noreg og det private næringslivet. Alle gode krefter må bidra. Vi treng ikkje ein ideologisk kamp om kven som skal få lov, og kven som ikkje skal få lov å spele ei rolle i helsevesenet i framtida, og vi treng det aller minst på dei områda der presset no er størst. aller mest hjelpetrengande er innanfor rus og psykiatri. Det er område der vi verkeleg treng å ta alle gode krefter i bruk. Vi treng også å jobbe tungt og systematisk med å utvikle helsevesenet som ein god plass å arbeide og stå i jobb, uansett kor i helsetenestene ein er. Dei tilsette i helsevesenet, ikkje minst dei som jobbar i pleie- og omsorgsyrke, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og andre yrkesgrupper som jobbar med pasientar i det daglege, må få ein betre arbeidskvardag. Det handlar om utdanning og kompetanseheving, det handlar om å jobbe med godt leiarskap i helsetenestene, det handlar sjølvsagt om løns- og arbeidsvilkår for dei som står i pasientnært arbeid, og det handlar om raskare innfasing av ny teknologi,

kome med nokre forslag som handlar om nettopp dette. Vi går inn for meir midlar til rekruttering og oppretting av roller for avansert klinisk allmennsjukepleiar i kommunane, for utdanningsstillingar og rettleiing for sjukepleiarar og jordmødrer. Venstre føreslår òg å prioritere tydeleg barn og unge og psykisk helse. Vi vil styrkje ressursane til helsestasjons- og skulehelsetenesta, styrkje ruspolitikken

Venstre meiner at innhaldet i den NOU-en vi har fått om kvinnehelse, fortener at vi får ei eiga stortingsmelding om kvinnehelse. Vi har frå Venstre si side i vårt alternative budsjett allereie begynt å gå laus på nokre av dei områda som blir peika på i den utgreiinga: styrkte midlar til jordmorkapasitet. Venstre ønskjer å lovfeste retten til heimebesøk av jordmor. Vi føreslår å løyve midlar til å starte opp eit systematisk eige forskingsprogram på kvinnehelse, der det ikkje er mangel på prosjekt og initiativ frå forskingsmiljø og andre, men det er mangel på pengar. Vi føreslår å styrkje Ammehjelpen. Vi føreslår styrkte midlar til støtte og rettleiing ved abort, og vi føreslår å styrkje ressursane til frivillige organisasjonar som jobbar både med kvinnehelse og med rus og psykiatri, og andre gode, frivillige krefter som vi treng å støtte sterkare opp om.

alle behov for reformer i eit system som ingen andre land i heile verda har, eksempelvis når det gjeld sjukeløn. Sjølv ikkje sosialdemokratisk leia regjeringar, som det har vore i Sverige og Danmark, har noko i nærleiken av det norske systemet. Vi kan ikkje snakke om alle behov for å gjere noko med det – i ei tid då utgiftene veks og veks, samtidig som sjukefråværet går opp og opp – som angrep. Vi er nøydde til å forhalde oss kunnskapsbaserte til kva vi kan gjere for å få sjukefråværet ned, for å flytte ressursar over å kunne bruke desse ressursane til å styrkje innhaldet i tenestene, og til å snakke om korleis vi kan vere med og gje dei tilsette ein betre arbeidskvardag.

kan gje dei eldre den viktige tryggleiken det er å beherska velferdsteknologien som Venstre vil bruka? Alfred

både til rekruttering og oppretting av fleire allmennsjukepleiarar i kommunane og til fleire utdaningsstillingar og rettleiingsstillingar for sjukepleiarar og jordmødrer. Det er heilt konkrete prioriteringar som har med kompetanseheving og styrking av kapasitet ute på grunnplanet å gjere. Eg trur det er heilt rett at når det gjeld velferdsteknologi, handlar det ikkje

Det gjelder også oss som diskuterer her i dag, og det gjelder ikke minst folkene som har valgt oss rundt om i det ganske land. Avveiningene mellom spesialisering og nærhet vil alltid være krevende. Noe bør og skal være spesialisert, men noe er det viktig i seg selv

Sykehusene er sterkt presset, og ventetidene har økt de siste årene. Ansatte forteller om krevende arbeidsdager og opplever forventningen om at det å springe fortere skal være løsningen. Akkurat nå kan en lese i Stavanger Aftenblad at «den største risikoen er at helsefolkene våre ikke orker å jobbe der

Jeg tror at alle er enige om at det viktigste vi gjør, er å klare å holde på den kompetansen vi allerede har.

fordi det offentlige har vært og er en viktig medspiller sammen med ideelle aktører. aktører. Vi lever i en tid der det offentlige helsevesenet er avhengig av en del ideelle og frivillige aktører for at samfunnet skal gå rundt. Det regjeringen har takket

Det skulle bli bedre, ble det sagt. Svaret på om de får penger, får de først i april. Det blir ikke mye hjelp til dem som trenger det mest da. mest da. Det er bra at trenden er snudd innenfor fastlegeordningen, men det er fortsatt ca. 200 000 som står uten fastlege. Samtidig risikerer de innbyggerne som har minst mulighet til å svare på hva de selv trenger,

Norge står overfor store teknologiske skifter i årene som kommer. Det gjelder selvfølgelig også helsevesenet. Det er snart på tide at vi kommer videre fra faksen,

Vi kan ikke ha en like kronglete innføring av felles journal i hele landet som det vi har hatt på St. Olavs hospital. Både ansatte og pasienter fortjener bedre. Kunstig intelligens gjør sitt inntog også i helsetjenesten. Det håper jeg blir en utvikling vi er med på innenfor trygge rammer. Vi trenger å møte mennesker med fagkunnskap og omtanke når vi har behov for helsehjelp,

Røed (A) [11:42:37]: Trygghet og stabilitet i livet er grunnleggende for alle mennesker. De siste årene har vi jobbet med å teste ut, evaluere og gjennomføre et prosjekt med heroinassistert behandling i Oslo og Bergen. I første rapport fra evalueringen av prosjektet sier brukerne at de får en bedre hverdag. De opplever stabilitet, og de opplever økt trygghet. Pasientene får ikke bare hjelp til å stabilisere sin rusbruk og fungere bedre, men de benytter seg også i større grad av somatiske og psykososiale tilleggstjenester. Totalen er økt verdighet og mindre skader, og vi får i større grad muligheten til å hjelpe både den psykiske og somatiske helsen til en gruppe vi vet lever kortere og har dårligere helse. Da må jeg si at jeg ble trist da jeg leste Kristelig Folkepartis alternative budsjett. Hvorfor vil representanten Bollestad nå kutte ut et prosjekt som hittil har vist seg å være vellykket, som reduserer skader og forbedrer helsen – ja, som kort sagt gir økt verdighet? Jeg deler representantens både vilje til, ønske om og løsninger for mer hjelp til dem som trenger det, men vi deler ikke virkemidlene for å nå dit. Vi vet at jo lengre avstand og jo færre tilbud det er, jo mindre sjanse er det for at en kommer til en poliklinisk behandling som ruspasientene blir overført til. Det er de tilbudene som representanten vi vet at flere og flere ikke møter opp på det. Så er vi uenige om bruk av heroin, for vi tror det er andre tilbud som er bedre. Røed (A) [11:44:23]: Disse menneskene er jo ikke de som er tidlig i en ruskarriere. Dette er mennesker som har alvorlige utfordringer, og som står veldig langt unna. Representanten snakker om avstand til helsevesenet. Disse pasientene står veldig langt unna

i en livssituasjon der alle andre muligheter ser ut til å være umulige. Representanten pratet om gruppen som roper lavest. Dette tror jeg er en av de gruppene som definitivt roper lavest. den første evalueringsrapporten peker på at man kommer nærmere somatiske helsetjenester, nærmere psykososiale helsetjenester, må jo dette være et tilbud som fungerer, og som er viktig nettopp for dem

Jeg er glad for at repre- sentanten mener at denne gruppen også trenger et verdig tilbud, og jeg betviler ikke representantens ønske om verdighet for gruppen, men jeg betviler de verktøyene man benytter seg av. Det er jo ikke sånn at vi er uenige om at det trengs penger, om at det trengs omsorg, om at det trengs et sted å bo, og at det trengs helsetjenester. med heroinassistert behandling gjør at avstanden til alle disse tingene blir kortere. Det er lettere å ha et trygt sted å bo, en trygg bosituasjon. å få helsetjenester. Det er lettere å ha stabilitet i livet, sånn at man kan leve et noenlunde verdig liv. Utfordringen er jo at Kristelig Folkeparti sin politikk på dette området. Spørsmålet er om man fram mot neste statsbudsjett er villig til å se på heroinassistert behandling og lære av den prosessen som nå går, for å oppdatere politikken, sånn at vi faktisk treffer denne gruppen på en enda bedre måte.

oppdatere sin politikk. For hvem er det som har gått foran og gjort denne gruppen verdig til tilbud? Hvem er det som har stilt opp døgnet rundt for denne pasientgruppen? Hvem er det som har gitt både behandling, et sted å bo og behandling som virker, som gjør at kommuner har har gjort om sine behandlingstilbud fordi de ser at ideelle aktører har gjort det bedre. Jeg kan ta et eksempel fra Time kommune. Da burde representanten sikret de ideelle aktørene som faktisk møter den gruppen – mye mer enn den offentlige helsetjenesten. Det har dere latt være. Dere har latt Helsedirektoratet styre det alene, og disse gruppene og disse pasientene står uten tilbud fram til april. Det er ditt ansvar.

[11:48:30]: Budsjettet som regjeringspartiene og SV har blitt enige om, og som Stortinget i dag skal behandle, er et budsjett som bygger en bærekraftig helsetjeneste i hele landet. Fagfolkene våre er den viktigste ressursen i vår felles helsetjeneste. Helsepersonellkommisjonen var tydelig på at vi i framtiden må utnytte de ressursene vi har, bedre, og i årets budsjett prioriterer regjeringen tiltak for å holde på og rekruttere fagfolk. fagfolk. Vi fortsetter å ta fastlegesituasjonen på alvor og har satt i gang flere tiltak for å bygge en mer bærekraftig allmennlegetjeneste. Vi ser allerede en positiv utvikling i antall fastleger og innbyggere på fastlegeliste, men dette er ikke nok. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 250 mill. kr for å sikre helårseffekten av det pasienttilpassede basistilskuddet. Sånn kan fastlegene redusere listelengden og bruke mer tid på pasientene med størst behov. I tillegg satser vi på styrket rekruttering, og foreslår 126,6 mill. kr til ALIS-avtaler og 33 mill. kr til 66 nye LISl-stillinger i 2024. Dette vil gjøre det mer attraktivt for unge leger å velge spesialisering i allmennmedisin. Mange pasienter opplever fortsatt lange ventetider til utredninger og behandlinger. Derfor foreslår regjeringen å styrke spesialisthelsetjenesten med 2,2 mrd. kr i 2024 for å øke aktiviteten i sykehusene våre. For å tilby gode tjenester i hele landet trenger vi helsepersonell med høy faglig kompetanse, som får brukt tiden og kompetansen sin rett. Helse nord opplever særlige utfordringer med rekruttering av fagfolk. Derfor foreslår regjeringen og SV til sammen 240 mill. kr i rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Helse nord. Videre foreslår regjeringen lån til Ålesund sjukehus og til Ny sikkerhetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus. I budsjettet prioriterer regjeringen innsats rettet mot våre eldre. Bo trygt hjemme-reformen skal bidra til aldersvennlige samfunn og en helhetlig eldrepolitikk. Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 375 mill. kr for å følge opp reformen i 2024. Vi sikrer investeringstilskudd til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser. I tillegg vil regjeringen bruke 58 mill. kr på Tørn-prosjektet, som bidrar til riktig organisering og oppgavedeling for fagfolkene våre. 15) God psykisk helse er viktig. De som har psykiske helseutfordringer, skal få god og lett tilgjengelig hjelp. Derfor har vi lansert en opptrappingsplan, som Stortinget har sluttet seg til, hvor målet er å øke bevilgningene til psykisk helse med 3 mrd. kr over ti år. For 2024 foreslår vi å styrke psykisk helse og rus med 360 mill. kr. Særlig barn og unge skal prioriteres. Tiltakene som vi foreslår, er bl.a. styrket døgntilbud innen psykisk helsevern, økt tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, digitale tilbud og oppsøkende arbeid. Digitalisering er et veldig viktig verktøy for en sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. Derfor foreslår regjeringen å bruke 150 mill. kr til å etablere en helseteknologiordning, i tillegg til 100 mill. kr til styrking av digital samhandling. Tiltakene er etterspurt etterspurt i helsesektoren og vil bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet, mer effektive helsetjenester og til å støtte arbeidshverdagen til fagfolkene våre. Satsingen på digital samhandling tar nå en tydelig retning, med tilpasset innføring av fire samhandlingsområder innenfor en samlet styringsramme på 1,25 mrd. kr over seks år. seks år. Regjeringspartiene er glad for det gode samarbeidet med SV. Sammen foreslår vi et budsjett som utjevner sosiale forskjeller i helse gjennom å bygge bærekraftige helsetjenester. [11:53:18]: Flere gang- er i Stortinget har vi etterspurt hva regjeringen ønsker med rehabilitering, og helseministeren har svart at man kommer tilbake til det i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som vi håper Stortinget snart får se. Men det foregår et stort arbeid på

hos private leverandører, både ved å spisse innholdet og ved å redusere oppholdstiden. Det som er interessant, er at 60 pst. er at 60 pst. av rehabiliteringen i Helse sør-øst gis av ideelle og private, men de har ikke fått lov til å være med på denne behovsvurderingen i det hele tatt. Skal ikke Stortinget få ta stilling til rehabiliteringsfeltet før det skjer endringer, eller tenker helseministeren at Helse sør-øst bare skal endre dette? Stortinget skal selvsagt få være med og ta stilling til hvordan rehabiliteringstilbudet skal og bør være i framtiden. Det vi vet om rehabiliteringstjenesten, er at det er en uklar grenseoppgang mellom hva som er spesialisert rehabilitering, og hva som bør løses av kommunen. Det er også bakgrunnen for at vi ser hele denne tjenesten under ett og legger fram en nasjonal helse- og ikke en ny sykehusplan for spesialisthelsetjenesten. Når det gjelder prosessen i Helse sør-øst, er det en behovsvurdering, og jeg forventer at Helse sør-øst involverer de partnerne det er naturlig å involvere. Den er i en tidlig fase, og den vil ikke stå i i motsetning til det at Stortinget får anledning til å drøfte dette når helse- og samhandlingsplanen kommer. Dessverre kom den ikke til jul, og det beklager jeg også overfor representanten Trøen, men den kommer på nyåret. Til det med «uklar grenseoppgang»: Det er veldig tydelig, det som står i behovsvurderingen som Helse sør-øst har lagt fram, og Helse sør-øst har faktisk sagt opp alle avtaler med dem som leverer rehabilitering. Jeg må si jeg er veldig bekymret. Jeg er bekymret for hva det har å si for mennesker med muskel- og skjelettlidelser, som trenger regelmessige rehabiliteringsopphold. Jeg er bekymret for hele kvinnehelsefeltet, for vi vet at dette treffer veldig mange kvinner. Jeg er også bekymret for at det kan bli en del reinnleggelser. Så det virker jo ikke som om Helse sør-øst synes det er en uklar grenseoppgang. Det virker som de i den behovsvurderingen egentlig allerede har etablert en fasit

For noen år tilbake ble rehabiliteringsfeltet gjennomgått, og vi fikk en rapport som etterlyste en klarere ansvarsfordeling, en klarere rolleforståelse. Så stiller representanten Tone Trøen spørsmål om en pågående prosess i Helse sør-øst. Man kan godt mene at den har startet skjevt, eller at den gir signaler, men dette vil jo Stortinget få anledning til å drøfte når Nasjonal helse- og samhandlingsplan kommer, og den prosessen som går i Helse sør-øst, vil ikke være i motstrid til at Stortinget her kan legge sitt avtrykk på Vi er nødt til å gjøre noe med roller og ansvar for å treffe bedre på rehabiliteringsbehovet. Nå ramset representanten Trøen opp en rekke pasientgrupper hun var bekymret for. Jeg er bekymret for arbeidsrettet rehabilitering. Så dette er det viktig at vi får drøftet godt og i en sammenheng.

[11:57:51]: La meg følge opp min gode kollega Tone Trøens spørsmål. Det er også sånn at Fremskrittspartiet er bekymret for at rehabiliteringstilbudet ikke er godt nok,

Helse sør-øst mener også at man ikke trenger å gi et tilbud til disse, og at de skal få et tilbud på kommunenes frisklivssentraler. Nå er det sånn at kun to tredjedeler av kommunene har frisklivssentraler, og disse er altså ikke rigget for å ta imot denne store gruppen som trenger rehabilitering. Pasientorganisasjonene opplever dette som en sterk nedbygging av dagens rehabiliteringstilbud, og man kan jo undre seg om det er i tråd med regjeringens politikk. Mitt spørsmål til statsråden er: Vil statsråden på noen måte gripe inn og forsøke å stanse denne prosessen? Statsråd Ingvild [11:58:56]: Jeg vil gjenta noen av svarene jeg ga til representanten Trøen. I Hurdalsplattformen står rehabiliteringsfeltet omtalt, særlig med fokus på å klargjøre roller og ansvar, og det vil vi gjøre overfor Stortinget i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Nå er prosessen som er startet opp i Helse sør-øst, i en tidlig fase, og hva utfallet blir der, mener jeg fortsatt ikke er gitt. Jeg takker for svaret. Denne behovsvurderingen er gjennomført i løpet av bare noen få måneder, og det har vært en ganske lukket prosess hvor verken pasientorganisasjonene eller fagmiljøer innenfor spesialisert rehabilitering har vært involvert, og ei heller kommunene. De som har deltatt i denne arbeidsgruppen med behovsvurderingen, skal ha fått beskjed om at de ikke kan snakke med noen om vurderingen i etterkant, etter hva jeg har latt meg fortelle. Det er ikke gjort noen konsekvensutredninger av nedbyggingen av tilbudet, heller ikke av hva som er de samfunnsøkonomiske konsekvensene for dagens fagmiljøer eller for brukerne.

[12:00:14]: Representan- ten Wold ber meg om å bidra med en karakteristikk av en prosess som er pågående i Helse sør-øst. Jeg mener at min oppgave er å beskrive forventningene til Helse sørøst, og mine forventninger til Helse sør-øst, som jeg har ansvaret for, er at denne prosessen kommer på skinner. jeg overfor Stortinget legge fram en samlet melding, hvor rehabiliteringsfeltet får en særlig omtale, og hvor Stortinget kan drøfte roller og ansvar – den spesialiserte delen av rehabiliteringsfeltet, men også det som handler om frisklivssentralene, den viktige hverdagsrehabiliteringen, hvor kommunene har en viktig rolle og også noen utfordringer med å sikre seg kompetanse og å kunne samarbeide bedre med spesialisthelsetjenesten.

dette er summen som helseforetakene brukte på kommersielle vikarbyråer i 2021. Vikarbruken er helt ute av kontroll. Dette er penger som kunne vært brukt på å styrke vårt eget lag. Bemanning av offentlige tjenester er en offentlig oppgave. Det vi vet, er at bemanningsbyråene ikke lager verken leger eller sykepleiere, og de rekrutterer de folkene vi trenger selv. Regjeringen har strammet inn regelverket for innleie, men åpnet for unntak i helse. Rødt har fremmet et forslag om å styrke bemanningsenhetene i helseforetakene for å sikre at de selv tar ansvar for egen bemanning, et forslag som Arbeiderpartiet selv har stilt tidligere, men som de nå stemmer imot. jeg må nesten spørre helseministeren direkte: Er det å legge ned lokalsykehus regjeringens hovedtiltak for å få ned vikarbruken i helseforetakene? Ingvild Kjerkol [12:02:15]: Det spørsmålet må bero på en misforståelse, for regjeringen har ingen planer om å legge ned et eneste lokalsykehus. Vi har som mål å sikre hele Norge en god og bærekraftig helsetjeneste. Da er det helt åpenbart at situasjonen i Helse nord ikke kan fortsette. Helse nord sto i 2022 for 40 pst. av all innleie i spesialisthelsetjenesten. Man betaler for vikarer, bruker en halv milliard på det. Jeg er helt enig med representanten Seher Aydar i at helseregionene må gjøre mer for å sikre eget behov for personell. De som får til dette – og så lenge noen får det til, kan alle få det til – organiserer tjenesten på nye måter, de har kanskje egne vikarpooler, og de fyller opp stillingsbrøken, slik at folk jobber i 100 pst. stilling. Da må kanskje noen finne seg i å jobbe på flere avdelinger. Her må man være kreative.

eit tilbod til dei aller svakaste pasientane, der statsråden har presisert at det ikkje er snakk om ei nedlegging, men ei mellombels stenging, og at posten skal tilbake igjen. No ser vi at innanfor Helse vest sitt ansvarsområde blir rusinstitusjonen

innenfor psykisk helsevern og rus har vi ganske store rekrutteringsutfordringer. Vi mangler psykiatere, vi mangler psykologspesialister, og vi mangler også annet helsepersonell. Jeg vil advare litt mot å ta tak i en enhet hvor man har utfordringer, og gjøre den til et bilde på hele feltet. Regjeringens politikk er at vi skal øke døgnkapasiteten i tråd med behovene. Når det gjelder rus, er politikken at alle lokalsykehusene skal ha egne basistjenester innenfor tverrspesialisert rusbehandling. Den korteste ventetiden vi nå ser, er innenfor rus, selv om den også burde vært kortere. Hovedutfordringen vår er tilgang på personell. Det har vi satt på dagsordenen fra første stund, da vi kom i regjering, og vi er nødt til å ha en bedre plan for hvordan vi beholder, rekrutterer og utdanner det personellet vi trenger.

Vi mangler fagfolk, sier statsråden, og det er helt riktig. Men mange av de fagfolkene ønsker heller ikke å være der, fordi det er så stor turnover for pasientene.

det er nok med 50 kr per person i året for å nå det målet vi har, når behovene er så store? Satsingen fra regjeringen er faktisk ca. 50 kr per person i året.

oppå alle de kronene vi bruker i dag. I 2023 var helsebudsjettet, hvis vi også tar med kommunenes ansvar, på ca. 400 mrd. kr. De pengene må vi bruke best mulig. jeg er ikke helt enig i den litt sjablongmessige fordelingen – at man skal gi en 50-lapp til hver. De aller fleste innbyggerne i Norge har heldigvis god psykisk helse. Det må vi ivareta gjennom mer mer presis og god forebygging og helsefremming. Det er det første innsatsområdet i opptrappingsplanen. Så er det at de med lette til moderate plager, hvor man kan få hjelp av gode, kunnskapsbaserte metoder, må kunne få hjelp i kommunen. Det er å bygge ut lavterskeltilbud. Så trenger vi en plan for å gjøre psykisk helsevern bedre, slik at vi kan gjøre noe med levetiden til de mest alvorlig syke. Det er målene i opptrappingsplanen.

Inkludering, medverking og eit godt tilrettelagt universelt samfunn er det beste me kan skapa. Å skapa gode lokalsamfunn er ein viktig faktor i eldrereforma, og det handlar òg om det som skjer utanfor helse- og omsorgssektoren. Det handlar om folkehelse.

Det er fantastisk flott å dra rundt i våre kommunar og sjå alt det viktige arbeidet som blir gjort. I min eigen heimkommune, Vindafjord, har me Handlebussen – bussen som hentar deg og køyrer deg til butikken. Ein kan handla, og etter handlerunden set ein seg i kaffikroken og «slår av ein drøs», som me seier i Vindafjord.

Landet vårt består av tusenvis av frivillige aktørar som kvar einaste dag bidreg til å skapa gode kvardagsaugeblikk, samtidig som dei mobiliserer til seniorkrafta i samfunnet

God eldreomsorg skapar me når alle krefter dreg saman, og me som folkevalde ser heilskapen i den politikken me skapar.

mye lettere å få til når man drar lasset sammen, men da er man også nødt til å prioritere det. I altfor lang tid har eldreomsorg vært underprioritert. Det som er synd, er at dette er nok et budsjett uten penger av betydning for å møte de behovene som er i sektoren framover. Kanskje man ikke skulle være så overrasket, all den tid regjeringen faktisk gikk til kamp for å legge ned eldreombudet.

at 3 000 personer står på venteliste for sykehjemsplass, og mange av disse har faktisk ventet i mange år. Fremskrittspartiet er enig i intensjonen om at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker å gjøre det, men det må ikke bli en hvilepute for ikke å bygge flere sykehjemsplasser – og det må faktisk gjenspeiles i budsjettene som vedtas her. De De som får demens, vil statistisk sett ha behov for sykehjemsplass innen to–tre år etter at diagnosen er et faktum. Når vi vet at nærmere 40 000 mennesker vil få demens i årene framover, er det klart at behovet for sykehjemsplasser er tvingende nødvendig. Dessverre Dessverre står Fremskrittspartiet alene om å satse betydelig på eldreomsorg, og jeg mener at det er særdeles viktig å ta vare på dem som har bygget landet vårt. Vår primærpolitikk er en statlig finansiert eldreomsorg, som vi mener ville bidratt til å løse de utfordringene som vil komme i årene framover. Dessverre står vi også alene om det. For oss i Fremskrittspartiet er det viktig å løse de faktiske utfordringene framfor å ri ideologiske kjepphester, og derfor inviterte vi tidligere i år til et bredt forlik for å løse de utfordringene vi står overfor. Dessverre ble vi møtt med en ganske så kald skulder fra regjeringen. Jeg tror det er tvingende nødvendig å tenke nytt innenfor eldreomsorgen. Antall sykehjemsplasser og manko på helsepersonell er to av de områdene som utpeker seg som spesielt utfordrende.

foreløpig er det dessverre bare Fremskrittspartiet som prioriterer dette tilstrekkelig.

(H) [12:14:05]: En av dem jeg har blitt bedre kjent med det siste året er Anniken Nordengen. Anniken er et kjent ansikt for mange etter å ha vært med i tv-serien Petter uteligger. Hun er barista på Erlik Kaffe i Oslo og selger av gatemagasinet =Oslo. I over 20 år var Anniken amfetaminavhengig, men for sju år siden klarte hun å bli rusfri. Det var en tøff kamp, men Anniken klarte det til slutt. Mange år med amfetaminavhengighet har satt dype spor hos Anniken, ikke minst med tanke på livskvaliteten. Anniken fikk nesten alle tennene sine ødelagt og hadde bare fire tenner igjen da hun ble rusfri. Ødelagte tenner har på tært på både den fysiske og psykiske helsen til Anniken, og for ett år siden bestemte hun seg for å ta grep. Hun skulle få utbedret og erstattet de manglende tennene sine. Det var en av de siste brikkene som manglet for å få en mer normal hverdag etter rusavhengigheten.

tennene. Høyre mener at vi har en god tannhelsetjeneste i Norge. Tannbehandling er i dag gratis for én av fire innbyggere, inkludert bl.a. barn og unge, personer med ruslidelser og eldre på sykehjem eller som mottar hjemmesykepleie. I tillegg har personer som har ulike tannlidelser, gode ordninger med reduserte priser. Tannhelsen er også god i Norge. Tall fra SSB viser at nesten 80 pst. av den norske befolkningen har god tannhelse. Høyre vil videreføre en god tannhelsetjeneste, og vi mener prioriteringene framover først og fremst må være å sikre tilbudet til dem som trenger det mest, ved å utvide skjermingsordningene, styrke TOO-ordningen og forebygge dårlig tannhelse hos eldre. Å smøre jevnt utover er ikke svaret for dem som trenger tannhelsetjenesten mest. Historien til Anniken er mye av grunnen til at Høyre i dag foreslår å få utredet en utvidelse av tannhelserettighetene. Høyre vil at tannhelsetilbudet til mennesker som tidligere har vært rusavhengige og opplever store tannhelseproblemer på grunn av det, skal få bedre hjelp, og at det tilbudet skal styrkes og bedres. Det kan ikke være sånn at at manglende tannhelserettigheter blir et insentiv for å falle tilbake til aktivt rusmisbruk og rusavhengighet for å få dekket tannhelseregningen. God tannhelse er også en viktig del av ettervernet,

[12:17:24]: Regjeringens poli- tiske korstog mot alt som ikke er offentlig, skaper utfordringer i helsevesenet. Privatdrevne institusjoner er en ressurs og en bidragsyter, f.eks. innen rus, psykiatri, rehabilitering og behandling av angst, depresjon, traumer og spiseforstyrrelser. Hos de private er det stor fagutvikling, de representerer mange viktige distriktsarbeidsplasser, og de gir et tilbud kommunene alene aldri vil kunne gi. Fjerning av ordningen med fritt behandlingsvalg har vi debattert mange ganger. Beslutningen er fortsatt like uforståelig, og politikken flertallet i salen står bak, fører til todeling av helsevesenet og rammer de svakeste. Det står private aktører klare til å bidra, men regjeringens ideologiske kamp mot dem synes viktigere enn at folk skal få hjelpen de trenger. trenger. I forrige uke ble detaljene for en ny anbudskonkurranse om behandlingsplasser ved ideelle organisasjoner i Helse sør-øst offentliggjort. Per nå kjøper Helse sør-sst behandlingsplasser fra 23 ideelle institusjoner, totalt 739 sengeplasser.

Flere enn 255 000 nordmenn står i helsekø. I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett setter vi av 2 mrd. kr til å styrke sykehusbudsjettene, der deler av beløpet er øremerket til å inngå behandlingsavtaler med private tilbydere. På den måten får folk raskere behandling, uten å måtte betale fra egen lomme. Vi setter av 100 mill. kr kroner til 500 heldøgns omsorgsplasser innen rehabilitering. Vil det ideologiske korstoget fortsette når den nye helse- og samhandlingsplanen legges frem neste år? Signalene er at rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skal legges ned, og at kommunene skal få større ansvar for dette. Dette er alvorlig for driften hos private rehabiliteringsvirksomheter. Det er høyt spesialiserte kompetansemiljøer innen rehabilitering som står i fare for å bli bygget ned, og det er kun et fåtall av norske kommuner, noen av de aller største, som vil makte å drifte rehabiliteringstilbud på linje med det som i dag tilbys fra private og ideelle aktører. Fremskrittspartiet står fast på at det er resultatene som teller. Folk må få den hjelpen de trenger, uansett hvem som leverer tjenesten. Det haster med en realitetsorientering og en politikk som setter pasientenes behov først. For Fremskrittspartiet betyr det ikke noe hvem som tilbyr tjenestene, men at folk faktisk får hjelpen de har behov for. Even

utnyttes klokere og bedre. Digitalisering og kunstig intelligens kan både gjøre oss mer effektive og øke kvaliteten. Digitalisering som bidrag til bedre og mer effektive helsetjenester? Mange spør, og mange rynker på nesen. Dette er luftige lovord vi har hørt før, og vi vet hvor det bærer. Det er grunner til å påstå at langt fra alle digitaliseringsprosjekter har vært vellykkede. Det koster mye penger, og i enkelte tilfeller med intet eller dårlig resultat. Det er en realitet at vi blir flere eldre, og at vi blir færre yngre. Vi går mot en framtid der vi har færre hender å ta av. Det legger press på helsetjenestene våre. Vi skal fortsatt ha en helsetjeneste i verdensklasse, og det krever at vi tenker nytt om hvem som skal gjøre hva i helsetjenestene. Jeg har lest boka til Ishita Barua med tittelen Kunstig intelligens redder liv. Der beskriver hun på en svært god måte hvordan kunstig intelligens kan være med som beslutningsstøtte ved undersøkelse etter polypper som kan føre til tarmkreft. Det kan være en digital kollega med bedre syn som er like oppmerksom uansett forhold, en digital hjelper som kan være støtten som øker kvaliteten, øker oppmerksomheten og reduserer forskjellene som naturlig er mellom en fullt uthvilt og konsentrert lege og den legen som har helt vanlige utfordringer en dag, som gjør at konsentrasjonen er dårligere. Dette er digitalisering som gir økt kvalitet, mer effektivitet og en bedre brukeropplevelse. Den gjør helsetilbudet vårt bedre, som i eksempelet med polyppundersøkelsen, for ikke å snakke om bildediagnostikk basert på KI, som er tatt i bruk ved Helse sør-øst mammografiprogrammet, og ikke minst turnusplanlegging i Oslo og Trondheim. Begge deler gir økt kvalitet og bedre ressursbruk, uten at det går ut over nødvendig pasientkontakt. Eksemplene er gode nettopp fordi de er unnfanget i fagmiljøene, blant fagfolk og med utgangspunkt i konkrete behov. Det må også være veien videre for digitaliseringen. Derfor er jeg stolt av at vi i regjering har lagt om digitaliseringspolitikken. Tiden for gigantprosjekter som i hovedsak er definert av store leverandører uten sterk klinisk forankring, skal være over. Det er ikke god digitaliseringspolitikk å legge opp til at en IT-løsning skal løse alle problemer. Det er god digitaliseringspolitikk å ta utgangspunkt i behovene og problemene og finne løsninger som reelt sett løser dem. Derfor er det så bra at vi har fått på plass en helseteknologiordning med 150 mill. kr, som gir kommunene flere muligheter til å løse behovene og utfordringene i sine kommuner. Derfor er det så bra at vi har utviklingen med bildediagnostikk i Helse sør-øst, utviklingen av helsekort for gravide og flere tilskuddsordninger som går til mindre prosjekter som bidrar til stegvis digitalisering av helsevesenet. Vi må ha med alle på laget, og digitalisering er ett av en rekke tiltak som må til for at vi skal rigge helsetjenestene våre for framtiden.

men konturen av alle statsbudsjettene vi har levert siden 2021, viser hva vi prioriterer, og denne regjeringen prioriterer kvinnehelse. Kvinnehelseutvalget kom med anbefalinger i mars, som jeg gleder meg til at vi skal følge opp både i en kvinnehelsestrategi og i den nasjonale helse- og samhandlingsplanen. Abortutvalget, som vi satte ned, leverte sin utredning i forrige uke, og vi vil følge dette opp.

Med 2024-budsjettet etableres det en ny nasjonal kompetansetjeneste for sykdommene endometriose og adenomyose ved Oslo universitetssykehus. Vi trenger denne kompetansetjenesten fordi kunnskapsnivået blant helsepersonell og spesialister er svært varierende, noe som fører til problematiske kvalitetsforskjeller i behandlingen av pasientene. I 2023 har Forskningsrådet gitt 60 mill. kr til seks ulike forskningsprosjekter innen kvinnehelse. Det er viktig, for vi trenger mer kunnskap. Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning får en bevilgning på rundt 15,5 mill. kr. Vi må vurdere hvordan forskningen kan styrkes, og det er derfor regjeringen i sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning øker forskningen på kjønnsforskjeller i helse. Mer gjøres for å løfte kvinnehelse. Vi Vi styrker helsestasjonene og skolehelsetjenesten med titalls millioner kroner. I tillegg etableres det kompetansemiljø for disse tjenestene. Vi styrker ammehjelpen, og vi styrker det flerkulturelle doula-tilbudet. Men det handler ikke alltid om mer penger. Hvert år bruker staten nesten 400 mrd. kr på helsetjenester, og noe av det viktigste vi gjør, er å vri disse pengene mer i retning av likeverdige tjenester. Jeg er relativt ny i denne komiteen, og der vi møter mangfoldige utfordringer med mangfoldige tiltak, opplever jeg opposisjonens tiltak som kun privatisering og fritt brukervalg. Man skulle jo tro at kun privatisering og fritt brukervalg vil redde verden,

[12:26:28]: I dag er det fem dager igjen til jul, og vi kan telle ned på en hånd. Det er mange som gleder seg til jul, men tidligere i dag tok jeg en kikk på Instagram, og der så jeg en post av Martine Halvorsen julens viktigste telefonnummer. Det var til Mental Helse, Alarmtelefonen for barn og unge, Rådgivning om spiseforstyrrelser, Vold- og overgrepslinjen, Kirkens SOS, RUStelefonen, brann, politi og ambulanse. posten skrev hun at du aldri er alene, og at det finnes noen å prate med. Dette understreker hvor viktig den nylig vedtatte opptrappingsplanen for psykisk helse er. Både forebygging, akutthjelp og behandling er kjempeviktig. En sterk offentlig helse- og omsorgstjeneste er avgjørende for å hindre økte sosiale og geografiske helseforskjeller og en todeling av helsevesenet. Samtidig er organisasjonslivet og frivilligheten viktig for samfunnet vårt, og jeg er glad for at regjeringen er tydelig på at fri villige og ideelle tilbydere på helse- og omsorgsfeltet må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift. 2023 og 2024 er grunnfinansieringen til sykehusene økt, samtidig som innsatsstyrt finansiering er redusert i 2023. Det er viktig å gjøre endringer i finansieringen av sykehusene. I nord er vi vant til stormer, spesielt i vinterhalvåret, men nå stormer det også rundt spesialisthelsetjenesten. Denne stormen dreier seg i stor grad om bemanning, akuttfunksjoner, fødetilbud, geografi og klimatiske forhold. Jeg vil understreke at Senterpartiet ikke vil sentralisere akuttfunksjoner og fødetilbud i nord, og jeg er veldig glad for at økonomien i Helse nord styrkes i statsbudsjettet, både i statsbudsjettet for 2024 og i nysalderingen. er gjort for å få flere medisinstudenter og sykepleiere i nord, er viktig. Det er tydelig og nødvendig for å opprettholde gode helsetjenester til folk og for å rekruttere og beholde dyktige fagfolk i særdeles viktige yrker. Det er også viktig at alle som har informasjon om og synspunkter på situasjonen i Helse nord, kommer fram med disse i høringen, som kommer etter at Helse nord har lagt fram anbefalingen sin på nyåret. Så får vi se alt

enten man mener det er et klimabudsjett, et budsjett for barn og unge, eller en seier at vi har gått fra krone- til prosenttoll på potet. Likevel tror jeg ikke at noen av regjeringspartiene kommer til å gå opp på denne talerstolen og si at nå er det ruspasientenes tur, bare se på budsjettet, bare se på prioriteringene våre for neste år. Samtidig som vi venter på det som skulle være Arbeiderpartiets svar på rusreformen, aner vi ikke når forebyggings- og behandlingsreformen skal komme. Mens vi venter, har regjeringen satt ned et utvalg som skal se på hvilke tvangsmidler politiet skal ha overfor rusbrukere. Er det derfor det tar så lang tid, fordi man ikke vil si hvordan man skal forebygge og behandle bedre, uten å vite hva vi kan tvinge rusbrukere til? Vi har forsøkt å få svar på hvilke tvangsmidler det kan være – er det spyttprøver, er det ransaking – men vi har ikke fått noe svar fra regjeringspartiene, så da venter vi. Samtidig som vi venter på en reform som ikke er en reform, venter flere i behandlingskø. Fritt behandlingsvalg er avviklet. Behandlingsplassene skulle erstattes, men for mange pasienter stemmer ikke det. Tilbudet de har fått i stedet, er av dårligere kvalitet, det er dagtilbud i stedet for døgn, eller de har ikke noe tilbud. For noen dager siden kom det siste anbudet fra Helse sør-øst ut. Det viser at de legger opp til en nedgang i antall døgnplasser innenfor rusbehandling på over 100 plasser. Samtidig korter de ned lengden man er på avrusning. Køene blir kanskje kortere av at vi får flere inn fordi man ikke er i behandling så lenge, helt til den samme personen må stille seg i kø for avrusning igjen. Jeg tror man glemmer litt hvor mye tillit og relasjoner har å si for denne pasientgruppen. Hvis man må operere og må på opptrening etterpå, kan man si ca. hvor lang tid det kommer til å ta, men men for å holde ut abstinenser og være rusfri over tid har relasjoner masse å si. I denne pasientgruppen er det mange som har ødelagte relasjoner bak seg, og da er tid helt avgjørende. avgjørende. Bekymringen for stoda i rusomsorgen begrenser seg ikke til dette budsjettet. Vi mener regjeringen gjør for lite for å sikre god behandling, men dette budsjettet endrer dessverre ikke på den bekymringen. Helt til slutt: I likhet med representantene Hussein og Aydar synes også jeg det er veldig spesielt å ha helsedebatt samtidig som sykehus og helsepersonell er mål i Gaza. Diskusjonene vi har rundt prioriteringer, virker meningsløse samtidig som sykehus ikke har strøm, premature barn tas ut av kuvøser, befolkning ikke har vann og mat, og barn dør i tusentall. Så på slutten av helsedebatten må det være lov å håpe at starten på 2024 blir en helt annen enn slutten på 2023. Siv

Internasjonal solidaritet er veldig viktig for Senterpartiet, og jeg vil derfor berømme regjeringa for å være offensiv i arbeidet med å få til en våpenhvile i Gaza hvor sykehus og sivile bombes. Det er også riktig og viktig å bistå den ukrainske helsetjenesten med donasjoner av legemidler og utstyr, med medisinsk evakuering og med behandling av ukrainske pasienter i Norge. i Norge. Det er forunderlig hvor lite sammenheng det er i Fremskrittspartiets politikk. Helseforetaksmodellen ble innført i 2001. Da ble den entusiastisk omfavnet av John I. Alvheim, daværende helsepolitiske talsperson i uttalte at dette er bortimot en blåkopi av Fremskrittspartiets politikk. I store trekk kunne jeg ha skrevet dette selv, sa Alvheim den gangen. I 2019 fremmet Senterpartiet et forslag om å avvikle helseforetaksmodellen. stemte mot å avvikle foretaksmodellen. Nå sier Hoksrud at Fremskrittspartiet er mot foretaksmodellen. Jeg vet ikke når dette skjedde, og jeg vil ikke dra ut debatten ved å spørre. Jeg bare refererer til fakta. Senterpartiet har aldri vært for foretaksmodellen. Den fungerer ikke godt nok, men det er flertall for denne modellen. Derfor vil vi gjennomføre konkrete endringer for å redusere markedstenkningen.

om behovet for ei habiliterings- og rehabiliteringsreform, om utviding av retten til tannbehandling for tidlegare rusavhengige og om ei skikkeleg utgreiing og open høyring om innføring av anbod på blå resept.

2, frå dei same partia, om at vi må få til ein god overgang frå forsøket med primærhelseteam, som har vore ei viktig ordning for å fornye måten vi jobbar med helsearbeid i kommunane på.

og få på plass stillingar som nasjonal sjefssjukepleiar og nasjonal sjefsjordmor, som er viktige initiativ for å arbeide systematisk med desse

Takk

ikke kutter, slik den gjorde i fjor, gjør den i år et annet grep som kan få store konsekvenser for bygging av flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger i årene framover. framover. Når det blir flere eldre i årene framover, vil det også være flere eldre som er sårbare, og som trenger og har krav på en sykehjemsplass. Derfor er det viktig at vi bygger flere sykehjemsplasser i kommunene, slik at eldre som trenger hjelp, får det og ikke havner på en lang venteliste. Det er også viktig for at pårørende ikke skal slite seg ut i motbakke, men at man får hjelp til sine nærmeste. Det var grunnen til at Høyre i regjering la til rette for bygging og modernisering av 20 000 flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger, satte i gang et kompetanseløft for helsepersonell og sikret helsefrivilligheten forutsigbare og trygge rammer. I valgkampen gikk regjeringen ut og lovet at det skulle bygges 1 500 nye sykehjemsplasser i kommunene neste år. Jeg er ganske sikker på at folk flest oppfatter det slik at det totale antallet antallet sykehjemsplasser i Norge skulle økes, og at ventelistene for å få sykehjemsplass med det ville gå ned. Men i statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å fjerne kravet til kommunene om å øke det totale antallet sykehjemsplasser for å få statlig støtte til bygging av flere sykehjemsplasser. Når det kravet fjernes, kan det bidra til at det ikke blir flere, men færre sykehjemsplasser, og at det blir lengre ventetid. Dette gjør regjeringen mens vi står på kanten av det som kommer til å bli en formidabel økning av eldre i befolkningen. TV 2 har gjort en kartlegging som viser at 3 000 står på venteliste for å få sykehjemsplass, og at det er over 150 kommuner i Norge som ikke har en plan om å bygge flere heldøgns omsorgsplasser innen 2030. Høyre mener at det må bygges flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunene, og at eldre og pårørende må sikres forutsigbarhet og trygghet i møte med alderdommen. Derfor foreslår vi i dag – og vi står alene om det forslaget – å øke det totale antallet sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunene, og at det kravet skal videreføres. Det er et krav som sørger for at vi har en

[12:41:37]: Det virker som om debatten er i ferd med å ebbe ut. Jeg har lyst til å takke komiteen for en god budsjettdebatt og for et godt år. Vi er en bra gjeng, rett og slett.

Det virker ikke å være forsvarlig utredet, det har ikke vært på reell høring, og vi er rett og slett veldig usikre på hva dette har å bety for pasientenes tilgang til den medisinen de trenger. Derfor støtter vi de løse forslagene, har fremmet i dag. Hvis vi blir kritisert for det av regjeringen, sender jeg den kritikken tilbake med én gang: Når man innfører den typen ting, får man virkelig legge alle konsekvensene på bordet først, slik at vi er sikre på hva vi faktisk vedtar her i Stortinget.

som handler om å gi gode tjenester på fastlegekontoret, i et tverrfaglig samarbeid. Jeg har selv vært på Brumunddal legesenter, og også på et legesenter her i Oslo: Det er helt fantastisk å se hvordan det gir helhetlig hjelp, kanskje til de aller svakeste – de som trenger mye hjelp, de som er kronisk syke og trenger god oppfølging i primærhelsetjenesten.

helst i første halvår, ikke i annet halvår. Vi må i hvert fall håpe at regjeringen leverer på det Venstre ber den om. Marian [12:44:53]: Det var egentlig representanten Svardal Bøe og Høyre som fikk meg til å tegne meg på nytt. Vi kan vel si at partiet Høyre ikke er kjent for å ha bygget ut velferd, eller at de ser positivt på fellesskapsløsninger. Under Solberg-regjeringen så vi også hvordan partiet Høyre faktisk bygde ned velferd, og kanskje ikke ivaretok de svakeste i samfunnet, med kutt i brillestøtte og karensår i AAP-ordningen. Jeg er stolt over at det flertallet vi fikk i 2021, nå brukes til å bygge ut velferd, til å sikre at vi faktisk får en tannhelsetjeneste og en tannhelsereform. Et av gjennomslagene SV har hatt vi til sammen har sikret en milliard mer til munnhelsetjenesten, slik at personer som Anniken eller

I dette budsjettet har vi sikret 300 mill. kr til at tannhelsetjenesten i det offentlige faktisk får mer ressurser til å kunne ansette flere mennesker og til å kunne sikre at at de som har rettigheter under dagens lov, som eldre og mennesker med ulike rus- og psykiske utfordringer, får den hjelpen de har krav på. Dette vil gi fylkeskommunene bedre muligheter, istedenfor at man i en parallell verden kanskje opplevd kutt på mer enn en milliard, med Høyres alternative budsjett. Med det takker jeg også komiteen for en god debatt. Seher

Rødt kommer til å støtte forslaget i innstillingen om primærhelsetjenesten. Det kommer vi til å stemme for. Vi kommer også til å støtte de løse forslagene om blå resept og antibiotikaresistens. Vi synes, i likhet med flere, at blåreseptordningen må evalueres før man kan sette flere ut på anbud. Jeg må kommentere det representanten fra Arbeiderpartiet sa om at kvinnehelse er høyt prioritert av regjeringen. Jeg vil heller si at det er behov for enormt mye mer prioritering av kvinnehelse. Store kunnskapshull og sviktende tjenestetilbud gjør at kvinner kommer dårligere ut enn menn i helsetjenestene. Kvinner blir nedprioritert i helseforetakene. Jeg synes det er fint å høre at regjeringen skal komme med tiltak for å styrke fødsel og barsel, men jeg mener at det ikke kan gjøres med mindre man ser på finansieringsordningen til sykehusene, og det må også komme på plass. Mange kvinner blir stående uten helsetilbud, og da er det viktig at de faktisk får det tilbudet de trenger.

trenger befolkningen i nord tryggheten i at stortingsflertallet i dag sier at de ikke skal miste en eneste akuttfunksjon eller fødeavdeling.

med at også befolkningen i nord fortjener den tryggheten. Det gjelder egentlig både Høyre og Senterpartiet, som har sagt fine ting om det behovet. Da må man faktisk sette sette handling bak de ordene. Helt til slutt synes jeg det er interessant å høre representanten fra Høyre si om tannhelse at de er mer opptatt av tilbudet til dem som trenger det mest. Dette skulle også jeg ønske var en realitet, men det er det jo ikke. Mennesker som har rett på tannhelsehjelp, skal få det gjennom en post som finnes til stønader i helsebudsjettet. Det er penger som går til det. Høyre kuttet i de pengene da de satt i regjering, som har gjort at det har blitt underfinansiert,

alt og alle. Verden har gått videre, vi må gå videre, og det betyr faktisk at Fremskrittspartiet i lang tid nå har vært tydelige på at vi ønsker å avvikle helseforetaksmodellen, nettopp fordi vi ser at det er en dårlig modell, og den fungerer ikke etter intensjonen lenger. Det er bra. Så er det jo morsomt: Høyre var her, med representanten Svardal Bøe, som var veldig tydelig på at vi skal bygge flere nye plasser, men Høyre har ikke lagt inn en eneste krone mer for å bygge sykehjemsplasser. Det betyr at det blir færre rehabiliterte. Fremskrittspartiet tar konsekvensen av at vi faktisk sier at vi skal bygge flere nye plasser, og vi må rehabilitere, og vi må også sørge for for mange av dem som har funksjonsnedsettelser og er unge personer med psykisk utviklingshemning, som altså står år ut og år inn og venter på å få en omsorgsplass. Det har Fremskrittspartiet tatt høyde for, og derfor har vi lagt inn 250 nye plasser, også for å sikre at den gruppen skal få boligen sin, som de har ventet på i mange år. Det handler om vilje til å prioritere og si at dette vil vi. Det er i realiteten bare Kristelig Folkeparti som har lagt inn lite grann ekstra penger utover det som ligger inne fra regjeringen – og Fremskrittspartiet, som har sagt at dette er viktig, dette vil vi satse på, og dette skal vi bygge opp. Så må jeg innom representanten fra Arbeiderpartiet, som liksom er opptatt av kvinnehelse. Det er kjempebra, men de har altså lagt ned ABC-klinikken.

og så skal de lage et nettverk – og det er fordi det er ti år. Det er realiteten; det er det som ligger der. Det blir altså ikke lenger, og da har man opprettet et, og så har man lagt ned et. Det er mange kvinner som har hatt kreft og har senskader, som faktisk trenger mer klinisk forskning på dette. Det er det som nå blir redusert, og tilbudet kommer til å bli helt annerledes enn det har vært. At denne regjeringen satser voldsomt

og vi trenger både nye og rehabiliterte. Det handler om vilje til å prioritere, og det har Fremskrittspartiet.

forebyggings- og behandlingsreformen. Den kommer selvsagt, og vi er i full gang med å jobbe med den. Den kommer til å bli viktig nettopp fordi vi trenger et behandlingstilbud som er bedre enn det er i dag. til virkemidler: Arbeiderpartiet har vært klokkeklare på virkemiddelbruk overfor mennesker som bruker rus. De skal være forholdsmessige. Det har jeg sagt tidligere, og nå har jeg også sagt det fra talerstolen. Det mener jeg er en forutsetning for all mulig bruk av tvangsmidler, om det handler om rusavhengige eller andre. til anbudet, som er blitt referert til her over flere runder, fra Helse sør-øst: For det første har det akkurat kommet, så detaljene i det er selvfølgelig vanskelige å kommentere. Det som er verdt å kommentere, er at det tidligere anbudet har dreid seg om hovedtyngde på ni og tolv måneder. Det nye anbudet dreier seg om tre, seks og ni måneder. Det vil si at selv om antallet plasser er lavere, vil behandlingskapasiteten kunne bli høyere fordi man har større pasientgjennomstrømming i en sånn type anbud enn i det andre. Vi kan godt diskutere hvorvidt vi skal organisere behandlingstilbudet på den ene eller andre måten. Det tror jeg det er veldig lurt at det er en kunnskapsbasert tilnærming til, og det er jeg trygg på at Helse sør-øst også legger til grunn. Det er en forventning om at det medfører at vi har en behandlingskapasitet som gjør at man får den hjelpen man trenger, på den tiden man trenger den, og at det følges opp på en god måte. I tillegg ligger det i anbudet at det også skal være individuelle ordninger, for det er noen som trenger be handling med lengre horisont enn ni måneder. Derfor er individuelle ordninger også viktige. viktige. Jeg mener det er kjempeviktig at vi i diskusjonen rundt sånne typer saker faktisk forholder oss til det som er fakta, for det blir bedre debatter av det. Da er det også viktig å lese detaljene i det anbudet som har kommet fra fra Helse sør-øst. Jeg ser fram til å følge opp det videre. Det har vært mye diskusjon om fritt behandlingsvalg, og vi har en tendens til å blåse det opp på den ene siden når vi prater om hvordan det utfordrer den offentlige helsetjenesten, og så blåser man det opp på den andre siden når man snakker om hvor mye det har å si for antall plasser og behandlingskapasitet i vår felles helsetjeneste. Jeg tror det er fint om vi legger oss på den fornuftige linjen. Fritt behandlingsvalg dreier seg om 25 000 pasienter. Vår felles helsetjeneste dreier seg om 2 millioner pasienter. Det er utrolig viktig å ha med seg at hovedvekten av behandlingen skjer i de offentlige helsetjenestene. Det vil også gjøre at vi kan absorbere de pasientene vi trenger, inn i vår felles helsetjeneste og levere gode, trygge helsetjenester også for framtiden. Truls

Jeg vil svare ut et par av tingene som har kommet fram. Representanten Hjemdal tok opp dette med et bredt forlik – at hun hadde fått en kald skulder fra alle andre partier. Da er det vel kanskje tilnærmingen til forlik som er litt spesiell – når alle andre sier nei.

Det er en voldsom ordbruk rett før jul. Med all respekt: Det er ikke riktig. Det kjøpes mye av det offentlige. Det skal vi fortsette med.

Folk må få hjelp, og noen folk må gi den hjelpen. Når vi mangler ansatte, er det viktig at vi prioriterer bruken av de ansatte riktig. Derfor er det viktig at vi har kontroll på dette.

Jeg er helt sikker på at iallfall Arbeiderpartiets folk vil prioritere riktig. Vi er veldig klar over utfordringsbildet i mange kommuner. Det var en forsøksordning. Noe av poenget med en forsøksordning er at den skal være tidsbegrenset, og vi skal teste ut forskjellige ting. Det var en varslet nedtrapping, og nå har vi fått en nedtrapping, inkludert økonomi, som varer fram til 1. juli 2024. Det kom ikke som noe sjokk. Samtidig legger en endring og styrking av pasienttilpasset basistilskudd bedre til rette for at kontoret kan hente inn annet personell generelt. Derfor er det viktig å ta med dette og se på det som en helhet når vi skal behandle den saken.

Jeg tillater meg å si det mange har sagt: Vi står her og diskuterer viktige saker for norsk helsevesen samtidig som bombene faller i Gaza. Vi blir minnet på det i avisen hver dag – vi ser det utenfor vinduet her i salen. Vi er nødt til å ta tak i det, og jeg er glad for at Norge står i front.

Vi inviterte flere til å møte noen av disse helseteamene. Det var én representant fra Senterpartiet som møtte, ellers var det bare opposisjonen.

flere folk, som så, man la pasienten i narkose og fant ut at alle tennene måtte ut. Han hadde tanninfeksjon langt ned i tannbeinet. Etter det kunne han bo i fellesskap med andre uten så mye folk rundt seg. Det er det vi snakker om i primærhelseteam: å møte hele pasienten. Det at vi velger å la det stå ubrukt nå, fra 2024 til 2025, er det ingen andre enn dem som har minst, som taper på.

Det er det altså ikke. Det nytter heller ikke, som representanten Vasvik sa, å komme og be om et forlik – hvis vi bare gjør sånn som vi vil, skal vi få til et forlik. Forlik handler om å stille null, og så forhandler vi ut ifra det hvis vi skal få til noe. Det mener jeg at de eldre i dette landet hadde fortjent.

å være de som leier ut til folk som faktisk hadde hatt lyst og evne til å eie sin egen leilighet. Det er også å løfte folk.

Det har vore ein interessant debatt i dag. Me har hatt vidt forskjellige diskusjonar, men det er interessant å høyra kor lite reelle nye løysingar det kjem. Situasjonen me står i i dag, er jo annleis. Me har mangel på helsepersonell – det nyttar ikkje å spytta inn uendeleg med pengar – me har auka spesialisering, og me har ein enorm framgang i teknologi, i tillegg til sentralisering. Det er ein dårleg kombinasjon. Helsepolitikk er ikkje eit vakuum. Det handlar om mange område. Så synest eg det er litt interessant å høyra på opposisjonen.

Andre kuttar i tiltak som er retta mot område med fraflytting. Me veit at det å byggja opp distrikta er å styrkja helsevesenet, og det er å skapa likeverdige tenester. Folk vil som oftast jobba der dei bur, og då er det viktig med desentralisert utdanning, arbeidsplassar og kompetanseutvikling på arbeidsplassen,

me òg står her i dag og diskuterer offentleg versus privat: Er det sånn at private liksom har ei utømmeleg mengde med helsepersonell? Det trur eg ikkje.

Til representanten Vasvik: Det handler ikke om tillit, det handler om hvilke krav vi fra Stortinget stiller til de statlige tilskuddsordningene vi har her. Jeg har blitt gjort oppmerksom på fra komitelederen at jeg har glemt å si en ting,

igjen. Det er betryggende å høre det Arbeiderpartiet sier om tvangsmiddelbruk. Det som bekymrer meg, er at Senterpartiet er på en helt annen linje, med justispolitikere som sier at det er et paradoks at vi ikke kan ta tilfeldige spyttprøver av folk på gaten når vi mistenker at de bruker rusmidler, for vi tar jo promilleprøver av sjåfører. Vi heier veldig på Arbeiderpartiet i den dragkampen, og det er betryggende å høre at de er så tydelige når det gjelder tvangsmiddelbruk, og sier at det skal være forholdsmessig. Ja, anbudet til Helse sør-øst er annerledes, for det er færre døgnplasser, men kortere opphold. Men minus og minus blir ikke pluss i dette tilfellet. Bekymringen er at tre til seks måneder er for lite. Det er for korte opphold, nettopp fordi sjansen for å holde seg rusfri øker jo lenger man er rusfri. Dette er i tillegg pasienter som i mange tilfeller har ødelagte relasjoner, og bare det å få den relasjonen som trengs for å få nok god hjelp til holde seg rusfri lenge og til å klare å være det også når man er ferdig i behandling, tar tid. Gjennomstrømmingen går opp, men det viser ikke nødvendigvis at kvaliteten er god, eller at de blir rusfrie. Dette er paradoksalt nok motargumentene når Høyre og andre vil måle ventetider og få dem ned: Ja, men det er ikke nødvendigvis bra med korte ventetider hvis det skyldes at behandlingen er raskere og kortere. Det er vi helt enige om, men plutselig er det et argument for at anbudet fra Helse sør-øst kanskje er bedre enn det forrige. Den vil jeg ikke helt være med på. Vi er alvorlig bekymret for at det blir færre døgnplasser i rusomsorgen.

de ikke ville støtte et forslag fra Fremskrittspartiet den 4. desember, som ville sagt klart og tydelig: Vi slutter å bruke masse energi og masse byråkrati på noe vi egentlig er uenig i. Det hadde vært smart. Så vingling – ja, ja.

er det et spørsmål om tillit. Kommunene og KS ber om mer fleksibilitet, for det er faktisk forskjell på Tromsø, Vinje og Oslo. Vi må forutsette at våre lokalpolitikere vet sine egne innbyggeres beste.

[13:12:00]: Drivstoffprisene har ørlite å gjøre med helsedebatten, i og med at ambulanser og alt sånt stort sett går på bensin eller diesel. Jeg må bare gjøre representanten Hoksrud klar over et par ting: Det første er at Senterpartiet skal ha sagt at

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Helse- og omsorgsdepartementet (Innst. 144 S (2023–2024), jf. Prop. 18 S (2023–2024))

(ordfører for saken): En velferdsstat som vår er avhengig av et trygt og kvalitativt godt sykehustilbud i hele landet. Sykehusøkonomien må da være god nok, og den må også ta høyde for pris og kostnadsvekst og legge til rette for økt aktivitet. Helse nord står i en særlig krevende stilling – det har vi allerede pratet mye om i dag. Det gjelder både rekruttering av personell og økonomi, og det har jeg som sagt selv det riktig og viktig at vi også i nysalderingen øker bevilgningen til Helse nord. Med 200 mill. kr ekstra i vedlikeholdsmidler bidrar vi til å gjøre det mulig å gjennomføre nødvendig vedlikehold av bygg og medisinsk-teknisk utstyr. Der er jeg helt overbevist om at vi alle vet at behovet er stort, og nå blir det muligheter til å gjøre det litt bedre. Med 208 mill. kr til helikopterlandingsplasser i Namsos, Kirkenes og Hammerfest bidrar vi også til å sikre trygge og gode helsetjenester i hele landet. Det er derfor helikoptrene våre skal lande iallfall så nær sykehusene som mulig, og ikke på nærmeste flyplass som er langt unna. Vi har akkurat debattert budsjettet for neste år. Det er vel litt av den berømte lufta som siger ut av ballongen, men jeg vil påstå at iallfall denne saken gjør at inngangen til 2024 blir litt lettere. Bård

og helsevesenet vårt skal ha i 2024. Det som bekymrer meg, er at vi ser at underskuddet er på over 1 mrd. kr i helseforetakene. Det bekymrer Fremskrittspartiet veldig mye, for det betyr at man har et et underskudd som man også må ta med seg i 2024 med de utfordringene som man vet at sykehusene står overfor. I fjor kom det ekstra penger, så det er mulig å legge inn ekstra penger, sørge for å gjøre noe med de enorme underskuddene som er i sykehusene, gi sykehusene en mulighet til å gå inn i 2024 med et mindre underskudd og sørge for at de er rustet til å møte de behovene som vil komme til neste år. Jeg tror ikke jeg skal redegjøre for noe mer, for ikke å provosere komiteen mer enn det jeg gjorde i den forrige saken. Men jeg ønsker å ta opp Fremskrittspartiets forslag i saken.

De fleste forslagene er tekniske endringer. Jeg vil likevel trekke fram noen av forslagene og kommentere dem litt nærmere. Det er viktig at vi har et godt helsetilbud og god beredskap i Nord-Norge. Helse nord og Helse Midt-Norge har hatt behov for å oppgradere landingsplassene sånn at helikoptre kan lande ved sykehusene i Namsos, Hammerfest og Kirkenes. Kostnadene for landingsplassene har økt i 2023, bl.a. på grunn av nye krav fra luftfartsmyndighetene.

Sykehusene har de siste årene stått i en økonomisk krevende situasjon. Helse nord har ekstra store utfordringer knyttet til rekruttering av personell og økonomi. Helse nord har fått i oppdrag å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling. Det er godt kjent, og de arbeider med forslag til det, som vil bli sendt på høring i januar 2024. På bakgrunn av endelige forslag fra Helse nord, vil regjeringen deretter gjøre en helhetlig vurdering, og prosessen her er godt kjent. Regjeringen Regjeringen foreslår likevel å bevilge 200 mill. kr til Helse nord for å investere i nødvendig medisinsk utstyr og sørge for at nødvendig vedlikehold av bygg ikke stopper opp i den krevende situasjonen. situasjonen. Denne regjeringen tar prevensjon på største alvor. Det er et pågående gonoréutbrudd, og regjeringen setter alle kondomer til verks for å bekjempe utbruddet. Regjeringen foreslår å bevilge 4 mill. kr til kondomordningen i Helsedirektoratet for å sikre et fortsatt tilbud om gratis kondomer. Med det anser jeg budsjettåret 2023 som godt ivaretatt.

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Klima- og miljødepartementet

og kulturkomiteen vil presidenten ordne debatten slik: Debatten deles i to, slik at man først behandler budsjettkapitlene under Kultur- og likestillingsdepartementet, rammeområde 3, og deretter budsjettkapitlene under Barne- og familiedepartementet, rammeområde 2. Taletiden vil bli fordelt slik i hver del av debatten: Arbeiderpartiet 15 minutter, Høyre 15 minutter, Senterpartiet 10 minutter, Fremskrittspartiet 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Rødt 5 minutter, Venstre 5 minutter, Miljøpartiet De Grønne 5 minutter og Kristelig Folkeparti 5 minutter. Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – i hver del av debatten bli gitt anledning til et replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra partienes hovedtalsperson og inntil syv replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringa.

leder): Jeg vil starte med å takke komiteen for et godt samarbeid både i året som er gått, og selvsagt i saken her i dag. måter et godt år å være kulturpolitiker i. Vi har mye å være stolt over, alt fra en nobelprisvinner i litteratur til utrolig mange kulturarbeidere som har vist fram at det virkelig er liv i Kultur-Norge, etter flere tunge år der man bl.a. har måttet stenge ned og hatt for lite aktivitet. Samtidig er det for veldig mange i kultursektoren fortsatt ganske trange kår. Mange i kultursektoren Mange i kultursektoren er tydelige overfor komiteen om at det trengs gode tiltak for å sørge for at vi fortsetter den gode stimen norsk kulturliv er inne i, og at det i

for kultursektoren har et stort potensial for utvikling som regjeringen ikke makter å gripe fatt i. Det virker ikke som regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2024 tar inn over seg det faktum at det å satse på utvikling av kulturell og kreativ næring kan styrke og berike hele det norske kulturlivet.

Norge bør ha som ambisjon å ta en større del av det globale markedet for kreativ næring. For å få til dette må vi styrke vår innsats og sikre bedre tilrettelegging for vekst i næringen. jeg savner en mer ambisiøs satsingsvilje i regjeringens forslag til kulturbudsjett. Det er nødvendig å styrke organisasjoner som arbeider for å legge til rette for internasjonal aktivitet og gjennombrudd gjennom prosjekter som er tilpasset de forskjellige bransjenes behov. Eksempelvis har organisasjoner tilknyttet nettverket Norwegian Arts Abroad en struktur som gjør dem til et effektivt virkemiddel for å tilrettelegge for å realisere den internasjonale satsingen. satsingen. Venstre foreslår i sitt alternative budsjett å styrke en rekke ordninger som legger til rette for profilering av Norge i utlandet. For å markere at det trengs en egen satsing på internasjonalisering og eksport, foreslår vi at det opprettes en egen post hvor de reelle tilskuddsmottakerne er flyttet over og styrket med friske midler. I Venstre er vi overbevist om at økt forståelse for og satsing på kreativ næring og kulturen vår vil kunne gi oss et nyskapende og bærekraftig kulturliv. Vi mener også at det ligger stor kunstnerisk verdi i økt kultureksport, fordi det vil gi norske kulturaktører muligheten til både å gi og hente internasjonale impulser. Når det er vanskelige tider for kultursektoren, er nettopp det å finne flere bein å stå på veldig viktig. Det siste året har vi sett store omstillingsprosesser i virksomheter som leverer på viktige kultur- og samfunnsoppdrag fra det offentlige. Store kulturinstitusjoner som Nationaltheatret, Kode, Kilden teater og konserthus og Operaen i Bjørvika varsler om eller står midt i utfordrende omstillings- og nedbemanningsprosesser. Arbeidsgiverforeningen Spekter gjennomførte i september i år en undersøkelse som avdekket at mange av deres medlemmer innenfor kultursektoren står i en krevende økonomisk situasjon. Over halvparten sier det kan bli aktuelt å nedbemanne i året som kommer. Det som gjør situasjonen enda mer alvorlig, er at 52 pst. sier de må holde ledige stillinger ubesatt. I tillegg sier 75 pst. at de må redusere bruken av frilansere og vikarer. Det betyr at det blir færre tilgjengelige oppdrag for dem som arbeider som profesjonelle utøvende kunstnere i dag. Selv om kulturlivet sliter over hele fjøla, er det de nye og mindre etablerte aktørene som sliter aller mest. Det er en ærlig sak at regjeringen er uttalte motstandere av gaveforsterkningsordningen, men når de fjerner en ordning som har betydd så mye for veldig mange små og mellomstore kulturaktører som er svært sårbare for bortfall av også denne typen inntekter, hjelper det fint lite å snakke varmt om at regionale kulturfond vil komme på plass en eller annen uviss gang i framtiden. Det er fortsatt mange utfordringer jeg håper kulturministeren tar på alvor – om ikke i dette budsjettet, så i hvert fall i året som kommer.

Jeg vil fakt- isk starte med å gi Venstre ros for sitt kulturbudsjett. Venstre er jo en ensom svale på høyresiden og har påplussinger og satsinger på sitt kulturbudsjett. Jeg synes at det er en del bra, ganske mye bra faktisk, i Venstres alternative budsjett, men jeg har etter mange år her på Stortinget lært meg å lese alle detaljene – det med liten skrift i budsjettene. I Venstres budsjett ligger også djevelen i detaljene, for Venstre fortsetter sine ABE-kutt, som nå er oppe i 2 mrd. kr bare for neste år. Det er rart at en fortsetter med dette for kultursektoren når man vet hvordan det treffer, når det treffer institusjonene spesielt, som Venstre trakk bra fram i innlegget sitt, som er hjørnesteinen i norsk kulturliv. Jeg merker meg at når Venstre gjør sine ABE-kutt, skjermer de både helsesektoren og kriminalomsorgen. Når vi hører representantens innlegg, bruker han veldig store ord om behovet for satsing på kultur. Hvorfor er det da slik at Venstre ikke skjermer kulturen for sine ABE-kutt? Venstre har hatt ABE-kuttet inn i alle sine budsjetter og vist at vi klarer å sørge for å prioritere mer midler til kultursektoren også totalt sett. Det kommer vi også til å gjøre hvis vi igjen får overta kontorene i Kulturdepartementet.

kanskje maskerer på en litt annen måte. Et eksempel på det er det ganske store nedtrekket de tok på reiserelaterte utgifter i et budsjett, eller når de underkompenserer for prisveksten til samtlige kulturaktører i sine budsjetter. Veldig mange av kulturaktørene reagerer nettopp på at den prisveksten og kompensasjonen som er lagt inn, ikke tilsvarer de beregningene som regjeringen selv går ut med og sier at de forventer

høyresiden gjør, for det er politisk villet kutt. Og jeg synes det er interessant at Venstre i sitt innlegg var veldig opptatt av og bekymret for den omstillingen og nedbemanningen som Operaen, Nationaltheatret, Det Norske Teatret og andre små og store teater, museum og orkestre rundt omkring i landet nå står i. Det representanten glemte å si i innlegget, er at de nå sliter fordi det var åtte år med ABE-kutt. De nedbemanningene man nå ser, er i veldig stor grad arven etter de ABE-kuttene som Venstre hadde i regjering. Blir ikke representanten for Venstre mer bekymret når han ser konsekvensene ABE-kuttene har hatt for de institusjonene nå, når man da likevel velger å fortsette med dem? [13:29:53]: De totale tallene betyr faktisk noe. Det at det totale nedtrekket for kulturinstitusjonene blir større, betyr noe. Det gjør situasjonen vanskeligere for dem. At Venstre har vært med på et ABE-kutt og også har det inne i budsjettet, er vi helt klare på. Det har vi vært ærlige på. Men vi har en rekke andre andre ordninger som også tilfører nye, friske midler til de samme aktørene. Et eksempel på det er gaveforsterkningsordningen. De aktørene som representanten nå snakker om, er er veldig tydelige på at bortfall av den er en av de store og kraftige årsakene til at de har problemer med å besette stillinger som de gjerne skulle ha besatt, eller til å kunne gjøre de satsingene de ønsker i de kommende årene. Den totale rammen betyr noe. De nedtrekkene som regjeringspartiene gjorde gjorde på reiseutgifter, som ikke var reelt målt, bidrar også til den vanskelige situasjonen som de står i.

småpenger her og der og forventer at kulturlivet skal bli glad, men samtidig driver en med ganske tydelige og markerte kutt rettet mot institusjonene – og de treffer og rammer veldig hardt. Så jeg vil til slutt spørre igjen: Blir en ikke bekymret

annet tall enn det som rammer kultursektoren, de rammene vi her snakker om totalt. Jeg er bekymret når kulturaktørene der ute sier at de ikke får til å gå opp. Det er nettopp derfor jeg svarer representanten med å si at det handler om den totale måten man budsjetterer på. Venstre er åpen og ærlig om det politiske ABE-kuttet vi vi tar, men vi sier også at vi sørger for å føre mer penger inn på kulturbudsjettet totalt sett. Så kulturlivet i Norge kommer bedre ut med de ordningene som Venstre legger fram, enn det som er regjeringens alternativ. Det jeg kritiserte, var at

det er krig i Ukraina – i vårt eget nabolag – Midtøsten er i full fyr, og grusomhetene i Gaza bare fortsetter. Samtidig ser vi økende forskjeller, der dyrtid, høye renter og stigende priser får hver og en av oss til å kjenne på om vi har råd, og hva vi skal prioritere. Kort sagt så stormer det. Når det stormer i verden, er det viktigere enn noen gang at vi har tro på å dempe konflikt, at vi prøver å forstå hverandre i stedet for å gå i hver vår skyttergrav. Skal vi få til det, trenger vi kulturen, for her kommer kulturen inn – i hovedrollen. I stormen søker vi mot det som binder oss sammen, alt det vi har til felles. Derfor trenger vi ikke mindre, men mer kultur nå i krisetider – mer kultur som binder folk sammen og fyller livet vårt med innhold, som gir fellesskap og møteplasser som bare blir viktigere og viktigere. Derfor er jeg ekstremt stolt av det ambisiøse kulturbudsjettet denne regjeringa har lagt fram. Se bare på satsingen mot barn og unge. Mange unge lever store deler av livet sitt på digitale flater. De overøses med reklame og informasjon. De leser stadig mindre og bruker stadig mer tid på sosiale medier. Det trengs en helhetlig politikk for å møte dette. Derfor er det så ekstremt viktig at vi nå sikrer at fritidsaktivitetene ikke blir dyrere, men at det blir mer til fritidskasser og idrettens innsats for å holde prisene nede. Vi innfrir på full momskompensasjon også i år, og ordningen er økt med 750 mill. kr siden vi tok over. Derfor er det også viktig at vi øker innkjøpsordningen for skolebibliotekene, sånn at enda flere får tilgang til bøker. Derfor er det så viktig at det skapes og finnes kunst og kultur i hele landet.

Og når flere kulturinstitusjoner melder om at de må nedbemanne etter flere år med ABE-kutt fra høyresiden, er ikke løsningen å fortsette med enorme milliardkutt som svekker kulturlivet ytterligere, som både Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti foreslår i sine alternative budsjetter. budsjetter. Derfor er jeg glad for at dette budsjettet prioriterer kulturlivet over hele landet. Det er f.eks. 50 mill. kr mer til lokale kulturtiltak i hele landet. Jeg vil spesielt trekke fram prosjektmidler til nytt teater og museum i Stavanger. Vi styrker også kulturfondet og får endelig opprettet den lenge etterlengtede ordningen for scenekunstkompanier. Vi setter av mer penger til en regional filmsatsing fordi vi vil at det skal skapes mer innhold og flere gode historier rundt omkring i hele landet. Dette er også et budsjett som styrker kunstnerøkonomien. Det blir flere stipender og mer til kulturfondet. Vi styrker kultureksportsatsingen under Utenriksdepartementet, og til våren skal Stortinget behandle regjeringas stortingsmelding om kunstnerkår, der dette er hovedtema. Det er mer på trappene. Regjeringa har akkurat lansert en ny dataspillstrategi, en ny kulturlov er rett rundt hjørnet, og utviklingen av regionale kulturfond holder på for fullt. Dette er ikke en regjering som ligger på latsiden, og det er nettopp fordi kulturpolitikken nå er viktigere enn noensinne.

Representanten pekte også på at vi må sikre at fritidsaktivitetene ikke blir dyrere, og jeg regner med at representanten også er enig i at vi må gjøre det vi kan for støtteordninger, som han også pekte på. I budsjettforliket med SV har man klart å øke det noe. Samtidig har jeg tidligere utfordret både regjeringen og representanter fra regjeringspartiene på hvordan man kan frigjøre mer midler hos Norsk Tipping, som kan gå til nettopp gode tilskuddsordninger osv. Hva tenker representanten om muligheten for å frigjøre mer midler gjennom å kutte i administrasjon og andre utgifter hos Norsk Tipping? enerettsmodellen og at vi skal ha Norsk Tipping, og sånn sett ha det overskuddet som vi politikere synes det er spennende og viktig å omfordele. Jeg synes regjeringa vår har tatt viktige skritt i riktig retning av å klare å omfordele mer, som representanten fra Høyre etterspør. i spillemiddelfordelingen i vår, og vi gjør det i saldert budsjett nå, der en ikke bare bruker spillemidlene, men også av – hva skal jeg si – regjeringas egne penger. En har også viktige ordninger på både kulturministerens budsjett og barne- og familieministerens budsjett til fritidskassene.

Jeg er enig i at Norsk Tipping er viktig og skal ikke si imot representanten på det, men da vi tok opp dette i fjor, ble vi møtt med at dette måtte Norsk Tipping og Lotteri- og stiftelsestilsynet avgjøre, og så gjorde man ikke noe mer. I ettertid har nettopp Lotteri- og stiftelsestilsynet pålagt Norsk Tipping et ganske stort kutt i direkte reklame- og markedsføringskostnader. Vi mener det også er rom for å kutte i profilering og konsulenter og har identifisert at det bør kunne kuttes så mye som 150 mill. kr. Det vil nettopp kunne styrke de satsingene som også representanten mener er viktige. Jeg mener at dette ikke går ut over Norsk Tipping. Det går ikke ut over enerettsmodellen, men det handler om å bruke mindre på byråkrati, reklame og konsulenter. Ville det ikke da vært en god idé å frigjøre 150 mill. kr, som kunne gått til tilskuddsordninger og utstyr til funksjonshemmede osv.? Jeg tror re- presentanten fra Høyre er klar over at dette er en del av et større og mer sammensatt system. Det var jo ikke en problemstilling Høyre tok særlig tak i da en satt i regjering og hadde anledning til å gjøre noe med det, men nå bruker en det som en anledning til å markere seg litt. jeg synes det er riktig at Norsk Tipping har et budsjett der de driver med profilering for å gjøre enerettsmodellen og det viktige og gode arbeidet de gjør, mer kjent. Det vises til og med til at

det løftet insentivordningen trenger for at den for det første skal kunne bli konkurransedyktig, og for at man skal kunne følge opp de relativt moderate anbefalingene fra departementets egen utredning. Hvis jeg forstår det rett, er det sånn at forslaget til statsbudsjett nå vil gi ordningen ca. 42 mill. kr i 2024, og det vil gi et betydelig etterslep i tiden som kommer. Jeg lurer på: Har Arbeiderpartiet gått vekk fra sitt tidligere standpunkt om at man ønsker å ha en konkurransedyktig og regelfestet filminsentivordning i Norge? Takk for spørsmålet. Jeg er veldig opptatt av filmpolitikk, og det er gøy å få snakke litt om det. Representanten har forstått det riktig. Regjeringa gjør endringer i dette budsjettet og øker tilsagnsfullmakten, noe som gjør at det vil bli tilgjengeliggjort mer penger til denne typen filmsatsinger neste år. Men det kan heller ikke skje isolert. Det er like viktig det vi gjør med den regionale filmsatsingen for å løfte fram gode norske historier, som det vi gjør med filminsentivordningen, som tiltrekker seg utenlandske produksjoner til Norge. Målet til Arbeiderpartiet står her like fullt. Vi har nå fått til en vi har ikke tenkt å gi oss i regjering med det første, så vi håper på å kunne fortsette den positive utviklingen som har vært. Vi ser ikke minst alle de positive ringvirkningene den ordningen har, så jeg håper vi framover kan fortsette med de økningene vi har gjort.

Som Norges idrettsforbund sier: «De frivillige er De uvurderlige.» Uten de frivillige ville vi ikke hatt det rike idretts-, kultur- og organisasjonslivet som vi har i Norge. Jeg har derfor lyst til å starte debatten med en hyllest til frivilligheten og alle de frivillige, som betyr så mye for så mange, og som er nettopp uvurderlige. Høyre mener det er viktig at vi legger til rette for størst mulig frivillig engasjement i både idrett og kulturliv. Det er viktig at de frivillige får bruke sin tid og sitt engasjement på det de brenner for, framfor administrasjon, byråkrati og søknadsprosesser. Derfor må jeg si at vi venter utålmodig på at regjeringen skal følge opp vedtaket i Stortinget om å sørge for en bedre innretning på tilskuddsordningene til frivilligheten. Vi må få på plass ordninger som gir større forutsigbarhet, hvor flere får flerårige tilskudd, hvor søknadsfrister, vedtak og utbetalinger skjer tidligere, og hvor tilskudd kan overføres til året etter dersom de utbetales sent. Jeg håper vi snart får dette på plass. plass. Forutsigbarhet er et stikkord her. Men dessverre kan endringer i regelverk eller presiseringer av hvordan lover og forskrifter skal tolkes, få utilsiktede konsekvenser. Vi er vel mange som i år har fått henvendelser fra organisasjoner som forteller at de ikke lenger har fått innvilget søknader om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, i motsetning til tidligere år. Det er flere sosiale aktører som har mottatt denne kompensasjonen i alle år siden 2011, men den siste tiden har de fått avslag på søknad og klage. Begrunnelsen for avslaget er at aktørenes virksomhet kommer offentlige oppgaver til gode. Dette skyldes trolig endringer i forskriftene – eller tolkningen av disse – som ble foretatt for noen år siden, men det må være nettopp en utilsiktet konsekvens. Organisasjoner som nå har fått avslag, som fontenehusene og Hopeful, gjør en viktig jobb for å utfylle tilbudet fra det offentlige. De gir et tilbud vi har stort behov for, et tilbud jeg vanskelig kan se for meg at det offentlige kan erstatte. Høyre mener at dette er noe som må rettes opp, og vi er derfor med på å fremme et forslag der regjeringen bes om å endre regelverket for merverdikompensasjon for frivillige organisasjoner. Dårlig økonomi får innvirkning på mange områder i familiene, og en av de tristeste konsekvensene er at altfor mange familier ikke lenger har råd til å la sine barn delta på fritidsaktiviteter. For Høyre er det som sagt viktig at alle barn skal kunne få delta, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok. Tall fra Ungdata viser at 30 pst. av barna med krevende oppvekstvilkår står utenfor organiserte fritidsaktiviteter. Derfor vil Høyre øke tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge, under Barne- og familiedepartementet, med 15 mill. kr, og at pengene skal kunne komme dem som trenger det, til gode allerede fra starten av året. Den økte potten og vår satsing på økt barnetrygd og skattelette til vanlige familier vil bidra til at flere barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter, og det er viktig. Det er også viktig å legge til rette for dem som ikke ønsker å delta på organiserte aktiviteter, slik at de også kan få mulighet til å drive med det som opptar og interesserer dem. Det er derfor like viktig å sørge for gode anlegg og god tilgang på arealer for dem som ønsker å drive med egenorganiserte aktiviteter. aktiviteter. Da må det også satses mer på dataspill og e-sport, som er en helt fantastisk fritidsinteresse, noe vi i Høyre også gjør i vårt alternative budsjett.

innenfor både den profesjonelle e-sporten og bredde-e-sporten. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen omsider har lagt fram en videreføring av Solberg-regjeringens dataspillstrategi, og jeg vil rose statsråden for at hun klarte ikke så lenge etter at hun overtok denne statsrådposten, for nå er det to år siden den forrige regjeringens strategi egentlig utløp. Jeg ser at mye bra videreføres, og jeg ser også at det er flere nye, gode tiltak som vil gi en utvikling av strategien på feltet. Jeg har likevel lyst til å kommentere ett av tiltakene litt særskilt. Det er et bra tiltak, men det er litt uklart for meg hvordan det er tenkt organisert. Tiltaket jeg tenker på, er opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for dataspillkultur under Norsk filminstitutt, i samarbeid med Kulturtanken og Medietilsynet. Vi har allerede sterke kompetansemiljøer på feltet, og det pågår bl.a. et arbeid for å få på plass et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for dataspilling og e-sport. Dette er et arbeid som samler flere kompetansemiljøer, hvor Aktive Gamere på Vestlandet samarbeider med bl.a. Norges esportforbund, Bredde-e-sport Alliansen og Spillhuset Bergen. De samarbeider også med flere universiteter og fagmiljøer. Jeg mener det er viktig at regjeringen nå benytter seg av de eksisterende miljøene og støtter det pågående arbeidet, framfor eventuelt å skulle etablere et helt nytt, kanskje offentlig organisert, senter. For alt må ikke skje i offentlig regi, og vi må heller ikke starte helt fra bunnen av. Høyre har valgt å prioritere penger til nettopp Aktive Gamere, Norges e-sportforbund, Bredde-e-sport Alliansen og Spillhuset Bergen i vårt alternative budsjett. Jeg håper at regjeringen vil sørge for å få på plass penger til dette arbeidet, senest i revidert nasjonalbudsjett, siden det mangler en satsing på dette i neste års budsjett. Denne strategien strekker seg fra 2024 til 2026, så her er det ingen tid å miste. Høyre er også enig med regjeringen i at dataspill er en bransje i sterk vekst, og at det er en viktig framtidsnæring, også for Norge. Potensialet for norske dataspill er langt større enn det som tas ut i dag. Det kan faktisk bli en veldig viktig næring for Norge, og det kan skape mange tusen flere nye arbeidsplasser. Sammenlignet med våre naboland Sverige og Finland er vår spillindustri fortsatt liten. Solberg-regjeringen startet et nasjonalt løft for denne næringen gjennom Spillerom, dataspillstrategien for 2020–2022. Det er behov for at denne satsingen fortsetter, noe regjeringen også peker på i den nylig framlagte dataspillstrategien Tid for spill. Jeg er glad for at regjeringen har prioritert noe til dette i sitt budsjett, og for at Høyre også foreslår en ytterligere økning i dataspillsatsingen. Kultur- og likestillingsfeltet omfatter så mange viktige og gode områder at selv med lang taletid er det ikke helt plass til alt, så jeg tror jeg heller kommer tilbake til flere områder i et senere innlegg.

(Sp) [13:51:26]: Da merver- diavgiften ble innført i 1970, gikk den borgerlige regjeringen inn for at bøker skulle få momsfritak, for det var veldig viktig for demokratiet vårt og for kunnskapsinnhentingen.

Vil de ivareta språket vårt bedre? Vil de tilegne seg mer kunnskap? Er det å fjerne momsfritaket for bøker et klokt grep for en befolkning som vi ønsker skal lese mer og bedre? Vil det utgjøre en forskjell med tanke på den drastiske utviklingen som nylig har vært på akkurat det området? [13:52:24]: Jeg tror ikke at det vil få de konsekvensene som representanten Sem-Jacobsen peker på. Det er helt riktig at Høyre var for dette da det ble innført,

Utvalget sa at «merverdiavgiftsfritaket for bøker, nyhetstjenester og tidsskrift ikke er et målrettet virkemiddel for å oppnå medie- og litteraturpolitiske mål» siden «fritaket innebærer at utgavene som selger mest og trenger minst støtte, får mest». Noe av utfordringen når vi gjerne vil at flere barn og unge osv. skal lese, handler i dag om økonomi. Vi har prioritert å kraftig øke økonomien i familiene, også barnefamiliene, både gjennom økt barnetrygd og gjennom skatteletter, for på den måten å sette

men ikke minst i bok- og litteraturfeltet spesielt, på dette forslaget fra Høyre, fordi de mener at det helt klart vil påvirke. En annen ting som gjelder alle som er opptatt av at vi skal lese mer og bedre, og at leseforståelsen og kunnskapsinnhentingen i den norske befolkningen skal bli bedre,

som om det å ha en egen strategi og satse på å gjøre egne løft utover det å gi familiene mer penger, ikke har noen verdi. Hvorfor synes ikke Høyre at en leselyststrategi er klokt? Jeg kjenner dess- verre ikke så godt til det som skjedde i denne komiteen i forrige periode. Det er ikke det at Høyre ikke har satset på lesing og økt leselyst. Høyre har i flere budsjetter satset på å styrke f.eks. skolebibliotekene og folkebibliotekene, for å gjøre litteratur lettere tilgjengelig og dermed kunne bidra til økt leselyst. om å ha tilgang på gode bøker – bøker som engasjerer. Jeg husker fra egen tid, fra skolebiblioteket til mine barn, hvor det var veldig lite litteratur tilgjengelig for gutter.

Takk for sva- ret. Jeg opplever at svaret egentlig understreker noe annet jeg er litt bekymret for, og det er den generelle ambisjonen partiet Høyre nå har for kulturfeltet. I tillegg til å ta inn 1,2 mrd. kr i avgifter på bøker for å sørge for mer skattelette til dem de mener fortjener det, har man altså kuttet 255 mill. kr i andre kulturtiltak. Jeg lurer på om representanten kan fortelle meg om det engasjementet Høyre har utvist i det siste, stort sett bare for datastrategi, dataspill og frivillighet, er den eneste retningen

Det er riktig at vi kutter kulturbudsjettet noe, men det handler i all hovedsak om å bremse statens pengebruk for å skape økt handlingsrom til andre viktige tiltak. Det det kuttes mest i, er reiser, møter, konferanser, kurs og tilskudd til til ting som priser og konferanser, solide kutt i konsulenttjenester og rett og slett et ønske om å effektivisere administrasjons- og kulturbyråkratiet. Selv om vi har foreslått disse reduksjonene, øker faktisk kulturbudsjettet med over 900 mill. kr sammenlignet med i fjor. For oss handler det også om at vi vil

Jammen er det forskjell på å stå her i år versus i fjor. Da hadde budsjettprosessen stort sett dreid seg om, for oss i regjeringspartiene, å spinke og spare og prøve å verne det lille kulturbudsjettet mot kutt. Sånn er det ikke nå. Fortsatt må pengebruken holdes nede for å sikre trygg økonomi og arbeid for folk i disse urolige tidene vi lever i også økonomisk, men likevel var det i høst mulig å legge fram det som embetsverket kalte tidenes kulturbudsjett på nesten 25 mrd. kr. Med det innfrir vi mantraet vårt i Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at det nå er på tide å løfte kunst og kultur regionalt og lokalt. Dette er blitt et kulturbudsjett som gir mer kunst og kultur over hele landet. Det er økt med 5 pst. sammenlignet med 2023, og om vi holder strømstøtten utenfor, er økningen på hele 7,7 pst. Å kunne gjøre aktive grep for å legge til rette for at alle kan delta i og oppleve kultur, idrett og frivillighet uansett hvem man er, og hvor man bor, er et privilegium. Det støtter opp under så vel folks mulighet til et opplevelsesrikt liv som til fellesskapsfølelse, og med det sosial beredskap og en sikring av demokratiet vårt. Tidenes kulturbudsjett betyr selvfølgelig en rekke satsinger, og den rekken ble enda lenger i samarbeid med SV. La meg derfor få ramse opp noen av dem: Regional og lokal kultur får et stort løft både med engangssummer og med styrking av tilskudd til drift av en rekke kulturbygg, museum og kulturinstitusjoner fra nord til sør samt en rekke summer for endelig å la små, men gode saker og aktører over hele landet få statlige tildelinger, slik at de kan realiseres og styrkes det være seg alt fra vedlikeholdsmidler for alle de viktige skoleskipene våre rundt omkring, til utvikling og produksjon av ulike opera- og scenekunstforestillinger. I et år da vi skal vedta den etterlengtede kunstnermeldingen, styrkes selvfølgelig også kunstnerøkonomien betraktelig med dagens regjering. Det opprettes 44 nye kunstnerstipendhjemler, og størrelsen på hjemlene økes. 15 mill. kr ekstra øremerkes vederlagsordningen til kunstnerne, og regjeringen oppretter nå i tillegg en egen tilskuddsordning for scenekunsten som feltet har bedt om i årevis. Nå innfrir vi, og det på et vis som samtidig sikrer at ikke Verdensteateret og Jo Strømgren Kompani havner i limbo før ordningens innretninger er helt på plass. Det er jeg stolt av å bidra til i en tid da norsk scenekunst virkelig gjør det bra på så mange plan, inkludert at Jon Fosse fikk nobelprisen.

1 mrd. kr. Vi støtter dataspillfeltet med 10 mill. kr, og særlig satser vi på de regionale filmsentrene og filmfondene i 2024 med en styrking på over 30 mill. kr, da de er særs viktige for å lage historier fra sine områder for å speile Norge skikkelig, men også for å bygge fagmiljøer andre steder enn i Oslo. i Senterpartiet har som kjent vært veldig opptatt av at flere skal lage mer film i Norge, både de internasjonale og de norske selskapene, noe som gjør at gleden vår også er stor over at rammen til filminsentivordningen økes fra 100 mill. Ellers får vi endelig Bygdekinoen i Finnmark i 2024 siden vårt, ikke Høyres, budsjett blir vedtatt. Høyre kutter som kjent hardt i alle regjeringens distriktssatsinger i budsjettet for 2024, og at de skulle unne folk i Finnmark å se kinofilm, ville jo vært overraskende. overraskende. Når partier som Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV legger budsjettet for landet, styrkes selvfølgelig også både litteratur- og språkfeltet. Befolkningen i Norge, og da særlig barn og unge, leser mindre og dårligere enn før, noe som er drastisk om man ønsker et opplyst demokratisk samfunn. Derfor styrkes Kulturrådets skolebibliotekordning med 5 mill. kr og produksjon og innkjøp av tegneserier med 2 mill. kr – påplusset ytterligere 2 mill. kr etter forliket med SV. Tegneserier er som kjent en viktig inngang til litteraturen for barn og unge og et godt grep som vi vil bygge videre på i leselyststrategien. Språkmessig satses det også i budsjettet ved å øke tilskuddet til Nynorsk Pressekontor og til ordboksarbeid. I tillegg får nynorsk teater som Teater Vestland og Det Norske Teatret egne tilskudd til lokale tiltak og prosjekter, og det unike og viktige tegnspråkteateret Teater Manu får økt sitt tilskudd. Ønsket om å fremme bruk og utvikling av kvensk og samisk språk kommer ellers til uttrykk ved at vi styrker Kvääniteatteri med 4 mill. kr og samarbeidet mellom samisk arkiv og Divvun med 2 mill. kr. kr. Språk- og litteraturfeltet blir for øvrig veldig spennende å følge framover, ikke minst nå som kunstig intelligens har gjort så raskt og stort inntog. En samlet litteraturbransje er bl.a. bekymret for at åndsverkene deres skal brukes i trening av språkmodeller uten at opphaverne får betalt for det. en bekymring jeg forstår, og jeg er derfor glad for at kulturministeren har gitt Nasjonalbiblioteket 3 mill. kr ekstra til deres arbeid med infrastruktur og språkteknologi, i tillegg til regjeringens milliard til forskning på kunstig intelligens og digital teknologi. Det som blir vel så spennende framover for alle som ønsker en belest befolkning, er om Høyre med sin litteraturpolitikk vil få noe å si framover. For Høyre går, som jeg sa i stad, for andre år på rad inn for å fjerne momsfritaket på bøker.

som gjør at Norsk Tipping og Norsk Rikstoto sørger for at spillavhengigheten går ned og kanaliseringen ut av landet også stopper. Med det sørger vi for et stort overskudd til frivilligheten, slik at den kan blomstre.

Hele 750 mill. kr har vi faktisk økt ordningen med siden vi tiltrådte, etter at Solberg-regjeringen kuttet 50 mill. kr i sitt siste budsjett i denne ordningen. For 2024 vil vi styrke ordningen med intet mindre enn 415 mill. kr til totalt 2,4 mrd. kr, og dette kommer vi til å plusse på ved behov. momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg styrker vi nå ytterligere og da med hele 90 mill. kr. Jeg vil minne om at full momskompensasjon er kravet frivilligheten har hatt siden 2007, som altså ikke ble innfridd før regjeringsskiftet. frivilligheten og idretten vært langt framme i pannebrasken på så vel kulturministeren som oss i regjeringspartiene under dyrtiden. Hvordan få flere med på aktiviteter igjen etter pandemien nå som alt er blitt så dyrt? Frivilligsentralene viser seg å være et sikkert kort i så måte, og derfor legges det i årets budsjett opp til at vi skal få flere av dem. Fritidsklubbene er et annet slikt kort, som utvilsomt også fører til både aktivitet og inkludering. Det samme gjelder utstyrssentraler og fritidskasseordninger. Derfor har regjeringen i det siste øremerket midler for å styrke disse tiltakene. Det er også slike treffsikre tiltak som kommuner, frivillige organisasjoner og også private aktører kan søke om støtte til i budsjettposten for inkludering av barn og unge forvaltet av Bufdir. Sammen med SV er den posten under regjeringen Støre faktisk økt med hele 231 mill. kr. På toppen av dette har regjeringen bevilget 10 mill. kr til en handlingsplan for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter i 2024, og den samme summen tildeles for å styrke arbeidet i landets ungdomsorganisasjoner.

i tråd med at kulturens andel av spillemidlene skal gå til regionale kulturbygg, musikkromsordningen, Fond for lyd og bilde, Den kulturelle skolesekken, leselyst, litteratur, ungdom og fritid og Krafttak for sang. Jeg velger å ramse opp alle disse ordningene fordi de nå endelig kan få midler igjen, etter at vi har avviklet de borgerlige partienes baby, gaveforsterkningsordningen, som spiste opp alle pengene til denne delen av den frivillige kulturen. Jeg kunne sagt ekstra mye om enda flere poster i det budsjettet vi skal vedta i dag, men må begrense meg på grunn av tid. Likevel vil jeg løfte fram at vi har kommet med gode styrkinger på likestillingsfeltet. Vi, regjeringspartiene her på Stortinget sammen med SV, har også sørget for en merknad som gjør at regjeringen i 2024 skal jobbe med å minske de bekymringene mediebransjen har fått etter at momsfritaket på lyd- og bildemedier er blitt endret. Begge deler er jeg glad for. Når det gjelder kulturminneposten, gleder vi i Senterpartiet oss over midler til verdensarvsenteret for Urnes, og at vi nå jobber med nye og viktige bevaringsstrategier på feltet, for ikke å snakke om det historiske kirkebevaringsfondet, som trer i kraft i forbindelse med Avslutningsvis vil jeg si at selv om en kulturpolitiker som meg alltid kunne ønske at kulturbudsjettet var enda større enn det rekordstore budsjettet det er nå, slik at enda flere felt innenfor de rammene vi nå debatterer, kunne blitt styrket, er det ikke tvil om at budsjettet hadde vært langt dårligere om det ikke var vi i Senterpartiet som sammen med Arbeiderpartiet og SV styrte budsjettskuta.

Selv om man harselerer over f.eks. gaveforsterkningsordningen, representerte den et sted mellom 300 og 400 mill. kr i inntekter til kultursektoren i løpet av året. Moms på levende lyd og bilder representerer for TV 2 et bortfall på rundt 150 mill. kr, som de kunne kjøpt produksjoner for. Manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst innebærer at NRK selv – det er deres tall – sier de må kutte 60 mill. kr. Nationaltheatret og Operaen sier opp mennesker på grunn av det samme. Det betyr altså færre mennesker som får lønn for å drive med kulturaktiviteter – eller kutt, for å kalle det det. Ser ikke representanten at det faktisk er beløp som bør trekkes fra denne skrytelisten før man setter opp svaret på regnestykket? Nå var jeg inne på endring av momsfritak for lyd- og bildemedier, som vi i regjeringspartiene her på Stortinget er bekymret for. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått på plass denne merknaden, noe som gjør at

eller justeringen, som er lagt til grunn i budsjettet fra Finansdepartementet, er stor nok for en del av de nasjonale institusjonene. Her kan ikke jeg si noe annet enn at jeg forstår at man kan kan mene at det er feil, men jeg tror Finansdepartementet nok har rett i sine anslag.

som vel er det vedkommende kaller seg. Så jeg lurer på: Hvor går grensen til storfraksjonsleder Sem-Jacobsen fra Senterpartiet når man er antikulturell? Er det når man ønsker å kutte i NRK, som nå får over 7,2 mrd. kr? Jeg må rett og slett spørre: Er det ingen grense for Senterpartiet på hvor mye penger man skal pøse inn i et konkurransevridende NRK?

i budsjettoverføringer til kulturelle poster på kulturbudsjettet, inkludert NRK. NRK er allmennkringkasteren vår som utøver formidling

Det jeg likevel undrer meg litt over, er at såpass mange av de tydelige behovene feltet sier ifra om, ikke møtes med annet enn stillhet

alt det som private eiere selv gjør for å ta vare på eiendommer for fellesskapet. Søknadsbunken har gått kraftig opp, andelen nå er så liten at store verdier står i fare. Så spørsmålet mitt er: Har representanten mistet det engasjementet som vi tidligere delte? Takk for spørsmålet. Nei, det engasjementet kan jeg love at jeg ikke har mistet. Vi har etter min mening ganske så ambisiøse punkter i Hurdalsplattformen på dette området, om enn ikke like kraftige som de Senterpartiet har. Men vi er godt i gang med å innfri på veldig mange av disse punktene. Det som må landes nå, som er helt prekært, er de nye bevaringsstrategiene. De vil legge hele løpet for hvordan vi skal prioritere kulturminnefeltbudsjettene Slik det ligger an nå, ser det veldig spennende ut, og jeg ser fram til å komme tilbake til det i neste budsjett. Når det er sagt: Når det gjelder at private eiere

[14:14:22]: Fremskrittspartiets hovedlinje i budsjettet er at folk skal få lov til å beholde mer av sine egne penger og bestemme mer over egen lommebok. Derfor foreslår vi skattelette til alle inntektsgrupper, vi ønsker å kutte i avgifter, som f.eks. avgifter på mat og drivstoff, og vi mener at ingen skal betale mer enn 50 øre per kWh for strøm. prioriterer f.eks. å bruke pengene på økte personfradrag, slik at de fleste får rundt 5 200 kr i skattelette neste år, i tillegg til en rekke andre reduksjo ner. Regjeringen og SV vil f.eks. gi et par hundrelapper i måneden i økt barnetrygd, mens vi ønsker å hjelpe flest mulig i en nå svært vanskelig økonomisk situasjon, som flere av representantene her har vært inne på.

Våre viktigste grep for kulturlivet er for det første å sikre at kulturnæringene i størst mulig grad kan stå på egne bein. I denne sal er det ofte likhetstegn mellom kultur og offentlig støttet kultur. Det er et premiss vi nødvendigvis ikke er enig i. tilhengere av at private tilbydere av kultur skal få slippe å møte den sterke konkurransen fra offentlig finansiert kultur.

en annen måte driver konkurranse mot andre som kunne levert det samme innholdet. Derfor mener vi at det er riktig å kutte til og gjøre en omstrukturering av NRK. Fremskrittspartiet er også frivillighetens største tilhenger. Vi er en stor heiagjeng som ønsker å sette pris på det arbeidet som legges ned der ute, men da må vi også komme med konkrete forslag som gjør hverdagen for frivilligheten enklere. enklere. Derfor er det litt skuffende i dag at flere av våre forslag som kunne gitt en hånd til frivilligheten,

Denne gangen har vi prioritert helse, politi og ikke minst forsvar. Men som sagt er det også andre gode forslag i dette budsjettet som vi med skuffelse registrerer at de andre partiene ikke kan være med på å støtte, selv om man har uttalt tidligere at man bl.a. er for regelfesting av momskompensasjonen, en regelstyrt filminsentivordning, osv. Men vi skal fortsette kampen. Sist, Sist, men ikke minst, synes jeg at det er viktig å trekke fram noen av de forslagene som som vi skal votere over i dag. Vi har noen sammen med Venstre og Høyre. Det synes jeg er bra, spesielt det som går ut på filminsentiv og

vist til ei befolkningsundersøking frå 2019 om kor mange som har pengespelproblem. Det kom òg ein rapport i juni 2023

enn at de som har problemer med spill, får hjelp med det. Det hadde vært veldig kjekt hvis man tidligere her i dag også kunne hatt det samme fokuset på dem som nå har store utfordringer med rus og psykiatri,

skal jeg være helt ærlig på. Da må jeg også vise til at Norge faktisk er ett av veldig få land i hele Europa som har et spillmonopol i dag, og dette bør vi også utfordre i Norge. Åse

fleire omgangar føreslått å leggje ned Norsk Tipping og einerettsmodellen vår til fordel for utanlandske spelselskap, der mange f.eks. held til på kontor

(FrP) [14:22:11]: Jeg er veldig glad for at representanten fra Arbeiderpartiet gir Fremskrittspartiet en så god mulighet til å snakke om hvorfor en lisensmodell er riktig. Dette har kollegaene til representanten fra Arbeiderpartiet i hele Europa, og også senest i Norden og Skandinavia, forstått. Så representanten kan kanskje ta en prat med noen av sine sosialistiske kollegaer også på den andre siden av grensen. rett og slett om å innføre en ansvarlig lisensmodell, der man avskaffer monopolet. Men Fremskrittspartiet har vært veldig tydelig på at en av fordelene med det nettopp er at man da får beholde mer av pengene her i landet, som kunne gått til idrett og frivillighet. Det Arbeiderpartiet gjør nå, er å stikke hodet i sanden og sende pengene rett ut av landet, fordi man ikke ønsker å regulere en lovlig aktivitet.

[14:23:24]: Representanten fra Fremskrittspartiet og jeg er enige om noen ting. Vi er enige om at vi vil regelstyre momskompensasjonen for frivilligheten, vi er enige om at vi må ta vare på kulturarven vår, skuter og skip, og vi er enige om at det er viktig å ha en fri og uavhengig presse. Men der stopper enigheten, for Fremskrittspartiet vil kutte i pressestøtten. Og de vil ikke bare kutte til NRK, de vil faktisk selge NRK. Da lurer jeg på om representanten mener at pressen blir friere og mer uavhengig av å bli eid og finansiert kun av private investorer. et veldig godt spørsmål. Igjen får jeg en fantastisk mulighet til å snakke om hva som faktisk er Fremskrittspartiets politikk. Det bør ikke overraske representanten fra SV, om hun har lest partiprogrammet vårt, at vi av ideologiske årsaker synes det er veldig problematisk at staten er inne og sponser det som skal være en fri presse. En annen ting jeg trodde jeg og representanten fra SV var enige om, var momsfritaket på nyheter. Hvis jeg ikke husker helt feil, understreket og påpekte vel SV i sitt alternative budsjett at budsjett at avviklingen av fritaket for elektroniske nyhetstjenester rett og slett måtte ses på som et feilgrep av regjeringen. Hvorfor stemmer da SV imot Fremskrittspartiets forslag i dag?

[14:25:19]: Kulturen er limet i sam- funnet. Kunst og kultur rommer enormt mye. Det rommer kreativitet og skaperkraft, det rommer opplevelser, samarbeid, mangfold og følelser fra både deltagere og tilskuere. Kulturen består av et stort mangfold av mennesker som drives av sin trang til å skape, produsere og opptre innenfor sin kunstform. I tillegg består kulturen av alle dem som tilrettelegger, rigger, bærer og frakter.

Kulturen er som sagt limet i samfunnet. Alle trenger å oppleve kunst og kultur, om det er å lese en bok, se på et bilde, et teaterstykke, en konsert eller en dans, om det er å skrive, male, spille eller danse. danse. Det sies at dette er det største kulturbudsjettet vi noen gang har hatt, og det er flere gode ting å spore i dette budsjettet, men vi har samtidig hatt vår tids kraftigste prisøkning, noe som har ført til at vi dessverre er lenger unna å nå 1 pst. av statsbudsjettet, som ble lovet i Hurdalsplattformen. De aller fleste institusjonene innen kulturen har fått et påslag som ligger under antatt prisvekst og enda lenger under antatt lønnsvekst. Mange institusjoner må spare og nedbemanne. nedbemanne. Institusjonene våre er viktige arbeidsplasser for mange, både fast ansatte, frilansere og midlertidig ansatte, men mange kunstnere passer ikke inn i institusjonene. Derfor er det bra at bevilgningen til kunstnerstipendordningen og til kompensasjons- og vederlagsordningene økes i dette budsjettet. Et rikt og mangfoldig kulturliv der alle har mulighet til å delta, krever at vi støtter dem som lager og formidler kunst og kultur, og gjør kunst og kultur mer tilgjengelig der folk bor. Derfor foreslår SV en rekke tiltak for å sikre økt mulighet til å produsere kunst og kultur og tiltak for å gjøre kunst og kultur tilgjengelig i hele landet. Norsk kulturfond har vært en suksesshistorie for kulturlivet og har sikret midler til skapende og utøvende kunstnere basert på kunstnerisk kvalitet. Armlengdes avstand i kulturlivet er avgjørende, derfor prioriterer vi i SV å styrke Kulturfondet. Vi ønsker også å bevilge penger til en innfasing av regionale kulturfond som kan virke på samme måte regionalt. SKUDA og Musikeralliansen er viktige tilskudd for å sikre utøvende kunstnere en bedre tilknytning til arbeidsmarkedet. SKUDA har gjennom flere år vist hvordan dette kan gjøres på en svært god måte, og det er nå på tide å opprette en tilsvarende satsing for musikere. Musikeralliansen har fått midler til å utrede en ordning, og gjennom forhandlingene om revidert budsjett fikk de høsten 2023 3 mill. kr til å etablere ordningen. Det er derfor oppsiktsvekkende at regjeringen har valgt å foreslå et budsjett hvor Musikeralliansen ikke videreføres. I Hurdalsplattformen lovet regjeringen full regelstyrt momskompensasjon for frivilligheten. Jeg er glad for at momskompensasjonen i år igjen blir fullfinansiert, men vi venter fortsatt spent på regelstyringen. SV har derfor fremmet et eget forslag om dette i Stortinget. SV foreslår også å styrke ordningen Kulturrom med økte tilskudd til lokaler for kultur i hele landet. landet. For litt siden kom resultatene av PISA-undersøkelsen, som viste nedslående resultater når det gjelder lesing. Mange unge leser så dårlig at de ikke vil være i stand til å gjennomføre høyere studier. Vi trenger derfor en satsing på bøker og bibliotek. I SVs alternative budsjett styrker vi innkjøpsordningene for skolebibliotek, sakprosa og tegneserier, og vi styrker Noregs Mållag som en viktig aktør for nynorsk. Vi øker også tilskuddet til litteraturhusene. Vi er glade for satsingen på skolebibliotek, og vi er glade for at vi i budsjettforliket fikk doblet innkjøpsordningen for tegneserier, men vi skulle ønske at regjeringen var villig til å satse enda mer på lesing. lesing. En fri og uavhengig presse er avhengig av rammevilkår som gjør at aviser, tv og radio kan overleve. Derfor vil SV øke pressestøtten og øke tilskuddet til lokalradioene. Vi syns det er leit at regjeringen ikke vil komme oss i møte når det gjelder en ordning for plattformnøytralt momsfritak for mediene, men vi vil gjennom budsjettbehandlingen vi nå har gjennomgått, få en evaluering av virkningen av kuttet som kom så plutselig i fjor. I SVs alternative budsjett foreslås det også en rekke mindre tilskudd til navngitte mottagere. Jeg er glad for at vi har tilført om lag 50 mill. kr til ulike museer, museer, teatre, arkiv og orkestre. Det vil bety mye for kunst og kultur i hele landet.

man nå har satt av midler til en ordning i 2024, men det er fortsatt ikke kommet en ordning på plass. Derfor har bl.a. Høyre og Venstre tatt til orde for å få på plass en forskrift som mange av scenekunstkompaniene selv har bedt om, men som SV ikke ble med på. Hva tenker representanten om den ordningen og hvordan den skal utformes? Og hvorfor ble hun eventuelt ikke med på denne gode merknaden knyttet til å innfri ønsket fra feltet? Takk for spørsmålet. Jeg tror representanten er godt innforstått med at det vi ender opp med i budsjettet, er en enighet mellom oss og regjeringspartiene. Vi synes også – det har vi ment hele tiden – at det er en god idé å legge en sånn ny ordning under Kulturfondet.

Takk for svaret. Jeg er også glad for at man til slutt valgte å la Jo Strømgren Kompani og Verdensteatret bli der de var, enn så lenge. Jeg presiserte at det kostet ingenting nettopp for at SV kanskje kunne vurdert å bli med. Spørsmål nummer to koster heller ingenting, og det handler om eventuelt få regjeringen til å være med på å justere forskriften for merverdiavgiftskompensasjon for de frivillige organisasjonenes sosiale formål, som også representanten Turid Kristensen var inne på i sitt innlegg, som nå, etter forskriftsendringen, faller utenfor, noe som mest sannsynlig er utilsiktet. Derfor er det nå tre partier som fremmer et forslag om å be regjeringen se på forskriften for å gjøre disse organisasjonene i stand til å kunne søke igjen. Har SV vurdert å støtte det forslaget? Det er ikke for sent, for vi skal ikke votere før senere i dag. SV har ikke vurdert å støtte det forslaget, men vi har de siste dagene mottatt en del henvendelser angående problemstillingen. De henvendelsene har kommet veldig sent til oss, vi kan ikke se at vi har noen mulighet til å støtte et sånt forslag i budsjettbehandlingen nå, men vi vil absolutt se nøye på det og eventuelt komme tilbake til det ved en ny anledning.

debattene kan være tøffe. Derfor mener jeg det er viktig å være litt ryddig, og jeg stilte et spørsmål i sted som representanten ikke helt fikk mulighet til å svare på. Det gikk på at SV i sitt alternative budsjett understreker at regjeringens avvikling av fritak for elektroniske nyhetstjenester som ikke var å anse som aviser, var et feilgrep. Det ble ingen endringer i budsjettenigheten, så jeg lurer da på: Er det noe hos SV som gjør at man har endret mening, siden man ikke kan være enig i Fremskrittspartiets Tusen takk for det spørs- målet. Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å svare på det. Vi mener fortsatt at momsfritaket for nyhetsmediene skal være plattformnøytralt. Det har ikke endret seg siden sist. Da dette kom som en sjokkbeskjed i fjor, la vi inn penger til å reversere hele det grepet. Det har imidlertid vært noe utilsiktet bruk av momsfritaket, som vi, Mediebedriftenes Landsforbund og andre har ønsket å rydde opp i. Mediebedriftene har kommet med forslag til hvordan en ordning kan innrettes slik at man ikke misbruker den. Vi har spurt Finansdepartementet om anslag for hva det vil koste,

[14:35:55]: Kjære komité. Kul- turen, frivilligheten og idretten er noen av de viktigste arenaene for å bryte ned skillene mellom folk. Det er likevel et sted hvor Forskjells-Norge trer tydeligere fram: fra barn som ikke har råd til å delta på fotballcup eller kulturskolen, til frivilligheten, som er avgjørende for å hjelpe folk som sliter, både nå i julen og resten av året. Ikke minst har vi alle våre kunstnere og kulturarbeidere, derav mange opplever trange økonomiske kår, slik det er skissert i stortingsmeldingen vi hadde høring på sist uke. Derfor må også kulturbudsjettet brukes til å løse forskjellskrisen. Vi må sørge for at flere kan delta uavhengig av lommeboka. Derfor vil Rødt innføre en makspris på kulturskolen og samtidig styrke ordningen økonomisk, noe som vil være kjærkomment for fattige kommuner. Vi styrker også prosjekter for inkludering og mangfold i idretten og øremerker ekstra midler til inkluderingstiltak for ungdom i særlig sårbare byområder. I tillegg styrker vi skolebibliotekene over utdanningsbudsjettet og bibliotekene i kulturbudsjettet. Gratis kultur bøter nemlig bitte litt på de voksende klasseforskjellene i samfunnet. Forskjellene viser seg ikke bare i hvem som har råd til kulturtilbud; det handler også om kunstnerne og kulturarbeidernes økonomi. Også de må ha en lønn som er Idealet om den lidende, sultne kunstneren er avleggs og kan ikke være noe å trakte etter. Som det pekes på i stortingsmeldingen Kunstnarkår, har støtteordningene våre vært instrumentelle for å sikre at større lag av befolkningen har hatt muligheten til å virke som kunstnere, men nå er tiden inne for kraftige løft i kunstnerøkonomien. Da kan vi ikke overlate kunsten og kulturen til markedet alene og til etterdønningene av pandemien. Derfor oppretter Rødt flere arbeidsstipender for kunstnere. Vi øker stipendsatsene og bevilgningene til utstillingshonorarer. I tillegg styrker vi tilskuddsordninger, som Norsk kulturfond, slik at flere kan få muligheten til å virke som kunstnere.

Derfor foreslår Rødt å opprette to nye kunstnerallianser, én for musikere og én for filmarbeidere. En annen utfordring for kunstnerne og kulturarbeiderne som driver alene eller jobber som frilansere, er pensjon og sykepenger. Vi vet at det i dag er et fåtall av disse som benytter seg av de frivillige forsikringene som finnes innen Nav-systemet. Mange blir derfor pensjonstapere eller tvunget ut i økonomisk uføre i møte med sykdom. Derfor setter Rødt av penger til å utrede en bedre ordning for å ivareta pensjonsopptjening og sykepenger for denne gruppen. Det er også geografiske forskjeller i kulturfeltet, og for å opprettholde en levende kultur i hele landet setter Rødt av penger til bl.a. å styrke litteraturhusene i Stavanger og Bergen. Vi styrker også Den kulturelle skolesekken, som for mange barn i distriktene er et viktig og gratis kulturtilbud. I tillegg foreslår vi et tilskudd til den flytende litteraturbåten Epos, som bidrar til å bringe kulturen inn i trange fjorder og til små steder på Vestlandet. Rødt mener også at det er sentralt å ivareta kulturarven. Derfor setter vi av ytterligere 20 mill. kr til kulturminner og verdensarven. Vi håper at flere partier vurderer å støtte forslaget. Med dette er Rødts forslag fremmet. Presidenten

[14:40:01]: Rødt har lagt fram et alternativt budsjett med flere tiltak som også Venstre kan si hadde vært gode dersom de hadde fått gjennomslag hos regjeringen. Det er et tiltak regjeringen har lagt fram i sitt budsjett, som undertegnede synes er veldig godt. det skal innføres en ny søknadsordning for internasjonale idrettsarrangementer i Norge i 2025. Det er en ordning som Rødt i sitt alternative budsjett foreslår å kutte – en sum som sannsynligvis er hele summen regjeringen kan sette av til nettopp det. autoritære land har som en del av sin strategi å sørge for at idrettsarrangementer kommer til nettopp deres land for å bedrive sportsvasking,

alltid, alltid, alltid. Så vi har omdirigert penger til breddeidretten og til å støtte ulike mangfoldstiltak. Det er svaret gjesten kan gi på dette spørsmålet.

[14:42:06]: Vi lever i en urolig tid, der vi står i møte med verdensomspennende utfordringer som klimaendringer, krig og økende antidemokratiske bevegelser. Da spiller kunst og kultur, frivilligheten og frie medier en helt avgjørende rolle. Det er nå vi må samle oss om felles verdier. Det er nå vi skal invitere til deltakelse og til å bygge fellesskap. Regjeringens mål er et samfunn der alle gis like muligheter, uansett hvor du bor, eller hva slags bakgrunn du har. Vi ønsker mindre forskjeller og mer rettferdig fordeling. Vi vil legge til rette for at alle skal ha like muligheter til å ta del i gode kulturopplevelser, fritidsaktiviteter og idrett. Det er få områder urettferdigheten i samfunnet ses tydeligere enn når barn og unge blir stående utenfor på grunn av foresattes økonomi eller bakgrunn. Regjeringen vil derfor styrke og verne om de generelle ordningene som skal sikre at alle, spesielt barn og unge, gis like muligheter til deltakelse. Regjeringen har sikret full momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Det sørger vi også for i inneværende år. I neste års budsjett er det satt av godt over 2,4 mrd. kr til formålet, en økning på 415 mill. kr. Samlet har regjeringen styrket denne ordningen med nær 700 mill. kr etter at vi overtok. På denne måten støtter vi opp under alle dem som hver dag står på for å skape levende lokalsamfunn med gode oppvekstvilkår for barna våre. Regjeringens innsats stopper ikke der. Vi er godt i gang med å utarbeide en ny handlingsplan for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge. Foruten at vi har satt av 10 mill. kr i neste års budsjett til oppfølging av tiltak i planen, foreslår vi allerede i inneværende år å fordele 133 mill. kr til økt deltakelse i kultur og idrett. Vi kan ikke vente når barn og unge står på sidelinjen og vil slippe til. Som kultur- og likestillingsminister er jeg mektig stolt over å presentere et samlet budsjett på over 24,5 mrd. kr. Jeg er stolt av å leve i et land der vi både kan og vil verdsette betydningen av kunst og kultur,

Vi fordeler i alt 5,7 mrd. kr til musikk- og scenekunstinstitusjoner. Disse kulturinstitusjonene utgjør selve grunnmuren i norsk kunst- og kulturliv, og ivaretakelsen av dem er avgjørende for at hele befolkningen skal ha tilgang på kunst og kultur av høy kvalitet. Mange av institusjonene får også økte tilskudd til å utvikle nye publikumstilbud, bl.a. som følge av at vi fordeler 50 mill. kr til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet. landet. Regjeringen vil sikre kulturarbeidsplasser over hele landet og sørge for at kunstnere har rimelig betaling og gode arbeidsvilkår. Derfor trapper vi opp stipendordningene med 44 nye hjemler, og vi øker bevilgningene til kompensasjons- og vederlagsordningene for rettighetshavere og kunstnere. Vi får også på plass en ny tilskuddsordning for etablerte scenekunstgrupper. Regjeringen fremmet i vår kunstnermeldingen Kunstnarkår, som skal behandles her i salen på nyåret. Budsjettet for 2024 er en begynnelse i arbeidet med å styrke kunstnernes kår. Også på filmfeltet slår vi et slag for nye stemmer og regional kultur. I neste års budsjett styrker vi tilskuddene til den regionale filmvirksomheten med 30 mill. kr, spesielt rettet mot nye talenter og barn og unge. På samme måte styrker vi satsingen på dataspill med 10 mill. kr. Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen til å takke komiteen for et godt arbeid. Selv om vi kan ha ulike prioriteringer, har jeg merket meg at vi står sammen om det viktigste.

tror vel mine kollegaer i salen vet at jeg har et litt bredere interessefelt, men med fare for å å befeste inntrykket av at det kun er dataspill jeg bryr meg om, har jeg et spørsmål til statsråden om det. I den nylig framlagte strategien skriver regjeringen at den vil opprette en ny markedsordning i Filmfondet for tilskudd til ferdigstillelse av prosjekter som har mottatt tilskudd til utvikling – og jeg heier på det. Det står at ordningen skal innrettes slik at prosjekter som allerede er kunstnerisk vurdert og har mottatt tilskudd til utvikling, automatisk kvalifiserer til en pott dersom andelen privat finansering overstiger en grense. en grense. Jeg lurer på om statsråden kunne være så snill å utdype litt hva som ligger i dette, og hvordan denne ordningen er tenkt å skulle fungere? Nå har vi nettopp lagt fram denne etterlengtede, har jeg forstått, dataspillstrategien, og det er jeg også veldig glad for. I den styrker vi bl.a. også NFI, slik at de nå kan gi mer midler til dataspillutvikling. Vi trenger å bruke mer penger på dette. Norge er en liten nasjon når det gjelder dataspillutvikling. dette er et marked som er i utvikling. Bare fra i fjor til i år ser vi en enorm utvikling. Det er disse dataspillene som vil få støtte, og som senere vil kunne kvalifisere til den støtten som representanten er opptatt av. Turid Det som kanskje opptar meg mest, er at hvis man har fått privat finansiering, så kvalifiserer man automatisk til et statlig tilskudd.

Det ser veldig likt ut. Kan statsråden bekrefte at dette er en tilsvarende ordning, eller eventuelt forklare hva som er forskjellen? Og selv om jeg som sagt heier på den: Hvorfor er det greit at vi gjør dette når det gjelder utvikling av dataspill, men ikke for alle de andre viktige kulturinstitusjonene, som nøt godt av dette tidligere? noe som har vært veldig etterlengtet knyttet til dataspill, og dataspillstrategien har vært det næringspolitiske virkemidlet. Nå er dataspill både kultur

hvor det også gis private penger. Men jeg kjenner ikke til andre ordninger hvor det offentlige bidraget er knyttet til at det har kommet private penger inn, heller ikke innenfor de områdene som jeg opplever at statsråden nå peker på. Jeg blir veldig glad hvis jeg har forstått det riktig, men jeg synes det er litt underlig, for flere ganger her i dag har vi blitt kraftig kritisert

Jeg vet ikke om noen andre eksempler, men hvis statsråden kjenner til det, må hun gjerne gi meg dem nå. Men dette må da være det samme? jeg har svart representanten på spørsmålet. Jeg har sagt at man her har laget en ordning som jeg ikke mener er lik gaveforsterkningsordningen, det svaret for gitt, eller velge å ikke tro meg. Jeg er mer opptatt av hva vi faktisk bruker på dataspillstrategi i budsjettet.

allerede før vi la fram dataspillstrategien, lagt inn penger i budsjettet for neste år, for vi visste at dette ville komme, og vi visste at vi også måtte ha ha penger til det. Jeg ser fram til neste års budsjett, og jeg håper at også Høyre er med på å legge inn mer penger til dataspill.

Da tidligere kultur- minister Anette Trettebergstuen skrotet gaveforsterkningsordningen, lovet hun at man skulle finne løsninger for

kulturministeren kommer fra Bergen, er jeg ganske overbevist om at hun er godt kjent med hvor mye penger Bergen og Vestland har gått glipp av på grunn av at ordningen er avviklet og ikke erstattet på noe vis. Da lurer jeg på om den nye kulturministeren har noen svar til alle dem som venter på løsninger som de ble lovet da gaveforsterkningsordningen ble fjernet.

er blitt fulgt opp. Jeg kan ikke svare for hva andre statsråder har sagt her i denne salen eller andre steder. Jeg har vært statsråd i seks måneder, og min klare holdning til gaveforsterkningsordningen er

[14:54:20]: Jeg vet at statsråden og jeg er enige om at lesing er viktig. Det har jo statsråden selv sagt. I budsjettforhandlingene prøvde vi å styrke innkjøpsordningen til bibliotekene, og heldigvis fikk vi doblet det for tegneserier. Det er jeg glad for, men det trengs jo mye mer, og regjeringen har lovet at det skal komme en lesestrategi. Så mitt spørsmål er: Når får vi en lesestrategi, og vil den være langsiktig og økonomisk forpliktende? [14:54:53]: Tusen takk for spørsmålet. Jeg vil også takke representanten fra SV, og også SV, for at de har gjort et godt kulturbudsjett enda bedre, bl.a. ved å styrke innkjøpsordningen for tegneserier. Det er jeg veldig glad for, for det er også en innkjøpsordning som ligger mitt hjerte nær. Vi jobber med en lesestrategi. Både Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet er bidragsytere der. Planen er at den skal komme neste år. Vi har allerede vært med på å putte penger i denne. Vi har nettopp kommet med en forsterket bibliotekstrategi, som også inngår i det arbeidet, og jeg mener at bibliotekene på mange måter er navet i det. Jeg husker selv at jeg fikk lov til å gå på bokbussen, der bibliotekaren så meg og tok meg med inn i en verden jeg aldri hadde hatt tilgang til hvis vi ikke hadde hatt et sterkt offentlig kulturtilbud der bibliotekene har vært navet.

Rødt er partiet som prioriterer økonomien til kunstnere og kulturarbeidere. Vi bruker 121 mill. kr mer enn regjeringen på konkrete tiltak i vårt budsjett. Jeg vil anta at ministeren, som er godt kjent med Kunstnarkår-meldingen, vet at det er mange i denne sektoren som sliter i dag. Vi kan skylde på pandemi, og vi kan skylde på priseksplosjon. Men vi kan også skylde på manglende politisk handlekraft, som igjen fører til manglende trygghet for våre kunstnere og kulturarbeidere. Hva skal ministeren gjøre for å sikre økonomien til dem som jobber som kunstnere og kulturarbeidere?

stortingsmeldingen er blitt skrevet før min tid, men jeg er veldig glad for at jeg skal få lov til å være med komiteen på å lose den igjennom her i salen til våren.

styrkingen av kunstnerøkonomien. Så er det helt klart også ting i Kunstnarkår som vi må komme tilbake til. Jeg mener det er viktig at vi har et godt sikkerhetsnett for dem som jobber som kunstnere. Der kommer vi tilbake til flere tiltak etter hvert, men det er Kunstnarkår som ligger i bunnen for at vi endelig tar et tak for kunstnerne våre. Det har vært etterspurt lenge, og det er først denne regjeringen som leverer meldingen.

Medie-Norge framover. Det gjelder bl.a. lav priskompensasjon, både i fjor og i år, og ikke minst det store bortfallet da momsfritaket ble fjernet. fjernet. Det siste har jo representanten hatt gleden av å diskutere med statsråden opptil flere ganger. I budsjettinnstillingen nå kommer komiteen samlet med en klar oppfordring til statsråden om å vurdere konsekvensene og sette seg grundig inn i hvilke konsekvenser bortfallet har for mediebedrifter i dag, og også for framtiden, med tanke på de investeringene man kan gjøre for framtiden i norsk mediebransje.

[15:00:19]: Denne veka kom meldinga om at Maren Lundby har valt å gje seg i hoppbakken. Ho vil for alltid stå som ei uredd føregangskvinne og ein representant for norsk idrett som til dei grader har gjort Noreg stolt. Ho tok likestillingskampen då ho nekta å godta avslaget på å vere prøvehoppar i Vikersund, og ho var den første som vann gull i stor bakke for kvinner under VM i Oberstdorf i 2021. For ei dame! For ei dame! Rundt om i landet finst det mange barn og unge som kan tenkje seg å bli den nye Maren Lundby, eller som berre har lyst til å vere ein del av fellesskapet idretten og frivilligheita tilbyr.

Altfor mange opplever no ein familieøkonomi som ikkje strekkjer til for aktivitetar. Til det har vi valt ut tre svar: – eit omfordelande statsbudsjett der dei som har mest, òg bidreg mest

Full momskompensasjon med ei styrking på om lag 690 mill. kr og utvikling av ein eigen handlingsplan mot idrettsfattigdom høyrer òg med i satsinga vår. Eg vil òg nemne innsatsen for å få fleire i arbeid gjennom ungdomsgarantien og initiativ som lågare kostnader for barnehageplassar og SFO, noko som bidreg til foreldreøkonomien.

Idretten og frivilligheita speler ei viktig rolle i å bøte på harde tider gjennom sine tilbod og aktivitetar og ikkje minst inkludering. I Noreg er vi ganske heldige fordi vi har ein så stor og unik frivilligheit, dei som er frivillige, fortener å bli viste at dei blir sette pris på. Nettopp difor har vi i år igjen sørgt for full momskompensasjon, slik at lag og foreiningar får meir pengar å bruke på meir aktivitet og utstyr for å inkludere fleire. Vi satsar på frivilligheita rundt om i heile landet, i motsetnad til Høgre. Då dei styrte, var deira takk til frivilligheita det siste året å kutte 50 mill. kr i momskompensasjonsordninga eg er stolt av at vi fullfinansierer, for ho er viktigare no enn nokon gong for å sikre at alle kan ta del i fellesskapet. Avslutningsvis har eg lyst til å sende ein takk til alle frivillige rundt om i landet

folk som anten treng eit fellesskap i lag med andre, eller som av ulike grunnar ikkje har råd til den feiringa det store fleirtalet har. Då vil eg takke frivilligheita for at ein stiller opp, tek seg av kvarandre og stiller opp for det store fellesskapet.

[15:04:47]: Den spente og alvor- lige situasjonen i verden og i Europa understreker viktigheten av at vi som samfunn og nasjon tar vare på vår kultur og vår historie. Men la meg starte på et sted hvor Høyre og regjeringspartiene er uenige, nemlig om finansiering. For oss er det opplagt at det offentlige og private sammen styrker tilbudet og rammevilkårene for kulturen, idretten og frivilligheten. I regjering styrket vi derfor insitamentene for private bidrag gjennom gaveforsterkningsordningen og skattefradrag på gaver til frivilligheten. Begge deler har fungert godt for å få økte bidrag fra både enkeltpersoner og næringsliv. Litteraturhusene og litteraturfestivalene har dokumentert at de taper flere millioner på at gaveforsterkningsordningen er avviklet. Regjeringen har også gått bort fra det tidligere løftet om at mange av dem som tok imot gaveforsterkning, ville komme bedre ut med en regjering ledet av Arbeiderpartiet. Kombinasjonen av at midler faller bort i statsbudsjettet, og at regjeringen har avviklet gaveforsterkningsordningen, gjør selvfølgelig situasjonen dobbelt vanskelig for veldig mange. mange. Organisasjoner tar nå kontakt, og SV bekreftet det også i replikkordskiftet, etter at de får avslag på merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner – i motsetning til tidligere år. Flere sosiale aktører har mottatt denne kompensasjonen i alle år siden 2011, men får nå avslag også etter klagebehandling. For Høyres del mener vi dette er noe som må rettes opp, og vi fremmer derfor forslag som sikrer en forutsigbar og rettferdig finansiering til både små og store organisasjoner innenfor ideell og frivillig sektor. Venstresidens svar er ofte mer offentlige skattepenger, penger til tiltak politikere – altså vi her i denne sal – synes er viktig, og ikke frie penger feltet selv kan disponere. Det store løftet til de rød-grønne i flere valgkamper har vært å bruke 1 pst. av statsbudsjettet til kultur. Problemet er at når man på den ene siden struper virkemidlene for å stimulere til mer privat og på den andre siden heller ikke leverer eget mål om 1 pst., blir det vanskelig for feltet. Beregninger fra Creo viser tvert imot at kulturens andel av statsbudsjettet er på sitt laveste på mange år. år. Det er gledelig at regjeringen endelig realiserer den etterlengtede ordningen for etablerte kunstneriske virksomheter på scenekunstfeltet. Samtidig må vi ta på alvor det store deler av feltet er opptatt av, nemlig hvordan denne ordningen skal innrettes. Høyre støtter derfor at det bør utarbeides en forskrift eller retningslinjer for etableringen av ordningen for de etablerte kompaniene i dialog med aktørene selv. SKUDA fortjener også å bli løftet fram i denne debatten, spesielt etter den kanskje stemoderlige behandlingen de fikk i meldingen Kunstnarkår, som vi hadde på høring sist uke. SKUDA er en sentral del av infrastrukturen nettopp i scenekunstfeltet, og årene med pandemi viste oss at ordningen er viktig for mange dansere og skuespillere. Mange organisasjoner har de siste årene påpekt ulogiske plasseringer i budsjettet. Det gjelder under flere regjeringer. Dette er viktig for å kunne sammenligne sammenligne aktørene som tilhører samme sjanger, på en bedre måte enn i dag. Derfor har vi denne gangen gjort den jobben og anbefalt en rekke formålsmottagere samlet på en felles post i budsjettet. Så til noe mer matnyttig. Norge har en helt annen posisjon internasjonalt når det gjelder mat og matkultur i dag enn i tidligere tider. Norge er helt i front av den internasjonale utviklingen med å skape gode matopplevelser. Dyktige kokker og lokale råvarer av høy kvalitet står i sentrum. I februar skal jeg overvære kokke-OL i Tyskland og vil benytte denne anledningen i dag til å trekke fram matkultur som både kultur og kulturminner vi ikke må glemme. glemme. Jeg vil løfte usikkerheten som Norsk håndverksinstitutt nå står i. Regjeringen foreslår en omgjøring av finansieringen, og for Norsk håndverksinstitutt betyr dette at de faller utenfor kriteriene. Ordningen ligger riktignok under Kunnskapsdepartementet, men konsekvensene av endringen vil kunne ramme veldig mange i kultur- og kulturminnevernsektoren hardt. Derfor løfter jeg fram deres betydning for norsk tradisjonshåndverk

målt ut fra akkurat de samme indikatorene

liv. Frivilligheten er en av bærebjelkene i det norske samfunnet. Frivilligheten skaper lokalt engasjement, fellesskap og sterke lokalsamfunn. Derfor er det en viktig prioritering for denne regjeringen å legge til rette for frivilligheten, og at alle, uavhengig av økonomiske forhold og sosial bakgrunn, skal kunne delta i ulike aktiviteter. Dette budsjettet prioriterer frivilligheten. Som de fleste andre, opplever også frivilligheten økte kostnader. Da er det ekstra viktig å legge opp til gode og forutsigbare rammevilkår. Full momskompensasjon er det viktigste grepet som kan tas for å løfte frivilligheten og sikre at det legges til rette for økt aktivitet. Vi vet at barn og unges muligheter for tilgang til meningsfylte fritidsaktiviteter er avgjørende for å forebygge utenforskap. Gjennom ulike tilskuddsordninger og støtteordninger både hos Kulturdepartementet og hos Barne- og familiedepartementet legger regjeringen til rette for at flere skal kunne ha et meningsfylt og inkluderende fritidstilbud. fritidstilbud. Denne regjeringen prioriterer små og store kulturprosjekter over hele landet. Uavhengig av hvor i landet man bor, skal man ha tilgang til gode kulturopplevelser. Vi vet at det er med på å forme vår identitet, det inkluderer og engasjerer, og det er aktiviteter som har stor betydning for det enkelte lokalsamfunn. Jeg må trekke fram et prosjekt som er særlig viktig der jeg kommer fra, og som jeg har jobbet for i mange ulike roller. Det er Norsk Skogfinsk Museum. Jeg er veldig glad for at denne regjeringen har sikret finansieringen av et nytt museumsbygg. Nytt museum har man ventet på lenge og jobbet hardt for å få realisert. I mars neste år er det endelig byggestart. I tillegg prioriterer vi i budsjettet å styrke driftsbudsjettet til museet med 3 mill. kr. I det store bildet er ikke dette mye penger, men for Norsk Skogfinsk Museum er økningen helt avgjørende. Museet har stor betydning for lokalsamfunnet, den skogfinske kulturen og skogfinnene som minoritet. Jeg ser fram til at museet er ferdig, og at vi kan være med sammen med statsråden og resten av komiteen i åpning av nytt museum i 2025. Åse Kristin Ask Bakke

vårt er eit likestilt samfunn. Arbeidarparti–Senterparti-regjeringa tek likestillinga på alvor, og pilen peikar i rett retning. Vi har gjennomført mykje denne stortingsperioden for å dra likestillinga framover etter åtte år med Høgre i regjering, som sette likestillinga i revers. ein veg å gå for å oppnå full likestilling, for som vi veit, kjem ikkje likestillinga av seg sjølv. Det må harde politiske prioriteringar til, som at denne regjeringa styrkjer retten til heile og faste stillingar, slik at spesielt kvinner skal få moglegheita til å arbeide fullt og ha ei løn å leve av – det handlar om tryggleik i arbeid og tryggleik for arbeid at vi no i budsjettet skal opprette eit femte likestillingssenter i vest, for å ha ein nasjonal struktur på likestillingssentera våre. våre. Kva er Høgre sitt svar i det alternative statsbudsjettet? Jo, dei føreslår å kutte dette femte likestillingssenteret fordi dei meiner det ikkje trengst. trengst. La meg ta nokon kjappe fakta som Høgre kan ta med seg når dei skal peile ut ny likestillingspolitikk for åra framover. På Vestlandet har vi ein veldig kjønnsdelt arbeidsmarknad, og kvinner tener framleis mindre enn menn. Her er det prioriteringar som må til. Då må eg spørje: Er dette eit tiltak frå Høgre for å spare inn pengar til å kutte endå meir i skattane til dei rikaste, som har mest frå før, eller vil dei rett og slett ikkje prioritere Vestlandet og likestillinga? Heldigvis blir ikkje Høgre sitt alternative budsjett vedteke i denne salen, og vi kan glede oss over eit femte likestillingssenter. Likestillinga skal gå framover. Med Arbeidarpartiet i regjering gjer ho det: Vi innfører kjønnskvotering i norske styrer, vi held no på med innspurten med eigen handlingsplan mot vald i nære relasjonar, trakassering og negativ sosial kontroll, kontroll, vi set ned eit mannsutval, og vi styrkjer retten til heile og faste stillingar. Likestilling kjem ikkje av seg sjølv. Det er harde politiske prioriteringar som har fått oss dit vi er i dag, og som òg skal ta oss framover, for målet vårt er eit likestilt samfunn.

(H) [15:15:30]: Ytringsfrihet og me- diepolitikk er et av de viktige ansvarsområdene for komiteen. Høyre er enig med regjeringen i at ordningen med momsfritak for levende lyd og bilder var for raus, at aktører den egentlig ikke var ment for, fikk benytte seg av den. Men vi er ikke enig med regjeringen i det de nå har kommet opp med, og at det er en god erstatning. Det å telle prosentpoeng for å vite om man er innenfor eller utenfor utenfor fritaket vil være en enorm brems på innovasjonen. Det ser vi rammer en aktør som TV 2 beinhardt. Høyre mener det er naturlig å vurdere om et fritak kan avgrenses bedre, eller om det kan gjennomføres andre tiltak for å ivareta den opprinnelige intensjonen med fritaket. For meg er innovasjon viktig for å sikre at redaktørstyrte nyheter er både tilgjengelige og interessante for flere grupper enn i dag. Undersøkelsen fra Stiftelsen Tinius viser oss at mange unge får med seg nyheter, men de velger andre kanaler og/eller plattformer som ikke tilhører de tradisjonelle redaktørstyrte mediene.

Ytringsfrihetskommisjonen skrev i sin rapport at de globale plattformselskapenes makt må møtes med motmakt. En sterk motmakt er kunnskap. Spesielt for barn og unge er det viktig at vi finner verktøy som gir dem denne makten gjennom kunnskap og reell ytringsfrihet. Et innspill kommisjonen fikk, var behovet for større kunnskap om hvor grensen for ytringsfrihet går og bedre muligheter for bistand når man utsettes for ytringer som er krevende å håndtere. Konkret anbefalte man at det opprettes en nasjonal digital hjelpeportal som kan samle og synliggjøre hvilke grenser som gjelder for ytringsfriheten, og vise vei videre til hjelpeapparatet som finnes, for dem som eventuelt trenger bistand. Høyre foreslår derfor å sette av penger for å utrede en slik nasjonal digital hjelpeportal, i tråd med ytringsfrihetskommisjonens forslag. Til slutt vil jeg få trekke fram den imponerende jobben stiftelsen Roseslottet gjør i sitt arbeid for demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Komiteen har besøkt dem, og jeg tror vi alle sammen ble bergtatt av både formidlingsevnen og verdiene deres. Høyre følger opp dette med en bevilgning i vårt alternative budsjett og håper både regjeringen og Oslo kommune kommer etter

[15:18:28]: Dette blir et innlegg om de små tingene – kall det gjerne skrytelisten. Da må jeg også benytte muligheten til å takke Arbeiderpartiet og Senterpartiet for samarbeidet om mange viktige prioriteringer, som hver for seg ikke er så store, men som har enormt stor betydning for den enkelte mottaker. Jeg vil først trekke fram 400 000 kr ekstra til punktskrifttrykkeriet, slik at blinde også kan få skrevet ut dokumenter de trenger, alt fra testamenter til festtaler. Jeg vil også trekke fram 2 mill. kr ekstra til Teater Manu, som er Norges eneste tegnspråkteater. Så gleder det mitt korpsmusikanthjerte at vi er enige om 3 mill. kr mer til Det Norske Blåseensemble og 10 mill. kr til Arktisk Filharmoni. Arktisk Filharmoni er det eneste av våre store filharmoniske orkestre som per i dag ikke er fullfinansiert av staten. De er i den krevende særstilling at de ikke bare skal dekke en by, men alle de tre nordligste fylkene. Jeg vil også løfte fram ekstra driftstilskudd til Leveld Kunstnartun i Ål, som har kunstnere i residens fra hele verden, og Rosendal Teater, som har det mest sosiale billettsystemet jeg kjenner til, nemlig å betale etter evne. Vi har også styrket Samovarteateret i Finnmark og – til glede for Senterpartiets representant – Norsk Skogfinsk Museum. I tillegg har vi styrket flere viktige tiltak for den samiske befolkningen og andre nasjonale minoriteter i andre budsjettrammer. Det er mange økninger til museer over hele landet, og jeg vil spesielt trekke fram de fem millionene vi har forhandlet inn til museumsjernbanen Krøderbanen. Det har vært stor jubel for denne bevilgningen fra alle de ivrige frivillige som jobber hver dag for å drive og vedlikeholde denne kulturskatten. jeg – til slutt – glad for at vi i merknads form stadfester at tilskuddet til skonnerten Anna Rogde er et driftstilskudd og dermed ikke kan regnes som et engangstilskudd. Det er jeg veldig glad for, siden jeg har jobbet hardt for de pengene i flere budsjettrunder. Når vi nå nærmer oss slutten på denne delen, er det et par saker i debatten som må kommenteres. Det ene er en liten gladsak: På filminsentivordningen er det 82 mill. kr som blir tilgjengeliggjort neste år.

jeg vil bare presisere at grunnen til at flertallet ikke er med på det, er at det i seg selv vil forsinke ikrafttredelsen av ordningen. Det kan høres flott ut med en forskrift, men det vil altså forsinke ordningen betydelig. Så til kritikken av prisveksten som er lagt inn. Der må en også nevne at både Høyre og Venstre, som har kommet med denne kritikken, har lagt seg på helt samme pris- og lønnsvekst som det er jo litt merkelig når en er så bekymret, f.eks. for NRK. Jeg tror de har lagt seg der nettopp fordi det er tekniske beregninger, og har tillit til dem. Jeg vil igjen bare nevne at det høyresiden gjør, er å fortsette sine politiske ostehøvelkutt gjennom det de kaller ABE-reformen, som år for år svekker institusjonene og kulturlivet rundt omkring i hele landet, og det er dette en nå ser konsekvensene av gjennom kutt og omstillinger. Jeg vil også si noen ord om mediepolitikken og ytringsfriheten. Der følger dette budsjettet opp de fireårige styringssignalene, og vi tar grep om postombæringen. Når det kommer til mediemomsen, har en i dette budsjettet, denne høsten, funnet en god løsning for papiravisene, men som det har blitt sagt, er det ikke helt i mål for levende bilder. Derfor er jeg veldig glad for det statsråden sier, og som hun også snakket om i den mediepolitiske redegjørelsen,

jeg også ventet spent på Høyres ambisjoner som kulturparti, for vi ble jo forsikret om at det skulle komme litt senere i debatten, hva Høyre egentlig nå hadde som ambisjoner. ventet litt forgjeves. Jeg har registrert en del kritikk av regjeringa. Jeg har registrert at en ikke er ærlige og snakker så mye om sine egne dramatiske kutt. En løfter fram noen småsaker, men det er først og fremst gamle kjepphester som nevnes, slik som gaveforsterkningsordningen. Den harde sannheten er jo å finne i Høyres alternative budsjett, og på kultur er det kutt, kutt, kutt. Da liker jeg mye bedre denne regjeringas satsinger, og at vi løfter kulturen i de vanskelige tidene vi nå står i.

det siste Solberg-regjeringen gjorde i 2021, var å kutte i momskompensasjonsordningen. Det hører med til historien at den ordningen ble økt med nesten 1 mrd. kr i løpet av vår regjeringsperiode. Vi må ikke glemme at dette var i 2021. Som mange her kanskje husker, skjedde det noe i 2021. Det var en pandemi. Det var lavere aktivitet, og det ble brukt mange milliarder kroner på nettopp frivillighet, kultur og idrett, for å hjelpe dem i den tøffe situasjonen de sto i. Vi kuttet ikke i idrett, frivillighet og kultur, men pengene – mye mer penger – ble tilført på andre områder. Jeg er imidlertid enig med representanten i at i at frie midler, som momskompensasjon, er viktig. Det har vært snakket mye om det i dag, så jeg skal ikke gå inn i det, men de grepene regjeringen har tatt, svekker sektorens muligheter for å skaffe frie midler. Det er noe sektoren er veldig opptatt av, og det er derfor vi snakker så mye om det. Vi kan godt stå her og gi penger til gode tiltak, som vi mener er gode tiltak, sektoren skriker mest etter, er frie midler som gjør at de kan bruke mest mulig på aktiviteter og minst mulig på administrasjon. Når det gjelder frie midler, trengs det også muligheter for å kunne drive utvikling og et bedre inntektsarbeid. Derfor har jeg lyst til å trekke fram Prospera, som er en ideell organisasjon som driver pro bono, som hjelper frivilligheten med det. Det er et enstemmig storting som har sagt at man man trenger å satse på dette, så jeg håper virkelig at vi får på plass en søknadsbasert tilskuddsordning til den typen aktivitet, som vil hjelpe sektoren med å skaffe frie midler. Jeg klarer ikke å la være å kommentere det som handler om likestilling. En påstand som er gal, blir ikke mer sann om den gjentas i det uendelige. Likestilling ble ikke satt i revers under Solberg-regjeringen.

vi sitter og venter på en strategi for likestilling. Den har ikke kommet, og vi vet heller ikke hva planene for dette er. Vi prioriterer derimot noe som Ask Bakke ikke tok opp i sitt innlegg. Hun snakket ikke om menn. Vi prioriterer penger til MannsForum, som er den største norske medlemsbaserte likestillingsorganisasjonen for menn. Vi har kanskje litt ulik innfallsvinkel, men det er ikke sant at Høyre og partiene som satt i Solberg-regjeringen, ikke prioriterer likestilling. [15:27:13]: Mot slutten av debatten vil jeg også si noen ord om en ordning som engasjerer meg mye, nemlig filminsentivordningen. Filminsentivordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge og fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig filmnæring og økt internasjonalt samarbeid. I en evaluering av insentivordningen for film fra 2021 konkluderer Oslo Economics med at insentivordningen har fungert etter etter sin hensikt på mange områder. Den har bidratt til å trekke flere store internasjonale produksjoner til Norge, til å styrke næringen og til å øke erfaring og kompetanse i norsk filmbransje. Ordningen har også stimulert til økt økonomisk aktivitet både i filmbransjen og i regionene hvor produksjonen foregår. Det er ikke bare filmbransjen som nyter godt av ordningen. Det er også service- og reiselivsbransjen og mange, mange Med Olsberg-rapporten, som kom i år, har vi fått nok et sett med nye argumenter for hvorfor denne ordningen virkelig trengs å bli satset på. Jeg har forståelse for at regjeringen synes det er vanskelig å trappe opp til det nivået Olsberg-rapporten sier man trenger for å kunne innføre en regelstyrt ordning, som vil si å komme opp på et nivå der man treffer behovet og ønsket i markedet for nettopp denne typen ordninger. Det er nettopp derfor Venstre har lagt fram fram to forslag her i dag, som skal gi oss en mulighet til å ta et første steg i den retningen. Det vi gjør, er at vi i Venstres alternative budsjett sørger for å legge inn penger for å betale for all gammel moro. Det frigir nye midler til å kunne gi flere tilsagn i året som kommer,

fordi det er en forutsigbarhet der – de vet hva som kommer – selv om det over ett budsjett ikke er mulig å trappe opp til det fulle nivået. Jeg er skuffet over at regjeringen ikke ønsker å være med på dette, men jeg håper at regjeringen ønsker å se på ordningen framover og viser det engasjementet som veldig

For å oppklare det representanten fra Arbeiderpartiet ville arrestere Fremskrittspartiet på, så er ikke det vår påstand. framkommer i et innlegg fra de regionale filmkommisjonene i Norge 20. oktober. De viser til at man med statsbudsjettet for 2024 er langt unna å nå selv den moderate opptrappingsplanen, og at forventede utbetalinger i ordningen kun er på 42 mill. kr i 2024, nettopp fordi det er en forskjell på forventede utbetalinger og tilsagn. Det er meget enkelt forklart, og hele regnestykket kan leses i artikkelen. Da jeg var på debatt i Helgemorgen sammen med statssekretæren, oppfattet jeg på ingen måte at dette var påstander som ble

gjorde noe som helst for å motbevise i Helgemorgen. Man kan gjerne si at det er mulig å gi tilsagn på 84 mill. kr til filminsentivordningen i 2024, men det er noe helt annet enn utbetalinger. Jeg håper at det oppklarte det som ble framstilt som en feilaktig opplysning fra Fremskrittspartiet. Nils T.

stor spredning i våre ansvarsområder, men det er et ansvar vi er veldig glade for å ha. I disse førjulstider har en rekke småbarnsforeldre som allerede har det stramt økonomisk, akkurat fått beskjed om at enda en renteheving er rett rundt hjørnet. Foreldre teller på knappene. Når barna er lagt, går de over husholdningens finanser for å se hvordan de skal få råd til den nye «Paw Patrol»-bilen fireåringen ønsker seg så intenst til jul. De har allerede kuttet i små gleder i hverdagen, som en kaffe på det lokale bakeriet på vei til jobb. De tar heller en gratis kaffe fra kaffeautomaten på jobb. De har droppet restaurantbesøk så de skal ha råd til ribbe på julaften. De unnskylder seg overfor venner med at de dessverre ikke har tid til vennejulebordet akkurat i år, for det er for vondt å innrømme at de rett og slett ikke har råd. Hva står da igjen å kutte? Nå ryker de siste avisabonnementene og Netflix-en, for det må man jo ikke ha. Det er viktigere at tiåringen skal få fortsette på svømmetrening. Nå må rentetoppen være nådd, for snart er det ikke mer å kutte i. Hvis ting blir verre nå, ryker svømmetreningen også. For andre barnefamilier står det enda verre til. Det blir ikke noen julegaver til barna i år. Pinnekjøtt på julaften kan man se langt etter. Det blir pølser i lompe fra en pose fra matutdelingen til Frelsesarmeen. For dem handler det ikke om å kutte Netflix-abonnementet. Det handler om å klare å beholde huset, om å betale strømregningen som har gått til inkasso, om å ha nok penger til å gi barna sine den maten de trenger, og å få tak i et par vintersko fordi treåringen akkurat har vokst ut av de forrige. Foreldrene står heller over et måltid eller to selv for å unngå at barna går sultne til sengs. I år vil ikke julefreden senke seg over alle hjem. alle hjem. Det er all grunn til å rose frivillighetens utrettelige innsats med å dele ut matposer til titusener av de aller fattigste i landet – for det meste arbeidsledige, barnefamilier eller flyktninger men når matkøene blir lengre og lengre, er det noe alvorlig galt, for det er staten, ikke frivilligheten, som skal sørge for at ingen går sultne til sengs. I dag bor 11,3 pst. av barn i Norge i en familie med vedvarende lavinntekt. Det utgjør om lag 110 700 barn. De er fattige i et av verdens rikeste land. De er fattige og omringet av overflod. Det er 13-åringer som drar hjem eller henger på bensinstasjoner etter skolen, mens andre barn i klassen drar videre på fotballtrening eller på kino for å se «Den første julen i Skomakergata». De ønsker seg antagelig ikke den dyreste mobiltelefonen eller en Canada Goose-jakke til 10 000 kr – selv om noen sikkert gjør det også. De ønsker seg noe langt mer oppnåelig, som nye vintersko. Hvordan har vi kommet hit? Hvordan har regjeringen latt dette skje på sin vakt? Et kutt i makstaket på barnehageprisene på 1 000 kr i måneden er vel og bra, men det monner ikke. Det må kraftigere lut til. I høst leverte en ekspertgruppe om fattige familier sine anbefalinger. Deres to hovedgrep er å øke og skattlegge barnetrygden og å innføre løpende barnehageopptak. Dette skal finansieres gjennom å avvikle kontantstøtten og fjerne foreldrefradraget. I Venstres alternative budsjett følger vi opp anbefalingene fra denne ekspertgruppen. Vi øker barnetrygden betydelig med den modellen utvalget foreslår. For Venstre er det svært viktig at barnefamilier med lav inntekt ikke skal komme dårligere ut med denne omleggingen, herunder grupper med særlige tillegg i dagens modell for barnetrygd. Vi mener også at det må utredes hvorvidt barnetrygden skal inngå i inntektsgrunnlaget for mottakere av andre trygdeytelser før omleggingen iverksettes. Vi kan simpelthen ikke akseptere at barn blir stående utenfor fellesskapet. Vi vet så altfor godt at en oppvekst i vedvarende lavinntekt kan resultere i lavere deltakelse i barnehage og fritidsaktiviteter, dårligere boforhold, svakere skoleresultater, mindre utdanning og dårligere helse. Staten kan ikke utligne alle forskjeller, men vi må gjøre alt det som står i vår makt for å sikre at alle barn får en trygg og god barndom. Vi kan ikke gi barn alt de ønsker seg til jul, men vi må sørge for at alle barn har mat på bordet, tak over hodet og vintersko.

For mange av de familiene som ønsker å ha litt mer tid sammen med sine barn mens de er små, er kontantstøtten helt avgjørende. Den er med på å gi småbarnsforeldre en valgfrihet til å bestemme om de vil være litt lenger hjemme med barnet sitt eller ikke. Regjeringen har derfor valgt å beholde kontantstøtten for barn fram til de er 19 måneder. Venstre velger i sitt budsjett å avvikle kontantstøtten helt, altså å redusere posten til null kroner for 2024. Det betyr at hvis Venstre hadde fått gjennomslag for sitt budsjett, hadde det ikke vært midler til utbetaling av kontantstøtte fra 1. januar. Men kontantstøtteordningen er jo lovfestet. Man kan heller ikke oppheve lover bare på noen få uker. hvor er realismen i forslaget til Venstre? Har egentlig Venstre dekning for den økningen i barnetrygden som de foreslår, og som de argumenterer for at de heller vil bruke pengene på? Hvis vi i Venstre hadde sittet og styrt og fått mulighet til å gjennomføre vårt alternative budsjett, som selvsagt er vårt mål, hadde vi sørget for å gjøre de nødvendige lovendringene i såpass god tid at dette hadde vært fullt mulig å gjennomføre fra 1. januar. Grunnen til at Venstre foreslår nettopp dette kuttet, er at vi prioriterer de tiltakene som regjeringens eget ekspertutvalg sier at monner. Det som faktisk vil redusere fattigdommen med 14 pst., er nettopp de tiltakene, som å øke barnetrygden betydelig gjennom den finansieringsmodellen som jeg selv presenterte på talerstolen nå nettopp, og ikke minst sørge for at barn får muligheten til å gå i barnehage, med en bedre opptaksmodell enn det regjeringen har lagt til rette for. [15:40:05]: Vi kan gjerne late som det er fullt mulig å avvikle kontantstøtten med en gang, slik Venstre foreslår, og at vi har gjort de nødvendighetene som kreves, men de fleste småbarnsfamilier har ikke nødvendigvis råd til at en av foreldrene kan stå uten inntekt og være hjemme med barnet. Det betyr at det da vil være veldig mange flere barn enn før som vil trenge barnehageplass tidligere, barnehageplasser som per dags dato ikke er der. Regjeringen velger i sitt budsjettforslag å øke rammetilskuddet til kommunene for å dekke den økte etterspørselen etter barnehageplass grunnet endringer som er gjort med kontantstøtten. Venstre foreslår også en slik styrking, men kun midler til en opptrapping til full barnehagedekning. Det vil ikke være nok midler til å sørge for at alle skal ha barnehageplass fra 1. januar. Representanten skal få slippe å svare på spørsmål knyttet til barnehagedekning, men hvilket svar har representanten til de småbarnsfamiliene som med Venstres forslag vil oppleve å ikke få kontantstøtte, og ei heller barnehageplass?

modellene. Jeg er fullt klar over hvilke lovmessige grep som trengs å gjøres i dette stortinget. Derfor hadde jeg også håpet at representanten så at hvis man skal klare å gjennomføre de tiltakene som regjeringens egen ekspertgruppe

Det jeg vil si til norske barnefamilier, er at det de får med Venstre, er solide satsinger som sørger for at de sitter igjen med mer penger i lommeboken på slutten av måneden.

sitt. Som saksordfører for Rødts forslag om en opptrappingsplan for barnetrygden vil jeg starte med å takke forslagsstillerne for et viktig initiativ og et godt forslag. Så vil jeg takke komiteens medlemmer for at alle bryr seg om barnetrygden og mener den er et viktig grep for å hjelpe flere barn og familier. veldig mange år hvor barnetrygden ikke økte og det var lite fokus på barnetrygdens betydning for familiene, har vi de senere år sett at denne universelle ordningen har blitt stadig viktigere for å sikre særlig barn i familier med dårlig råd. Forslagsstillerne foreslår å justere barnetrygden for barn mellom 6 og 18 år, slik at satsene blir like for alle barn. De foreslår at regjeringen skal foreslå lovendringer som hindrer avkorting av barnetrygden mot andre ytelser, at regjeringen skal legge fram en plan for opptrapping av barnetrygden og sørge for årlig regulering av den, f.eks. ved å knytte barnetrygden til grunnbeløpet. Komiteen har valgt å behandle dette representantforslaget sammen med behandlingen av budsjettet fordi det griper inn i budsjettbehandlingen. I høringen til budsjettet fikk vi også gode innspill om barnetrygd, som vi har tatt med i behandlingen. En enstemmig komité innstiller på at vi ikke skal vedta dette representantforslaget nå. Det betyr ikke at vi ikke er enig med forslagsstillerne i at barnetrygden er viktig og bør økes. De fleste partier har ulike forslag til økning av barnetrygden i sine alternative budsjetter. budsjetter. I oktober la ekspertutvalget om barn i fattige familier fram sin rapport, hvor de foreslår flere drastiske grep, bl.a. en utjevning av satsene slik at barnetrygden blir lik for alle barn, og en kraftig økning finansiert gjennom skattlegging av barnetrygden og avvikling av kontantstøtten og foreldrefradraget. Rapporten er nå ute på høring. Flertallet i komiteen mener vi ikke bør gjøre endringer i innretning av barnetrygden før høringen er gjennomført og har gjennomgått politisk behandling. Regjeringen Solberg økte barnetrygden for barn under seks år, noe som har resultert i at man har sett en nedgang i barnefattigdom blant de yngste barna. Samtidig har fattigdommen økt i familier med barn over seks år. Høyre foreslår i sitt budsjett for 2024 å prisjustere barnetrygden og øke den med 1 000 kr per måned for barn under seks år istedenfor å redusere barnehageprisene. Venstre foreslår i sitt alternative budsjett å allerede nå gjøre de endringer som ekspertutvalget foreslår. Regjeringen har i sitt forslag til budsjett foreslått å redusere barnehageprisene med 1 000 kr per måned, og med 1 500 kr for dem som bor i distriktskommuner. SV har i sitt alternative budsjett foreslått å øke barnetrygden med 200 kr per måned for barn fra 6 til 18 år, i tillegg til de 200 kr vi ble enige om i revidert budsjett, i tillegg til de 200 kr vi ble enige om i revidert budsjett, samt å fortsette SFO-reformen ved å inkludere gratis halvdagsplass for 3. trinn, og også å øke tilskuddet til inkludering av barn og unge i lokale fritidskasser. I budsjettforliket mellom SV og regjeringen har vi dermed fått til en rekke tiltak som sammen virker positivt inn på familienes økonomi. Barnehagen blir 1 000 eller 1 500 kr billigere. Barnetrygden ble prisjustert i 2023 og blir med forliket fra revidert budsjett økt med 400 kr per måned for barn over seks år. Utvidet barnetrygd for enslige forsørgere ble betydelig økt i 2023. Det har blitt gratis halvdagsplass i SFO for 1. og 2. trinn, og fra høsten også for 3. trinn. Lokale fritidskasser er økt med 50 mill. kr, i tillegg til regjeringens satsing. Jeg vil også minne om at vi i denne periodens første budsjettforlik ble enige om at barnetrygden ikke skulle regnes som inntekt ved beregning av sosialhjelp. sosialhjelp. Med årets budsjettforlik har vi redusert gapet mellom små og store barn betydelig, og dette arbeidet vil vi fortsette med. Man kan kalle det en opptrappingsplan om man vil, eller en forberedelse til en mer radikal omlegging av barnetrygden. Ekspertutvalgets anbefalinger er interessante og må ses nærmere på. Det er besnærende å se på mulige måter å dekke kostnadene på for å få til en kraftfull økning, samtidig som vi bevarer det universelle ved barnetrygden. Legitimiteten ved at dette er en ytelse som tilfaller alle barn og skal dekke ekstra utgifter ved det å ha barn, er viktig. Det er også viktig å utrede konsekvensene av skattlegging, og om det er best med pris- eller lønnsjustering, og hvilke ytelser som bør avvikles til fordel for økt barnetrygd. Gjennom et godt representantforslag fra Rødt og en spennende rapport fra ekspertutvalget har vi fått fokus på hvor viktig barnetrygden er for familiene. familiene. Denne debatten har bare begynt. Jeg ser fram til det videre arbeidet for at alle barn skal få en god oppvekst, for en god barndom varer livet ut.

prisjusteringer og økninger i barnetrygden i enigheten man har kommet fram til med regjeringspartiene. Det synes jeg er veldig godt å se. Det er jo ikke første gang SV redder regjeringen når det gjelder satsing på barnetrygd. Samtidig har SV gått med på den innretningen som er, at man har valgt å redusere barnehageprisen framfor andre økninger i barnetrygden. I Høyre mente vi at det var viktigere å fortsette økningen for dem under seks år, hvis man reduserer barnehageprisen, kommer det jo ikke alle til gode. Det kommer ikke dem som tjener minst, til gode – dem som kanskje trenger pengene mest. Hva tenker representanten fra SV om den innretningen som er gjort? Man har senket barnehageprisen, men det kommer ikke dem som faktisk trenger det aller mest, som har redusert betaling eller gratis kjernetid, takker for rosende omtale og for et viktig spørsmål. Vi har sett på en totalpakke når vi har forhandlet budsjett, for det er viktig å sørge for at familier som har dårlig råd, får mer inn. Det eneste som kan gjøre folk mindre fattige, er å få høyere inntekt. De aller fattigste er jo de som går på sosialhjelp, har uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, der har vi også økt minstesatsene, sånn at de skal få mer penger inn. Da er det en balansegang hvordan man innretter det. Vi mener at det er viktig at alle barn går i barnehage. Derfor mener vi at det er viktig å ha en barnehagepris som er overkommelig for de fleste.

Imidlertid blir det ofte sånn at vi i denne salen diskuterer enkeltytelser, enkelte spesielle ordninger.

sånn at folk kan beholde mer av egne penger. Anerkjenner representanten fra SV at også det er en god vei for å avskaffe barnefattigdom? Jeg takker også for dette spørsmålet. Det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet og SV har litt ulik skattepolitikk. Jeg ser at den modellen som Fremskrittspartiet løfter fram her, også kan gjøre at familiene sitter igjen med mer penger, men jeg mener at det er en annen vei til målet som er bedre, for vi er avhengige av å ha den skatteinngangen som skal til for å dekke velferdsgodene våre. Jeg mener også at det er det er viktig ikke bare å se på enkeltytelser, men å se på den totale pakken, for både barnefamilier og også folk generelt. Noe jeg vet Fremskrittspartiet har vært veldig opptatt av, er alle dem som bor alene, som også sliter veldig med økonomien sin

har vi nevnt opptil flere ganger i denne debatten allerede, ved å vise til dette ekspertutvalget. Venstre har i flere budsjetter foreslått nettopp den omleggingen av barnetrygden som utvalget foreslår, fordi det vil sørge for at de som trenger det mest, sitter igjen med mer. Vi vet at det likevel kommer med en betydelig kostnad, men det er en kostnad jeg vil gi honnør til representanten for SV for å å klare å vise at det er mulig å ta, i opptil flere budsjettrunder nå. Det jeg likevel synes er synd, er at den samme summen som man i en enkelt budsjettforhandling bruker på barnetrygden, kunne sørget for ikke bare å gi noen hundrelapper ekstra i løpet av et år, redusere familiefattigdommen med 14 pst., med den omleggingen. Hvorfor har ikke SV prioritert den omleggingen som også ekspertutvalget støtter

Man har en tradisjon for at barnetrygden skal være som et tilskudd til utgifter man har ved å ha barn, at den skal være uavhengig av inntekt, osv. osv. Å endre på dette er en prosess som vi jobber mye med i vårt parti. Mens vi jobber med det, sørget for å forhandle inn økninger i barnetrygden hele veien, for vi mener det er skikkelig viktig. Vi synes at rapporten fra ekspertutvalget er veldig spennende, og vi kommer til å ta den store diskusjonen om om dette i det året som kommer. Jeg håper vi kan få til en skikkelig kraftfull endring.